Idemo na drugu repliku, poštovani kolega Čelić, izvolite.

reda: - Konačni prijedlog Zakona o udomiteljstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 376; Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Predstavnica predlagatelja je s nama, to je poštovana ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić no prije toga vidim kolegu Čuraja da se javio. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani, molim vas stanku u ime kluba HNS-a kako bi ste upravo konzultirali dalje i u klubu i sa kolegama oko navedenoga zakona. Naime, smatramo da zakon u velikoj mjeri će donijeti i doprinijeti i poboljšanju udomiteljstva i broju djece koja će se moći udomiti i da je zbilja zakon kao takav potreban no međutim ono jedno što fali da bi bio gotovo izuzetno dobar je upravo da se omogući i životnim partnerima i formalnim i neformalnim da njih ne isključujemo, ne diskriminiramo i da zakon zapravo bude i pravno održiv jer smatramo da sigurno ovakvo diskriminatorno isključivanje njih će dovesti do pitanja naravno koje će pokrenuti ocjenu ustavnosti a prije sveg i do toga da možemo odgovoriti na ovako dobar zakon u svemu ostalome ne bude na snazi i time zapravo najviše će patiti djeca i oni koji su u domu jer smatramo da je veća stigma biti dijete u domu nego biti dijete u ljubavi, u obitelji i sigurno imati sve ono što i svaka normalna djeca trebaju imati. Zato molim vas još jednom stanku radi konzultacije oko .../Govornik Stanka će biti odobrena. Kolega Beus Richembergh, izvolite. **Beus Richembergh, Goran (GLAS)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, u ime kluba GLAS-a i HSU-a, također tražim stanku za sjednicu kluba obzirom da se radi o jednom zakonu koji je iznimno važan i budući da pokušavamo njime riješiti jedno važno pitanje a to je velika kriza udomiteljstva u Hrvatskoj, iznimno je važno da taj zakon bude obuhvatan, da ne bude isključiv, da ne bude diskriminatoran. Iznimno je važno da ga ne dovedemo odmah na početku u poziciju da se ocjenjuje njegova ustavnost. Vidjeli smo koliko je štete naneseno tvrdoglavim inzistiranjem oko nekih instituta, u nekim drugim zakonima koje je kasnije Ustavni sud derogirao. Kod pitanja funkcioniranja obitelji, kod pitanja funkcioniranja ljudskih prava, u ovome konkretnom slučaju društvene zaštite djece, iznimno je važno da se ne izlažemo tim rizicima i ne dovodimo u situaciju sve oni koji bi po ovome zakonu mogli ostvariti određena prava, pa i napraviti mnogo štošta što on predviđa a to je unaprjeđenje udomiteljske kulture, da se to zbog derogacije kasnije stavi na led i da cijeli sustav ude u privremenoj blokadi. U tome smislu želimo kao klub GLAS-a i HSU-a održati konzultacije kako bismo se što bolje pripremili za ono što će nam ministrica Murganić i reći na početku, obrazlažući institute ovoga zakona i želimo se naravno aktivno suprotstaviti toj kvazi tezi da se ne sluša mišljenje struke zbog toga jer ne postoji hrvatska relevantna istraživanja. Naime ne postoje zbog toga jer institut kao takav ne postoji i ne možete raditi istraživanja zbog toga jer udomiteljske obitelji istospolnih partnera za sada ne postoje. Hvala lijepo. Odobrava se naravno stanka. Javlja li se još netko? Ako ne, nastavljamo s radom u 11

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo sa radom, točka dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o udomiteljstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 376; Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Molio bih sada predstavnicu predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Poštovana Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Izvolite ministrice. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici i zastupnice. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sukladno Nacionalnom programu reformi 2018. godini obavezalo se izraziti nacrt prijedloga navedenog zakona. Izradi ovog zakona prišlo se jer stanje udomiteljstvo u RH nije zadovoljavajuće zbog nedovoljnog broja udomiteljskih obitelji i njihove neravnomjerne raspostranjenosti na području RH. Zbog čega posljedično nije moguće intezivirati procese deinstitucionalizacije djece iz ustanova socijalne skrbi kao ni procese prevencije institucionalizacije. Novim zakonom cilj je osigurati mogućnost obavljanja standarnog udomiteljstva kao zanimanja nezaposlenim udomiteljima te osigurati specijalizirano udomiteljstvo za djecu kao zanimanje u svrhu zbrinjavanja djece sa najtežim teškoćama i potrebom za najvišim stupnjem podrške korisnika ove usluge uz odgovarajuću nagradu za, naknadu za rad udomitelja. Zakonom bi i dalje bilo omogućeno obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva a povećala bi se naknada za rad i uložen trud u skrbi o korisnicima svim udomiteljima te bi za one koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje plaćala se i naknada i doprinosi za obavezna osiguranja. Svakako da treba razlikovati naknadu od naknade koju dobiva se za, koju dobiva dijete ili odrasla osoba koja je udomljena a ona je ustvari opskrbnina i namijenjena je njihovim, zadovoljavanju njihovih svakodnevnih životnih potreba. Na taj način bi se poboljšali uvjeti za udomitelje i omogućilo da ovu uslugu pruža i mlađe nezaposlene osobe od onih koji su to činili do sada. Više od polovice evidentiranih udomitelja je u dobi iznad 55 godina. U svrhu izbora udomitelja koji će udomiteljstvo obavljati kao zanimanje za svaku pojedinu jedinicu područne samouprave odnosno grada Zagreba, ministar osniva povjerenstvo za izbor udomitelja, za obavljanje udomiteljstva kao zanimanje koje vrši izbor udomitelja koji ispunjavanju uvjete za obavljanje udomiteljstva i odgovaraju potrebama sukladno mreži socijalnih usluga. Za provedbu ovog zakona u državnom proračunu osigurana su uvećana financijska sredstva u iznosu na prethodno razdoblje i to za 15 milijuna 478 tisuća kuna. Kako bi se postigao veći stupanj kvalitete ove usluge planirano je udomitelje obvezati i na veći stupanj edukacije. Udomiteljima će se također osigurati i veći stupanj podrške u koji će biti uključeni centri za socijalnu skrb, domovi za socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge stručne pomoći u obitelji, rane intervencije, savjetovanja i pomaganja u obitelji i druge usluge u obitelji i lokalnoj zajednici U svrhu kvalitetnije provedbe zakona u suradnji sa UNICEF-om provoditi će se kampanja koja je u tijeku i osnaživanje udomiteljskih obitelji kao i potrebne edukacije svim dionicima u ovoj aktivnosti. Razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz nacrta prijedloga zakona te razlozi zbog kojih su te razlike nastale su sljedeći. Hrvatski sabor je na 8. sjednici raspravljao o nacrtu prijedloga Zakona o udomiteljstvu, prijedlog zakona je prihvaćen zaključkom od 6. srpnja 2018. godine i predlagatelju su upućene primjedbe, prijedlozi i mišljenja radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Konačni prijedlog zakona usuglašen je sa prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iznesenim u raspravi pred radnim tijelima Hrvatskog sabora i u raspravi na sjednici Hrvatskog sabora te dodatno nomotehnički jezični poboljšan radi čega je i došlo do promjene u numeraciji i rasporedu članaka. Konačni prijedlog zakona sadržajno ne odstupa od prihvaćenog nacrta prijedloga zakona osim u onom dijelu koji se odnosi na načela udomiteljstva kao bitnog elementa za institut udomiteljstva, prvenstvno ostvarivanja prava i zaštite ranjive skupine korisnika udomiteljstva. Prihvaćene su primjedbe Odbora za zakonodavstvo koje se odnose na nomotehničku doradu izričaja odredbi članka 26., 50. i 52. a sada su to novi članci 34., 57. i 60. Odbora za Obitelj, mlade sport i Kluba zastupnika HDZ-a i napuštena je obveza dobne razlike od najmanje 18 godina između udomitelja i udomljenog djeteta kada dijete udomljuje srodnik djeteta iz članka 6., sada je to novi članak 20. Zastupnice Ines Strenja Linić, o smještaju mlađe punoljetne osobe kod udomitelja do završetka redovnog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovnog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26 godina iz čl. 3., sada je to novi čl. 9. Također je prihvaćen Prijedlog o drugačijem načinu popisa kaznenih djela za čije počinjenje osoba koja želi biti udomitelj pravomoćno osuđena, kao zapreka za obavljanje udomiteljstva čl. 18. kojim je bilo podosta zastupnika u raspravi dodatno još isticalo. Gotovo u potpunosti prihvaćen je i Prijedlog zastupnika Ivana Čelića vezano uz čl. 5. st. 2., te je specificiran krug osoba koje mogu obavljati specijalizirano udomiteljstvo za djecu s posebnim naglaskom na pomagačka zanimanja iz područja socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, fizioterapije i sestrinstva i sada je to novi čl. 16. Na ostale Prijedloge i mišljenja koji su dani u prvom čitanju, predlagatelj je dao vrlo detaljno obrazloženja zbog kojih nije u mogućnosti prihvatiti Prijedloge, a radilo se o Prijedlozima Odbora za obitelj, mlade, sport i kluba zastupnika kluba zastupnika HDZ-a da se u čl. 32. st. 1. toč. 2, sada je to novi čl. 14., dodaju riječi, po sili zakona, budući da su svi razlozi za prestanak navedeni u čl. 40. propisani Zakonom i nema potrebe isto navoditi navoditi kao samo jedan razlog tj. u slučaju smrti udomitelja. Zastupnika Mira Bulja da se srodniku kao udomitelju prizna pravo na naknadu za rad. Zastupnica Dragica Jeckov, da se u prekršajnim odredbama jasno definiraju i odrede sankcije i Centara za socijalni rad koji se ne pridržavaju Zakona. Zastupnice, doktorice Marija Alfirev i doktorica Strenja Linić, za drugačijim normativnim rješenjem i to na način da se odvoji udomiteljstvo za djecu i udomiteljstvo za odrasle u 2 Zakona. Zastupnice doktorice Strenja Linić uređenju instituta skrbništva. Zastupnice Ines Strenja i Marija Alfirev, Arsena Bauka, Gorana Beusa Beusa Richembergha, Bojana Glavaševića da se drugačije definiraju pojam udomiteljske obitelji. Zastupnice Sonje Čikotić da se sadašnjim tradicionalnim udomiteljstvima retroaktivno priznaju prava iz radnog odnosa za sve godine koje su provele u radu na udomiteljstvu, te zastupnice Ljubice Lukačić da pravomoćna osuda za kaznena djela budu zapreka za obavljanje udomiteljstva bez obzira na nastup rehabilitaciji, Prijedlog da se specijalizirano udomiteljstvo proširi i na odrasle osobe sa invaliditetom. Dakle, u ovom Konačnom prijedlogu zakona, vidite da smo pomno pratili i raspravu, dio Prijedloga smo uvrstili. Ovaj Zakon je Vlada na svojoj sjednici jednoglasno usvojila i uputila ga u saborsku proceduru kao Konačni Prijedlog Zakona o udomiteljstvu. Za sva pitanja u raspravi sam otvorena. Također još jedanput ću ponoviti, Zakon je dobro rješenje, usmjeren je na dobrobit djece, u raspravama ste to u prvom čitanju svi podržavali i isticali i vjerujem da ćemo ostati svi zajedno na ovakvom stajalištu i usvojiti Zakon. Hvala. Na replike. Prvi je na redu poštovani kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem vam poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Poštovana gospođo ministrice, prilikom prvog čitanja ovoga Zakona, klub zastupnika SDP-a pozvao vas je da u Konačnom Prijedlogu Zakona predložite rješenja koja neće diskriminirati dio hrvatskih građana zbog njihove spolne orijentacije. Namjerno koristim taj termin jer je to termin koji se koristi i u Zakonu o suzbijanju diskriminacija. Međutim, vi ste napravili suprotno. I predložili ste rješenje koje diskriminira dio građana i to one građane koji se nalaze u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Moje pitanje vama je vrlo jednostavno. Zašto? Hvala. **Jandroković, Gordan Dakle, možete odgovarati na repliku ili na svaku koju netko od zastupnika ili zastupnica iznese ili možete i na kraju, ovaj, u svojim izlaganjima koji će uslijediti nakon rasprava po klubovima ili pojedinačnih rasprava. **Murganić, Nada (HDZ)** Svakako želim odgovoriti zastupniku na repliku iz poštovanja prema zastupniku, mislila sam da su se mogle grupirati replike, pa onda odgovoriti sve zajedno jer, ovaj, vjerojatno će ovo pitanje biti još nekoliko puta odnosno vrlo često prisutno. Zaista, ovu odredbu tko može biti udomitelj, ostavili smo i sa postojećeg Zakona i rukovodili smo se i definiciji tko može posvojiti dijete u Obiteljskom zakonu koji je još uvijek na snazi i koji je donesen 2015.-te godine. Mišljenja smo da su to vrlo osjetljiva obiteljsko pravna područja i da jednostavno ovako jedan najvažniji Obiteljski zakon koji je na snazi nam može biti na neki način smjernica. Hvala. Idemo na drugu repliku, poštovani kolega Čelić, izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo ministrice, tijekom rasprave je bilo govora da su Centri za socijalnu skrb koji imaju timove za udomiteljstvo opterećeni da se sa ovim Zakonom koji predstavlja definitivno korak naprijed, još više opterećuje Centre za socijalnu skrb. Mene zanima jeste li razmatrali ulogu Obiteljskih centara i kakva bi uloga bila vezano za ovu socijalnu uslugu

i stalno provode uopće sve postupke koje su vezane za udomiteljstvo. Međutim, i tu vidimo da treba puno još rada i to u pravcu jačanja kadrovskih kapaciteta, mislim u smislu povećanog broja socijalnih radnika, organizacijski stvoriti radnika, tim za udomiteljstvo koji bi bio u vertikali vezan i organizacijskom promjenom koju ćemo imati u Ministarstvu. Svakako da novi Zakon o socijalnoj skrbi koji pripremamo će ponovno vratiti obiteljske centre, po jedan u Županiji odnosno u Gradu Zagrebu, upravo s ciljem edukacijskog,

Treća replika, kolega Bauk. Izvolite. izbila svađa između dva koalicijska partnera oko toga hoće li osobe koje su u životnom partnerstvu moći imati pravo na udomljavanje. Ta svađa me podsjeća na svađu dvojice oko uporabe ćirilice kad ih je onda privela policija i onda su oni potpisali palcem. Jer nisu bili pismeni. Tako mi otprilike i ovo. Dakle, i vi, i oni znate, da po praksi Europskog suda za ljudska prava, kad ste stavili izvanbračne zajednice i kad ste stavili samce, da će Sud uvijek presuditi u korist toga da je i osobe u životnom partnerstvu imaju pravo, koje imaju izvanbračne zajednice, i prema tome ova svađa je bila samo skretanje s teme, skretanje stvari koje imamo u društvu. Prema tome, simbolički, ne želite priznati istospolne zajednice kao zajednicu obiteljskog života, i oko toga mi raspravljamo danas po toj temi. Hvala. Nada (HDZ)** Svakako poštovani zastupniče, tko je pismen, tko je nepismen, tko se potpisuje palcom, ali eto ja sam pročitala Obiteljski zakon koji definira i posvojenje, vrlo slično na ovaj način kao i ovaj naš Zakon, predloženi, kao udomljenje. Pa kad govorimo o Europskom sudu ljudskih prava i kad govorimo o Ustavnom sudu, svakako će nam doći dobro i vama, i nama, to mišljenje. Idemo dalje. Poštovani kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** U Sabor je mjesto o kojem se raspravlja o mnogim temama, neke teme jednostavno ne mogu doći na vidjelo, ja ću o ovoj temi govoriti kroz pojedinačnu raspravu, a sada bi samo rekao da je danas godišnjica smrti našeg generala Praljka. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, svako ima pravo na svoj način obilježiti nečiju smrt, ali isto tako je odgovoran i pokazuje odnos prema toj smrti i svojim javnim djelovanjem, pa smatram da bi bilo dobro da **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Ovo je moje vrijeme, ovo je Gordan (HDZ)** Kolega Zekanoviću, završili ste sa svojim izlaganjem. Ja bih vas samo molio da ne zloupotrebljavamo nečiju tragediju za skupljanje političkih bodova. Samo to bih molio. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Idemo dalje s replikama, poštovani kolega Mrsić. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Posvojenje i udomiteljstvo djece nije isto, ali ima isti cilj, pružiti djeci dom, odgoj i pružiti djeci budućnost. Nažalost predloženi Zakon ne ide u tom pravcu i ne brine isključivo o interesima djece. Predloženi Zakon je politički uškopljen i ide za time da bi zadovoljio ideološke potrebe HDZ-a. I ministrice, nije mi jasno da je bolje da djeca odrastaju u institucijama, nego li u obiteljima samo zato što su obitelji drugačije. I umjesto da te ideološke podjele maknete iz ovog Zakona, vi ste dopustili da se Zakon ideologizira i današnja rasprava će biti o tome, o definiciji obitelji, umjesto da raspravljamo o djeci. I to je ono što ste promašili, Zakon je loš, ponovno ste donijeli jedan Zakon koji neće biti od koristi nikome, osim HDZ-u da unutar sebe riješi određene probleme. Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Vi Zakon niste pročitali i vi ste nametnuli ovu političku raspravu, jer je to puno jednostavnije. I isto tako ovaj Zakon nudi pozitivna i dobra rješenja za udomljavanje djece, ali vi ste, upravo vi ste htjeli oživiti svoju politiku nametanjem ove teme. Poštovana kolegice Strenja, izvolite. koje zapravo djeci ne pomažu, jer treba znati da je u Hrvatskoj sklopljeno 174 životna partnerstva, koliko od njih će zatražiti da udomi dijete u odnosu na 3000 i više djece, koja su u udomljenim obiteljima, samo razmislite o tome, i razmislite da li ste trebali razmišljati o tome koliko su nam spori postupci oduzimanja roditeljske skrbi, na koji način će te riješiti udomitelje koje desetljećima udomljavaju udomljavaju djecu i sad su bez ijednog dana mirovinskog staža. Nitko od tome nije poveo brigu. Ja nemam nikakav problem sa istospolnim partnerima, i uopće me ne zanima sada raspravljati o toj temi, ja sam svoje o tome rekla. Ali mi je žao i zato vas pozivam ministrice da kažete kako će te riješiti problem udomitelja koji su desetljećima bili udomitelji i danas nemaju ni jedan dan mirovinskog staža, a zapravo smo dužni njima za ono što su učinili za desetke djece u svom životu. Odgovor izvolite. 30 godina ili nekoliko koliko su se brinuli o djeci. To pitanje možda da ste uputili, evo, na ovu suprotnu stranu govornice, koja se sada sjetila komentirati Zakon o udomiteljstvu, mogli su ga, imali su ga prilike donijeti upravo onakvoga kakvoga oni želi. Ali upravo zbog toga da udomitelji ne bi i dalje radili probono da ne bi bili volonteri jer skrbiti o djeci pogotovo djeci s teškoćama u razvoju 24 u obiteljima u kojima žive i drugi članovi njihovih obitelji mi donosimo ovaj zakon, zakon u kojem se za te teške naše korisnike nudi naknada njihovim udomiteljima i u kojim će biti i neki doprinosi kao zalog za njihove mirovine odnosno budućnost. **Jandroković, Poštovana gospođo ministrice, moram reći da sam jako iznenađen što ste prijedlogom ovoga zakona odstupili od dva temeljna načela HDZ-a. Prvo je načelo načelo zaštite pravne države, a drugo demokršćanskih vrijednosti među kojima je i zaštita obitelji. Naime, vi vrlo dobro znadete da je prijedlogom ovog zakona stvorena diskrepanca u odnosu na Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o životnom partnerstvu, Zakon o ravnopravnosti spolova i jednome od ustavnih načela. Meni je ne vjerojatno da je to uopće prošlo kroz Vladu i da tamo više ne postoji Ured Vlade za zakonodavstvo i da vam dozvoljava tu diskrepancu jer dok je bok hodao po zemlji i bio Marjan Prus šef toga ureda nikome palo ne bi napamet da prema Hrvatskom saboru pošalje neusklađen zakon. S druge strane čudim se i našem Odboru za zakonodavstvo. A što se tiče demokršćanskih vrijednosti cijela Europa i Europska pučka stranka redefiniraju svoj stav potičući ljude da zajedno žive, da žive s djecom …/Upadica: Hvala./… da ih udomljavaju i posvajaju, a vi odjednom ste sad protiv Nada (HDZ)** O demokršćanskim vrijednostima mislim da nije ovdje rasprava i mislim da me baš vi ne morate tome poučiti, to je jedno. Drugo načela HDZ-a za ta načela mi smo odgovorni i mi ih provodimo i našem biračkom tijelu odgovaramo, a ovo pitanje kako smo propustili obiteljski, zakon koji nije usklađen sa drugim nacionalnim našim zakonima ili sa Ustavom, ja vas pitam zašto niste, bili ste član vladajuće koalicije, zašto niste o tome razgovarali kad ste donijeli Obiteljski zakon koji je 2 puta bio na preispitivanju Ustavnog suda, pa još uvijek je, evo baš ćemo vidjeti kako ste i vi to radili koji sada davate nama lekcije. Sada je na redu poštovana kolegica Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče, poštovana ministrice, mi prihvatljiva, nije mi prihvatljivo životno partnerstvo kao udomitelj, kao udomitelji nisu mi prihvatljivi. Al ovim zakonom kažete slijedeće prihvatljivi su mi svi oni koji su ubili dijete, svi oni koji su silovali dijete, svi oni koji su učinili štetu na račun djeteta nekada ali je nastupila rehabilitacija. I to ovim zakonom kažete. Zašto? Nada (HDZ)** Naravno da na ovaj prvi dio replike nemam zaista šta odgovoriti, mi to tako tim zakonom govorimo, a što se tiče ovog dijela koji ste rekli usklađenom je to sa Zakonom o rehabilitaciji. izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovana ministrice, zašto ste se odlučili donijeti zakon koji vrišti od diskriminacije koji je potpuno neusklađen s Ustavom RH, zašto dovodite hrvatski proračun i RH u situaciju u situaciju da ćemo morati plaćati odštete ukoliko ju netko bude tužio pred Europskim sudom za ljudska prava? Zbog čega ste odlučili diskriminirati osobe koje žive u registriranom partnerstvu i onemogućiti im da udomljavaju djecu ili da skrbnički udomljavaju svoje tetke, bake, rođake koji žive u teškim životnim okolnostima koji su stari nemoćni, a isto to pravo ste omogućili samcima homoseksualcima? Zbog čega ste se odlučili diskriminirati samo parove koji žive u istospolnim registriranim zajednicama i zbog čega navodite Hrvatski sabor na blud, ja ću to tako reći, da donosi zakon koji je višestruko diskriminatoran, neusklađen s ostalim zakonskim propisima, s Ustavom RH i može pasti odnosno možemo plaćati odštete zbog takvog zakona pred Europskim sudom za ljudska prava jer diskriminiramo jednu skupinu građana RH, zašto to radite? Jeste li …/Upadica: Hvala./…

iz obiteljsko-pravne zaštite i upravo ovu dilemu imali ste i vi tada jer smo i tada i vi, a tada, sada mi željeli u prvom redu voditi se dobrobiti djece i rukovoditi se u da su nam u fokusu ovog zakona zaista djeca. Sve ovo vaše jedan, jedan vrlo vaš živopisan način komuniciranja, pa eto na to ne bi odgovarala. **Jandroković, Ivo (HDZ)** Ministrice ajmo do kraja politički razgolićiti što se tu trenutno pokušava učiniti od strane oporbe. Oni koji vas kritiziraju danas zapravo se ne žele pomiriti s onim što piše u Ustavu RH i što i oni smatraju da je diskriminatorski,

Narod je o tome glasovao, odlučio je, to je dio Ustava RH. I napadi na vas zapravo su nastavak ili pokušaj onih koji se ne mogu pomiriti s tom odredbom Ustava RH. Politički ono što se događa je zapravo to, žele ponovno aktualizirati tu temu i zato vas napadaju …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala na dodatnom obrazloženju, ovo je zaista i politički dobro detektirano, meni je žao i još jedanput bi molila zastupnike da porazgovaraju i da razmotre odredbe ovog zakona koje su u svakom slučaju usmjerene na poboljšanje udomljavanja naše djece i naših odraslih korisnika i da, dužna sam odgovor na repliku, srodničko udomljavanje

neistine, vjerojatno dobronamjerno ali neistine zato što se brak izjednačava sa obitelji. Brak je jedna stvar ali nisu sve obitelji, sve obitelji se ne zasnivaju na braku. Znači postoje i izvanbračne zajednice koji su obitelji. namjerno prekršili Poslovnik, vi ste replicirali, ovo nema veze sa povredom Poslovnika, ovo je čista replika i morat ću vam dati opomenu. …/Upadica sa strane, Pa, kada mi netko kaže da se sramim u situaciji u kojoj sam se našao, ja mislim da bi bilo pametnije prešutjeti nego na nečijoj smrti ići voditi polemike i davati opomene, to je jedini razlog zašto nisam reagirao, jer sam vodio računa o situaciji i kontekstu u kojem sam se našao ali ja vjerujem da će javnost prosuditi i vidjeti što se je tu dogodilo i tko je na koji način reagirao. Dakle, malo uvažavajmo i ljudskost i razmišljajmo i o tome.

koje se zasniva na čvrstim činjenicama koje je upotrijebio kolega Stier i koje mogu dovesti do krivih zaključaka i zato sam štitio ovaj Sabor od krivih zaključaka odnosno od izjednačavanja braka sa obitelji. To je kolega Radin, replika, to možete iskoristiti kroz repliku, kroz pojedinačnu raspravu, raspravu u ime kluba, to nije povreda Poslovnika, to je vaše viđenje neke teme kao što kolega Stier ima pravo na svoje viđenje i nemojte to činiti. Kolega Stier, izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala predsjedniče. Ja ću povući ovu povredu jer ste vi objasnili da nije bilo nikakve povrede s moje strane nego jednostavno sam detektirao koja je politička motivacija ovih napada na ministricu

ali vas molim da ne radimo to. Bit će danas vjerojatno dosta rasprave, dosta različitih stavova koji su budući da su svjetonazorski dosta nabijeni emocijama, nemojte zloupotrebljavati Poslovnik. Kolega Grmoja, izvolite. Poštovani predsjedniče, povrijeđen je članak 238., od kolege Furija Radina, znači koji je ovdje licemjerno iako je dio vladajuće koalicije kao i HNS, zlorabi Poslovnik

Sad ću i vama dati opomenu./… Dajte mi slobodno opomenu ali ovaj cirkus neću gledati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ajde sjednite, nemojte vikati, kakav cirkus, ja sam dao čovjeku opomenu nakon što je povrijedio Poslovnik i kolegi Stieru sam dao i onda vi se javljate da je povrijeđen Poslovnik nakon što sam ja to konstatirao. I dva puta sam dao opomenu a sad dobivate i vi opomenu. I molim vas, vodimo jednu raspravu koja je važna za hrvatsku javnost, radi se o udomiteljstvu, važna tema i čuvajmo jedni druge i budimo korektni jedni prema drugima. Idemo dalje sa replikama, poštovani kolega Babić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo iz svih ovih replika, vezano na vaš uvod poštovana ministrice, gotovo kroz sve replike nisam čuo o želji, pravu, pravu, govorilo se zapravo o interesnoj skupini ali nije se govorilo o pravu djeteta. Dakle nitko nije o tome govorio a Konvencija zapravo o pravima djeteta između ostalog kaže da se pri donošenju svih odluka o izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kroz skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta, to se odnosi kako na odluke koje donosi Vladina upravna ili zakonodavna tijela tako i na odluke koje donosi obitelj. Dakle nije se govorilo o dobrobiti djeteta. E sad, kada bi htio biti ciničan prema nekim kolegama iz oporbe, onda bih mogao reći da svako dijete koje je rođeno u takvoj istospolnoj zajednici zapravo ima i pravo posvojenja od te istospolne zajednice. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Da, pa cijelo vrijeme je u javnom prostoru fokus sa ove teme na naš članak koji definira tko može biti udomitelj i vrlo malo se razgovara o kvaliteti zakona i ono što će zakon učiniti na dobrobiti prvenstveno djece premda evo i starije osobe, odrasle osobe mogu biti predmet udomljavanja, jesu i u ovom zakonu su isto su isto predviđene, ali evo ide još i rasprava u ime klubova, idu još i pojedinačne rasprave, pa vjerujem da će se u jednom većem terminu koji će biti posvećen i omogućen u raspravama ipak govoriti i o meritumu.

vaninstitucionalni oblik skrbi ili je to i dalje institucija. Moje osobno mišljenje je da je ovo dobar zakon i da ćemo pomoći djeci s teškoćama u razvoju, pa i odraslim osobama s invaliditetom, da ne budu smještene u instituciju i mislim da je to jedan oblik deinstitucionalizacije. I neke udruge osoba s invaliditetom, pa evo i danas prije ove rasprave, pokušali su ukazati na to, da je to svakako institucionalizacija, a ne ono što je navedeno u ovom zakonu. Zaboravljaju načelo, a meni se čini, da je ono dobro spomenuti, načelo najboljeg interesa korisnika. Možete li reći, jeste li vi sigurni u to da je to deinstitucionalizacija, ja u to ne sumnjam, ali evo, ljudima pokušavamo objasniti je li bolje živjeti u jednoj zdravoj i normalnoj obitelji ili u institucije. Hvala vam lijepo. Nada (HDZ)** Sama riječ kaže da je udomljeno i da je to udomiteljska obitelj, dakle, nije institucija i dakle, to je sigurno jedan od mnogih oblika smještavanja van institucije. Ono što znam da iz pravobraniteljstva osoba s invaliditetom, često se upozorava, da ne podržavaju udomljavanje, ali misli se ugl. za osobe invaliditetom odrasle i preporučivanju kao oblik prevencije institucije ili deinstitucionalizaciju odraslih u stambene zajednice, zajednice koje će biti jednostavno dio jednog općeg, društvenog sociološkog miljea. Međutim, za manju djecu, općenito za djecu, svakako je preporučljivo da žive u jednom obiteljskom okruženju i to su evo u ovom slučaju zamjenski domovi. Iako imamo male stambene zajednice i za djecu, ali one zaista liče na instituciju. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Poštovana ministrice, prema podacima s kojima se raspolaže otprilike negdje između 2 i 3 tisuće djece se nalazi u sustavu udomiteljstva. Mene zanima iskustvo koje imate, koliko naših sugrađana koji imaju registrirano ili formalno ili neformalno životno partnerstvo, imaju sada zahtjeve kod vas da budu udomitelji. Nada (HDZ)** Imamo informaciju o jednom slučaju. Imamo informaciju o jednom slučaju, jednom zahtjevu. Dragana (SDSS)** Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo ministrice, glavna intencija ovog zakona jeste deinstitucionalizacija. Mene zanima, a vjerujem da i mate, kakve su projekcije te deinstitucionalizacije u razdoblju recimo jedne g. Kakve su projekcije, dakle, kada zakon stupi na snagu, pa recimo narednih godinu dana. Što je ono što vi očekujete? Kakav će taj biti, možete li govoriti o odnosu

554 su baš u domovima za djecu a 259 djece žive već u transformiranom dijelu te ustanove, dakle, u malim udomiteljskim zajednicama, stambenim zajednicama. Ovaj zakon ima svakako i neke projekcije i za cilj nam je da smanjimo za 50% udomljene djece i to upravo one u dobi od 3 g. Dakle, fokusirati ćemo se na najmanju djecu i zbog toga smo s ovim odredbama i naknadama, ali i drugim poticajima,

napuštenost i samoća velika su bol za svakog čovjeka a osobito za dijete. Ukoliko se slažete s navedenim, moje pitanje za vas glasi, da li ste sagledavajući ovaj veliki problem, ovim prijedlogom zakona sagledali taj problem u cijelosti ili ste ga svjesno pustili po strani? Ja pretpostavljam na što vi ciljate, premda ovo vaše pitanje, da li sam sagledala da je napuštenost i samoća najveća tuga i bol za svakoga pa i za dijete. Mislim da ovako emotivno postaviti mi pitanje, svakako da nema ovdje nikoga tko neće se s time složiti. Pa naravno, pa svi napori, koje provodi sustav socijalne skrbi, su upravo da ublaže ove ove poteškoće koje djeca imaju, a jedan od tih napora je da ih izuzmemo iz institucija u kojima nema toliko mogućnosti pojedinačnog rada, nego da idu u udomiteljske obitelji. Ono na što bi isto tako sigurno me upućujete sa ovim pitanjem, da vam odgovorim, da li smo onda trebali i dodati mogućnost istospolnim, neformalnim i životnim partnerima udomljavanje. Pa mi imamo tih zahtjeva samo jedan, dakle, fokusirati se samo na jednu mogućnost udomljavanja u ovom slučaju zaista se pretjeruje. Došli smo do kraja replika, sada ćemo pitati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ, imamo dvije, samo redom idemo. Prva je poštovana kolegica Nada Turina Đurić, predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima. Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora je na svojoj 28. sjednici održanoj 28. studenog, to znači jučer, razmotrio Konačni prijedlog Zakona o udomiteljstvu koji je aktom od 31. listopada 2018. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada RH. Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo sukladno odredbama članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja dodatno je obrazložila konačni prijedlog, znači ministrica, naglašavajući kako se njime udomiteljstvo osuvremenjuje i podiže na višu razinu. Naglasila je da iako u svojim domovima skrbe o osobama u potrebi dugi niz godina udomitelji nemaju riješeno obavezno osiguranje, mirovinsko, zdravstveno, prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba prema posebnim propisima, kao i drugi pružatelji usluga smještaja niti ne odgovarajuću naknadu za rad. Sve navedeno problemi su s kojima se sustav bori svakodnevno te je nužno učiniti pomak u zakonodavnom smislu. Donošenjem ovog zakona omogućiti će se obavljanje udomiteljstva kao zanimanja i specijaliziranog udomiteljstva za najtežu kategoriju korisnika uz odgovarajuću naknadu za rad udomitelja. Obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva bi i dalje bilo omogućeno a povećala bi se naknada za rad i uložen trud u skrb svim udomiteljima. Predlagatelji smatraju kako će se donošenjem ovog zakona osigurati prevencija institucionalizacije djece, deinstitucionalizacija djece i ostalih koji su na smještaju u ustanovama, poboljšanje kvalitete usluge, skrbi u udomiteljskim obiteljima neovisno o skupini korisnika, povećanje broja udomiteljskih obitelji, regionalna ravnomjernost, pristupačnosti udomiteljstva, uspostavljanje udomiteljstva kao zanimanja za nezaposlene udomitelje, jačanje kapaciteta i osiguravanje boljih uvjeta za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu i povećanje naknade za rad udomitelja i plaćanje obaveznog osiguranja udomiteljima koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje po posebnom propisu. Nakon toga je provedena rasprava u kojoj je sudjelovala većina članova odbora i većina se je osvrnula i najviše su se osvrnuli na članak 9. raspravljajući o potrebi uvrštavanja u definiciju udomiteljske obitelji i neformalne i formalne životne partnere što predlagatelji su kroz raspravu i kroz odgovore na pitanja članova odbora odbili. Iako se i u javnosti kao i na samom odboru povela rasprava uglavnom o ovoj točci, znači o ovom članku, neki članovi odbora izrazili su stav kako se sam zakon koji je izrađen stručno, da je sam zakon izrađen stručno i da mu je svrhu poboljšati status djeci i odraslim korisnicima udomiteljskih usluga. Istaknuto je kako je udomiteljstvo u odnosu kojem korisnik, znači dijete ili odrasla osoba i udomitelj, pružatelj usluga ne ostvaruju nikakav međusobni pravni odnos. Naime, udomljeno dijete i dalje imaju svoju biološku obitelj s kojom ostvaruje obiteljske i pravne veze a iz koje je a iz koje je iz različitih razloga izuzeto. Nakon rasprave koja kažem se uglavnom odnosila na jedan članak koji je sporan i većini nas je ovdje vidite iz replika ministrici sporan, nakon rasprave članovi Odbora za obitelj, mlade i sport su većinom glasova 7 za, 2 protiv i 2 suzdržana podržali zaključak da Odbor za obitelj, mlade i sport predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o udomiteljstvu. Hvala lijepa. Hvala vam. S nama su učenici obrtničke i tehničke škole u Ogulinu pa molim a ih lijepo pozdravimo dobar dan i dobro došli. Hvala vam. Nastavljamo sa izvjestiteljima odbora. Sljedeća je kolegica Ines Strenja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvolite kolegice. Zahvaljujem. Pozdravljam predsjedavajućeg, ministricu sa suradnicima, suradnicama, poštovani kolege. Dakle Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 59. sjednici raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o udomiteljstvu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 31. listopada ove godine. Dakle odbor je o zakonu raspravljao isto tako kao matično radno tijelo sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Predstavljajući konačni prijedlog zakona ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku istaknula je da je jedini cilj donošenja zakona postaviti pravni okvir kojim će se intenzivirati proces deinstitucionalizacije djece iz ustanova socijalne skrbi i povećati interes za obavljanje udomiteljstva. Na taj način otvorila bi se mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja nezaposlenim udomiteljima te osiguralo specijalizirano udomiteljstvo kao zanimanje u svrhu zbrinjavanje djece sa najtežim teškoćama i potrebom za najvećim stupnjem podrške. Također bi se zakonom poboljšali uvjeti za udomitelje i omogućilo da svu uslugu pružaju i mlađe nezaposlene osobe od onih koji su to činili do sada jer više od polovice evidentiranih udomitelja je u dobi iznad 55 godina. Obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva i dalje bilo omogućeno a povećala bi se naknada za rad i uložen trud i skrb za sve udomitelje. U odnosu na razlike između prvog i drugog čitanja zakona pohvalili smo uvažena rješenja koje smo predložili. Naime, konačnim prijedlogom zakona prihvaćen je prijedlog o smještaju mlađe punoljetne osobe kod udomitelja do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposlit, a najduže do 26 godine života iz članka 3. kao i prijedlog o drugačijem načinu popisa kaznenih djela kao i zapreke za obavljanje udomiteljstva za čije je počinjenje osoba koja želi biti udomitelj pravomoćno osuđena. ujedno smo izrazili žaljenje da se nije odvojilo udomiteljstvo za djecu i udomiteljstvo za odrasle iako je predlagatelj ocijenio da je za održavanjem postojećeg oblika uređenja udomiteljstva u jedinstvenom propisu uz preciznija normativna rješenja postignuto kvalitetno i sveobuhvatno zakonsko uređenje instituta udomiteljstva. Bili su prisutni predstavnici Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, ovim putem ja ih pozdravljam, oni danas vrlo pozorno prate ovu našu sjednicu, Forum za kvalitetno udomiteljstvo okuplja 2.500 članova koji samo žele bolji zakonski okvir kako bi kvalitetno mogli pomoći djeci koju udomljuju, samo to im je crta vodilja i zbog toga sve ove polemike koje danas čujemo nisu u njihovom fokusu. U njihovom fokusu je sadržaj ovog zakona i zbog toga sam ih jučer i bila pozvala na sjednicu da još jednom kažu što misle o ovom zakonskom prijedlogu i neki su od njih bili i uključeni u radnu skupinu za izradu zakona i pohvalili su donošenje zakonskog okvira koja će urediti napokon ovo područje. Dakle, u raspravi Foruma za kvalitetno udomiteljstvo njihove primjedbe najčešće su se odnosile na posebne uvjete za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva i s tim u vezi i potrebnu spremu, zatim registar udomitelja koji bi napokon trebao biti dostupniji i ažurniji, ne samo u centrima za socijalnu skrb nego i na razini ministarstva, potrebu ujednačavanja naknada za udomiteljstvo standardnog i tradicionalnog i vezano uz naknade. Predstavnica predlagatelja je objasnila da su razlike između tradicionalnoga i standardnog udomiteljstva kao zanimanja ciljano napravljene i jasno referirane jer se ne može dozvolit da dijete koje ulazi u obitelj bude jedino koje donosi novac u obitelj. Trenutno, ukoliko ste tradicionalni obitelj netko u kući mora imati nekakav prihod da biste vi bili udomitelj, ne može jedini prihod koji dobije dijete biti prihod te obitelji. Dakle, prihodi se odnose kada se govori o tradicionalnom udomiteljstvu na sve članove kućanstva, ne samo na onog koji se prijavljuje kao udomitelj dok je razlika kada se govori o zanimanju osobe koja će steći status standardnog udomitelja kao zanimanja, koja samim time dobiva prihod i nije nužno da i ostali članovi kućanstva imaju prihod. To je ono što smo posebno razjasnili što trebaju danas čuti i naši udomitelji. Daljnja rasprava odnosila se i na primjedbe člana odbora upućene na članak 9. stavak 3. iz razloga da se pod pojmom udomiteljske obitelji su izostavljeni izostavljeni životni, neformalni životni partneri iz čega proizilazi da se njima ograničava pristup postupka udomiteljstva na temelju spolne orijentacije. S obzirom na to da je ovdje prisutne prema mišljenju člana odbora diskriminacija koja se ne može dopustiti niti jednom zakonskom prijedlogu Klubovi zastupnika SDP-a i HNS-a uputili su amandmane koje su onda iznijeli i na ovom odboru. U vezi s definiranjem udomiteljske obitelji, ministrica je istaknula kako niti Vlada RH, niti ministarstvo ne dovode u pitanje prava istospolnih parova što je vidljivo u zakonima koji su se i u ovoj godinu donosili, a bili su uvijek na tragu zaštite svih ljudskih prava pogotovo svih oblika diskriminacije. Ovo su pitanja koja se odnose na djecu i njihovu dobrobit, na obitelj i roditeljstvo što je sve jako uronjeno u socio-kulturno okruženje. Tu treba biti vrlo oprezan oprezan jer zakon prije svega treba biti usmjeren na dobrobit djece s ciljem njihove potpune zaštite od bilo kakvih stresova i neugodnih situacija iz okoline koja je još uvelike tradicionalna i nespremna za drugačije pristupe. Nakon opširne rasprave članovi odbora su većinom glasova odlučili predložit Hrvatskom saboru Zakon o udomiteljstvu na usvajanje. Hvala. Hvala vam. Time smo završili s izvjestiteljima odbora, samim time mogu i otvorit raspravu u ime kluba zastupnika. Dakle, otvaram raspravu. Prva je zastupnica Ines Strenja u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolte kolegice Strenja. Zahvaljujem, još jednom svih lijepo pozdravljam i želim reći da MOST nezavisnih lista podržava smjer normativnih promjena vezanih uz udomiteljstvo s fokusom na udomiteljstvo djece kao najprimjerenijeg alternativnog oblika obiteljske skrbi za djecu koja ne mogu živjet u vlastitim obiteljima. Pozdravljamo volju da se napokon započne s unapređenjem statusa udomitelja i povećanja kvalitete skrbi u udomiteljskim obiteljima. Prijedlog zakona trebao bi nadalje omogućit jačanje kapaciteta i osigurat bolje uvjete za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu sa najtežim teškoćama. Također planiramo obvezom udomitelja za većim stupnjem edukacije postigao bi se i veći stupanj kvalitete ove usluge, što je do sada izostajalo. Nadam se da ćete to detaljnim pravilnikom i propisati, dakle to ne smije biti volonterski na razini udruga, na razini onih centara odnosno dječjih domova koji su krenuli i postali ustanove za pomoć u zajednici, koji to odrađuju na neki način svojim i određenim programima koje su sklopili s ministarstvom, to mora biti jasno propisano. No, nužno je bilo i jasnije razdvojiti nadzornu i suportivnu ulogu centara za socijalnu skrb u radu sa udomiteljskim obiteljima, uvesti pojam voditelja slučaja i definirati njegovu kao koordinatora svim drugih stručnjaka i pružatelja usluga u lokalnoj zajednici. Osobito značajnim smatramo uvesti obvezu voditelja slučaja da tijekom boravka djeteta u udomiteljskoj obitelji koordinira i organizira istovremeni intenzivni rad i stručnu podršku biološkoj obitelji djeteta s ciljem stvaranja uvjeta za eventualni povratak djeteta u obitelj ili ukoliko to nije moguće intenziviranje postupaka za oduzimanje roditeljske skrbi kako bi se kroz posvojenje realiziralo trajno rješenje u najboljem interesu djeteta. Dakle, naš problem je oduzimanje roditeljske skrbi roditeljima koji ne mogu koji su zlostavljali dijete i koji se ne mogu više brinut niti ta biološka obitelj može postići kapacitete da se to dijete vrati. To mora biti ubrzano, mora se vidjeti u kojoj se fazi je dijete dijete se mora pratiti i nakon toga to dijete treba ići na posvajanje ukoliko se ne može vratiti u svoju biološku obitelj. To je pravi problem, tu su tisuće djece. Slušamo jučer navečer, moram se vratiti na to, na Otvoreno, jedna od predstavnica koja tako zagovara određeni stav, tvrdi da tisuće djece čeka na smještaj u dječje domove, to je laž. Dakle, trenutno imate 850 djece u dječjim domovima i to je daleko previše. Mi imamo više dječjih domova, rekla sam, nego što imamo u Njemačkoj ili što imamo, približavamo se ono kako djecu smještavaju u institucije u Rumunjskoj. Dakle, ne čeka tisuće djece u domove, domove smo ispraznili. Jako puno tih domova danas su ustanove koje pružaju skrb u zajednici. Imate dom koji se prvi transformirao, dom Izvor u Selcima, prošli tjedan je imao 100 godina od kada je postojao, 100 godina dječji dom Izvor Selce, koji je prva ustanova koja se kompletno transformirao, sa vrhunskim čovjekom koji je na čelu toga Nikica Sečen, koji je prije 10 godina krenuo s pričom da svakom djetetu treba riješiti status, pratio ga je i svako to dijete danas je dospjelo ili u naše obitelji ili se vratilo u svoje biološke obitelji i danas samo dolaze u taj Centar na potporu u učenju i praćenju i potporu svih onih koji su potrebni tom djetetu da može kvalitetno nastaviti živjeti u svojoj biološkoj obitelji uz potporu zajednice. To su problemi. Znači, dovoljno brzo rješavanje statusa toga djeteta u odnosu na pravosuđe. drago mi je da ste ipak djelom uvažili neke primjedbe koje smo iznijeli tijekom čitanja ovog Zakona, a to je zapreke za obavljanje udomiteljstva jer je bilo potrebno istaknuti da udomiteljstvo za djecu ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora za bilo koje djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe bez obzira da li je nastupila rehabilitacija. To ste sada pobrali. Žao mi je. Danas sam čula drugačiju primjedbu, ne samo da oni koji su pravomoćno osuđeni, nego ste u članku sada rekli i oni protiv kojih je pokrenut postupak iz te domene tih kaznenih djela. Isto tako, znači, za osobu koja ima prekršajnu prijavu, znači, ne samo kaznene, nego prekršajnu prijavu za nasilje u obitelji, te protiv koje se i vodi kazneni postupak, a ne samo osobe koje su pravomoćno kažnjene, kao što sam rekla. Zakonom je trebalo predvidjeti osim vođenja registra udomitelja i sustavno vođenje podataka o djeci, ponovo s ciljem i praćenjem statusa i okolnosti svakog pojedinog djeteta i poduzimanja odgovarajućih i pravovremenih intervencija za osiguravanje trajnog smještaja djeteta u obiteljsku skrb sukladno njegovom odnosno njezinom najboljom interesu. Trenutno registre vodi svaki pojedini Centar, neki kvalitetniji, neki ne, što je također dovelo do potpune neujednačenosti pružanja udomiteljskih usluga djece na teritoriju RH. Dakle, to je isto jedan problem, neujednačena skrb, tako da udomitelji nemaju jednaku potporu svakog Centra za socijalnu skrb. Dakle, mi nismo korisnici socijalne skrbi sa djecom koju smo udomili. Mi smo oni koji su partneri Centrima za socijalnu skrb, kako to dijete ne bi bilo u instituciji, nego bi bilo u našim obiteljima, a to znači, ako to dijete ima pravo dobiti 1.000,00 kn jednokratne pomoći za otići, za otići, ukoliko korisnici socijalne skrbi imaju pravo na 1.000,00 kn jednokratne pomoći, to znači da i to dijete koje je udomljeno ima pravo ukoliko ide na ekskurziju ili ima neki drugi izvanredni trošak, dobiti, a ne ovisiti o socijalnom radniku i njegovoj dobroj volji, kao da dolaziš moliti sebi nekakvu socijalnu pomoć jer to je pomoć tome djetetu. Pozdravljam da je napuštena obvezna, to je bio moj prijedlog, dakle, obvezna dobna razlika od najmanje 18 godina između udomitelja i udomljenog djeteta jer treba biti razlika od najmanje 18 godina ukoliko ti dijete udomljuješ. Ali smo imali situaciju sa braćom i sestrama koji onda nisu mogli, ukoliko je bila razlika manja od 18 godina, biti udomitelji svog mlađeg brata ili sestre i to je onemogućavalo, znači, čak i za te srodničke obitelji i to je najzad izmijenjeno. Udomiteljstvo, znači, kao dugotrajni smještaj nije u skladu s dobrobiti i interesima djeteta, naročito ako je riječ o djetetu mlađem od 7 godina. Dakle, u kreiranju politike, neizmjerno je značajan holistički pristup razvoju i unapređenju alternativne skrbi o djeci. Stoga je nužno usporedno razvijanje uvjeta i za što brži povratak djeteta u biološku obitelj ili za posvojenje. Ovdje moram još jednom istaknuti, dugotrajnost sudskih postupaka, odgađajući i permisivan pristup prema biološkim roditeljima koji dugotrajno i grubo zanemaruju i zlostavljaju dijete, a dijete ostaje blokirano u sustavu, te je godinama smješteno u udomiteljstvo ili u domu. Žao mi je što mediji ovome ne polažu dovoljno pažnje. Ovo je ono o čemu treba pričati. Dakle, koliko dugo nam je to dijete blokirano tamo negdje, dok se oduzme roditeljska skrb, da to dijete najzad može naći kvalitetan smještaj i biti usvojeno, a govorimo koliko malo je usvajanja u RH. Tako se propuste prilike za trajno osiguravanje prava djeteta na život u obitelji odnosno na posvojenje. Dodatno, opće je poznato kako dijete koje dočeka punoljetnost u udomiteljskoj obitelji ili u domu, u prevelikom broju slučajeva, nema osiguranu nikakvu perspektivu i životne uvjete na samostalan život nakon izlaska iz skrbi. Jedan od mojih prijedloga na državni proračun će biti da osim što je Caritas izgradio dom za djecu bez roditeljske skrbi koja dolaze studirati u Zagreb, da se takva ustanova odnosno zgrada za stanovanje te djece izgradi u Splitu, Zagrebu i u Rijeci, u Splitu, Osijeku i u Rijeci, kako bi ta djeca nakon što izlaze iz udomiteljske obitelji, mogli otići studirati i imati trajno riješen smještaj. Istovremeno, dakle, prema biološkim roditeljima nisu pravodobno poduzete odgovarajuće lišavanja roditeljske skrbi, pa dijete, ne samo da se ne može vratiti u svoju biološku obitelj, već se može nastaviti zloupotrebljavanje djeteta u njegovoj odrasloj dobi od strane bioloških roditelja. To dijete sa 18 godina može doći u situaciju da nasljeđuje dugove svojih roditelja. Ja imam takav slučaj u Primorsko goranskoj županiji gdje je dečko od 18 godina došao u situaciju da sve one dugove koji su imali njegovi roditelji je naslijedio i moralo se rješavati, zbilja, kroz nekoliko godina, uz odvjetnika, kako to dijete na početku svoga mladoga života, ne bi bio dužan više od 500.000,00 kn. Stoga predlažemo da se udomiteljstvo za djecu također definira kao privremeni smještaj čime će se pridonijeti dinamiziranju sustava i mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece i baš zbog toga je trebalo potpuno, to sam već govorila, odvojiti zakonsko rješenje o udomljavanju djece kao privremeni smještaj koji je nešto potpuno drugačiji od udomljavanja starijih osoba. Starije osobe kad idu na udomljavanje u obitelji, idu na trajni smještaj, doživotni smještaj, teško su bolesni, nemaju svoje obitelji najčešće i odlaze da tamo uz nečiju skrb budu do kraja svog života. Udomljavanje je samo privremeni smještaj i kao takav i sve ono što nosi udomljavanje djece kao posebna priča, trebalo je ovaj zakon barem podijeliti u dva djela, ako ne usvajat kao posebne zakone. Dakle, meni je žao šta mi osim što smo rekli koliko trenutno znači da imamo 3049 udomiteljskih obitelji, 1492 udomiteljske obitelji za djecu i mladež, trenutno je znači još uvijek u domovima 864 djece, ne znamo koliko je djece smješteno u domove za odgoj djece i mladeži s problemima u ponašanju i koliko u ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju. Koliko je djece od 0 do 7 g. u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koliko je u domovima za djecu s teškoćama u razvoju, znači od 0 do 7. Zanima me da li je provedena analiza ukupnih potreba za uslugom udomiteljstva u pojedinim područjima županijama. Imali smo zapravo potpuno drugačiju, sasvim drugačiju sliku reklo se da u Splitu nema udomitelja, ja sam sinoć bila u kontaktu, predstavnice udruge udomitelja, imaju preko 50-ak udomiteljskih obitelji u Splitskoj županiji što je dobro, to je jedan dobar pomak jer se stalno govori da u primorskoj Hrvatskoj nema dovoljno udomitelja. Dakle, potrebno je vidjeti koje su potrebe za uslugom udomiteljstva u pojedinim područjima, na to baciti najveće težište zato što je najbolje ukoliko se dijete izdvaja iz jedne biološke obitelji u udomiteljsku obitelj, najbolje je da to dijete ostane na području te županije, tog područja Hrvatske gdje zapravo može imati kontakt i sa nekim svojim daljnjim možda ukoliko su različitim obiteljima smješteni čak i sa svojom braćom mada se pokušava da sva djeca budu pa makar se radilo i o troje, četvero djece, budu u istoj udomiteljskoj obitelji ali tradicija i sve ono što što nosi određeno područje Hrvatske, nije dobro da iz Krka, na otoku Krku nema nijedan udomitelj i da se onda to dijete odvede u Đurđevac npr., tamo je odlična udruga pa pozdravljam ekipu iz Đurđevaca, jako su dobri udomitelji i to nije dobro. Znači to dijete ipak bi trebalo ostat barem na području te županije, mi nemamo točno procjenu koliko u područjima određenih Hrvatske kakva je situacija trenutno dalje kako bismo mogli planirati razvoj pojedine vrste udomiteljstva i projekcije pojedinih financijskih sredstava. Dakle, još jednom želim napomenuti da je bilo bolje prvo donijeti Zakon o socijalnoj skrbi, redefinirati i osuvremeniti socijalne usluge, rasteretiti centre za socijalnu skrb od upravnih postupaka. Trenutno oni vrše, socijalni radnici imaju 140 140 ovlasti koje moraju obavljati na svom radnom mjestu, omogućiti im da se bave stručnim poslovima i vođenjem slučaja te potaknuti transformaciju ustanova u centre za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Na taj način bi se stvorili sustavni preduvjeti za stručnu podršku udomiteljstvu, nedostatak koji je prema našem iskustvu glavnu prepreka širenju udomiteljstva, padu broja udomitelja i poboljšanju kvalitete skrbi za korisnike. Dakle nema jednake potpore svim udomiteljima i nije jednako u svim dijelovima Hrvatske, dakle vi imate udomitelja, jučer mi se pritužila gospođa koja kaže da je moralo dijete ići na ekskurziju, takvom djetetu njegova majka koja je ovisnica o alkoholu, mora dati dozvolu da dijete može ići na ekskurziju i kad se ona obratila CZSS-u, socijalna radnica je rekla odite pa je nađite da vam potpiše. To dijete mora ići na ekskurziju. nismo riješili isto tako problem skrbništva, o tome sam već govorila, naravno, govori se da se to treba kroz druge zakone, isto tako, ali mislim da udomitelj je taj koji brine 24 sata, 365 dana u godini i ne može dolaziti u situaciju da dijete ne može odvesti na cijepljenje jer i za to mora imati dozvolu dozvolu od roditelja koji je apsolutno bio disfunkcionalan, dijete već nije moglo dalje živjet s njim. Najznačajniji problemi s kojima se susreću udomitelji sa djecu u obavljaju udomiteljstva su kao što su naveli, dakle, nedostatnost informiranosti građana u udomiteljstvu i razlici u odnosu na posvojenje. Vrlo često ovih dana vidimo da ljudi uopće jer se u medijima počelo pričat, dakle samo o tim nekim posebnim slučajevima posvajanja djece, što je to posvojenje, što je to udomljavanje. Udomljavanje je privremeni smještaj djece koja nisu mogla nastaviti kvalitetno svoj život i razvoj u obitelji koja je disfunkcionalna i ono je privremeno dok se ne stvore uvjeti da se vrati u tu svoju biološku obitelj, da se obitelj ojača ili ukoliko to nije moguće, trajno nakon toga oduzimanje roditeljske skrbi i smještaj odnosno posvajanje. Dakle dijete koje ima baku i djeda, koje ima roditelje koji su teško bolesni, koje ima staru baku i djeda, koje ima nekakvu svoju životnu priču, koje ima svoj neki backround, naravno da to dijete će biti trajno udomljeno jer to dijete ima svoje prezime, ima svoju majku koja je teško bolesna, ima baku koja je u staračkom domu ali to dijete ima nekakve veze sa tom svojom poviješću svoje obitelji. I takvo dijete će biti udomljeno. Posvojeno dijete dobiva novi identitet, novi OIB, ide potpuno kao da se prebriše cijela njihova prošlost, ide u novu obitelj i odlazi

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ispred nas se danas nalazi Konačni prijedlog Zakona o udomiteljstvu čija je svrha osigurati skrb skrb i potporu korisniku potencijalnom, pozitivnom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene. Zakon ide u pravcu modernizacije ovog oblika skrbi a usmjeren je na poboljšanje uvjeta udomljavanja djece i odraslih. Iako udomiteljstvo u RH ima dugu tradiciju još od 1902. g., do sada nije bio riješen pravni status udomitelja. izvješće iz 2006. g., u udomiteljskim obiteljima za djecu i mladež je smješteno 2342 korisnika a u udomiteljskim obiteljima za odrasle i starije osobe smješteno je 4459 korisnika. istovremeno u domovina za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, po tim podacima je bilo smješteno 864 djece, i evidentirano je 3049 udomiteljskih obitelji za djecu i mladež, od kojih 505 udomiteljskih obitelji ima status srodničkog udomljenja i 1557 udomiteljskih obitelji za odrasle i starije osobe od koji je 220 ima status srodničkog udomitelja. Po podacima od prije dva dana, broj udomiteljskih obitelji za djecu je 1427, broj smještene djece u udomiteljskim obiteljima je 2151, 2151, dodatno 1481 udomiteljskih obitelji koje pružaju uslugu smještaja i svakodnevne skrbi za odrasle korisnike, od čega proizlazi da imamo ukupno 2908 udomiteljskih obitelji. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sukladno Nacionalnom programu reformi 2017. i 2018. godine, se obvezalo izraditi Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu o kojem danas raspravljamo u drugome čitanju. Izradi ovoga Zakona pristupilo se iz razloga što i dalje ne postoji dovoljan broj udomiteljskih obitelji i njihova neravnomjerna rasprostranjenost na području Republike Hrvatske. Na nekim područjima udomiteljskih obitelji uopće nema ili je njihov broj zanemariv, dok s druge strane, na nekim područjima, kao što su Zagrebačka, Varaždinska i Međimurska županija, broj udomiteljskih obitelji bitno je veći od potreba djece s tog područja, zbog čega se tamo smještaju i djeca s drugog kraja države, što dovodi ne samo do teže prilagodbe, nego se i otežava ili onemogućava održavanje veze s biološkim obiteljima i rođacima jer roditeljima udomljene djece najčešće nije oduzeta roditeljska skrb. Stoga je nužno unaprijediti, ojačati udomiteljstvo na području cijele države, što ovaj Zakon i predviđa. Također, problem je i dobna skupina posvojitelja kao i stupanj obrazovanja. Naime, više od pola od pola evidentiranih udomitelja su stariji od 55 godina, a gotovo 30% udomitelja ima završeno osnovnoškolsko obrazovanje ili uopće nema osnovnu školu. Obitelji mlađe životne dobi, višeg stupnja obrazovanja, kao potencijalni udomitelji u stalnom su opadanju. Status udomitelja nije privlačan i motivirajući za nove, mlađe obrazovanije udomitelje iz više razloga. Unatoč tome, da u svojim domovima skrbe o osobama u potrebi, dugi niz godina, udomitelji nemaju riješeno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, nemaju pravo za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlene osobe prema posebnim propisima. Zatim, nemaju riješeno osiguranje kao drugi pružatelji socijalne usluge, smještaja, niti odgovarajuću naknadu za rad. Donošenjem novoga Zakona o udomiteljstvu, osigurat će se deinstitulizacija djece i odraslih koji su na smještaju u Ustanovama, te poboljšanje kvalitete usluge skrbi u udomiteljskim obiteljima neovisno o skupini udomitelja. Novim Zakonom otvara se mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja nezaposlenim udomiteljima, te se osigurava specijalizirano udomiteljstvo kao zanimanje u svrhu zbrinjavanja djece s najtežim teškoćama i potrebom za najvećim stupnjem podrške korisnika ove usluge uz odgovarajuću naknadu za rad udomitelja. Obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva i dalje bi postojalo, ali povećala bi se naknada za rad i uloženi trud u skrbi o korisnicima svim udomiteljima, te bi se za one koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje plaćala naknada i doprinosi za obvezno osiguranja. donošenjem ovog Zakona osigurat će se prevencije institulizacije djece i odraslih osoba, zatim deinstitulizacije djece i odraslih koji su na smještaju u Ustanovama, poboljšanje kvalitete usluge skrbi u udomiteljskim obiteljima neovisno o skupini korisnika. Povećat će se broj udomiteljskih obitelji, doći će do regionalne ravnomjernosti po pitanju pristupačnosti udomiteljstva, udomiteljstvo će se uspostaviti kao zanimanje za nezaposlene udomitelje, osigurat će se bolji uvjeti za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu, udomitelji će se obvezati na veći stupanj edukacije, udomiteljima će se pružati i osigurati veći stupanj podrške u koju će biti uključeni Centri za socijalnu skrb, Domovi socijalne skrbi, Centri za pružanje usluga u zajednici, Udruge, vjerske zajednice, druge pravne i fizičke osobe koji pružaju uslugu stručne pomoći u obitelji. Kako bi se sve ovo omogućilo i kako bi se ostvarilo udomljavanje većeg broja korisnika u državnom proračunu Republike Hrvatske, osigurana su veća financijska sredstva u odnosu na prethodne razdoblje i to za 2 milijuna kuna. Kao naknada za uslugu u smještaju kod udomitelja u 2018. godini, osigurana su sredstva u iznosu od 183 milijuna kuna, a isti iznos je osiguran za 2019. i 2020. godinu. Provedbom ovog Zakona omogućit će se da 300 do 400 nezaposlenih udomitelja koji će udomiteljstvo obavljati kao zanimanje, ima osiguranu uvećanu naknadu za rad u iznosu od 2500 kuna i plaćene doprinose. Isti iznos naknade osigurat će se za tradicionalne udomitelje, kada udomljavaju troje djece ili četiri odrasle osobe. Povećanjem naknade, povećat će se razmjerno broju udomljenih korisnika. Za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva kao zanimanja, planirano je uključivanje manjeg broja pružatelja usluga za najtežu korisničku skupinu djece kojima će se osigurati uvećana naknada za rad u iznosu od 6500 kuna. Naknada za rad udomitelja u 2018. godini, osigurana su sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 45 milijuna 500 tisuća, isti iznos osiguran je za 2019. i 2020. godinu, što je povećanje za 15,5 15,5 milijuna kuna u odnosu na prethodno razdoblje. Iako ljubav i briga prema djeci nemaju cijene, reguliranjem prava, udomitelji bi također dobili sigurnost koju zaslužuju. Sadašnje udomiteljstvo u Hrvatskoj je tradicionalno, udomitelji primaju naknadu za troškove djece, 1800 kuna za predškolsko dijete od 2011. godine i naknadu od 400 kuna za sebe, ali ne primaju plaću niti su im do sada bili plaćeni doprinosi. Mnogi stoga kada napune 65 godina, prestaju biti udomitelji, nemaju nikakve prihode, a u svojoj raspravi koju sam imala, u svojoj Imamo ženu koja je udomila 45-toro djece na kraju je i sama živjela od socijalne pomoći. Nedavno sam upoznala gospođu koja je udomiteljica koja uz 5-tero svoje biološke djece je udomiteljica već 10 godina trenutno sa suprugom brine o 3 djece i kao nezaposlena osoba ovakva profesionalizacija joj bi punu značila jel bi stekla prava iz radnog odnosa. Ovakav primjer je samo jedan od brojnih koje je potrebno regulirati. Ono što se mijenjalo u odnosu na prvo čitanje, i što pozdravljam, to je da nema dobne razlike od 18 godine između udomitelja i udomljenog djeteta kada dijete udomljuje srodnik, zatim se specificiran je krug ljudi koji mogu obavljati specijalizirano udomiteljstvo, smještaj mlađe punoljetne osobe može biti godinu dana nakon završetka školovanja, a ako se u tom periodu ne može zaposliti onda najduže do 26 godine. Donošenjem ovog zakona očekujemo povećan interes za obavljanje udomiteljstva i da će se na ovakav način postići niz pozitivnih učinaka koji će isto tako se odraziti na cijelu sliku po pitanju udomiteljstva. Nesporno je, da je prijedlog ovog zakona kvalitetan i dobar za djecu za njihov osobni rast i razvoj i sigurna sam da će ovaj zakon stvoriti kvalitetne preduvjete i da će mnoga djeca pronaći svoj dom. Klub zastupnika HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala, nastavljamo sa raspravom e kluba zastupnika. Slijedeći u ime Kluba zastupnika Nacionalnih manjina kolega Furio Radin. Izvolte kolega Radin. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče, Konačni prijedlog Zakona o udomiteljstvu ima svoje vrline, a o tim vrlinama je govorila ministrica Murganić, a i gospođa Masimčuk koja je govorila u ime Kluba HDZ-a. Taj normativni akti između ostaloga regulira udomljavanje, definira bitne pojmove, kontrolira tijek udomiteljstva i određuje neke također bitne ekonomske parametre. Čak se koristi i tabu pojmom rod od kojeg se nekima diže kosa na glavi, naravno taj pojam rod kao doduše i u Istambulskoj konvenciji označava muški i ženski rod. Klub Nacionalnih manjina međutim ili barem jedan dio njegov ovog kluba jer neće glasati svi na isti način i neće svi i ne misle svi na isti način, ostavili smo slobodu. Klub Nacionalnih manjina, međutim a ja pripadam onom dijelu koji je kritičan prema ovom zakonu, konstatira da u potencijalnim udomiteljima diskriminira se jedan dio populacije koji se s druge strane legalno i zakonski priznaje i kao što ću poslije pokazati legitimno je itekako u stanju biti ravnopravan sa drugim udomiteljima koje također zakon priznaje u udomljavanju djece. su bračne i izvanbračne zajednice i pojedinci odnosno udomitelji šingl udomitelji, znači oni se priznaju. Sa njima međutim, nisu ravnopravni životni ili neformalni životni partneri odnosno da budemo jasni one vanbračne zajednice koje su sastavljene od osoba ili istoga roda ili ako želite istoga spola. Sad ću iskoristit priliku i objasnit ću još, definirat ću nadam se još bolje ono s kojim sam imamo malu debatu s prijateljem Stierom prije, i s kojim stavom se složila i ministrica Murganić. Ako bismo poistovjećivali brak i obitelj onda samohrane majke ne bi predstavljale obitelj, samohrane majke koje nisu bile nikada udate predstavljale bi još manje obitelj i na kraju to bi se svelo sve na ono doba doba iz mog djetinjstva kada se takve majke nazivali najpogrdnijim imenima upravo zato što nisu bile smatrane obitelji, a to jesu obitelji, kao što su razvedene majke, razvedeni očevi sa djetetom obitelj. Znači obitelj i brak nisu ista stvar i oću reć gospođo Murganić da tu nije ništa, ništa od onoga što ću sad reći, ništa od onoga što je sastavljeno u amandmanima drugih drugih stranaka HNS-a, SDP-a itd. nije neustavno, ništa nije neustavno jer obitelj i brak nisu isti pojmovi, su različiti pojmovi. Pokušat ću se držati sada činjenica jer kao psiholog imo sam prilike, budući da imam dosta i godina, 40-tak godina čitati radove o tome kako utječe odgoj homoseksualnih parova, zajednica ili obitelji, kako utječe, kako utječu na djecu jer upravo nešto više od 40 godina, 42 godine, 1975. godine je objavljeno prvo istraživanje, znači, ta istraživanja traju manje od istraživanja npr. šta ja znam, tuberkuloze, ali sigurno traju više godina od ispitivanja bulimije, anoreksija i drugih bolesti, drugih, u ovom slučaju bolesti, problematike ćemo reći jer ovdje se naravno ne govori o bolestima. Kada se promatra dobrobit djeteta ili djece koje su usvojene ili udomljene, ova istraživanja su napravljena, to moram napraviti u …/Govornik se ne razumije/…najviše na usvojenim, usvojenom djecom, što je još radikalnije obliku od udomljenja. Adams i Leit 2015.-te godine recenzirali su sva ta istraživanja iz toga područja i ustanovili da nema razlike između u dobrobiti djeteta, u njegovoj sreći, u njegovoj seksualnoj orijentaciji, između dobrobiti djece odnosno njegove sreće da tako kažemo koje su odgojene od heteroseksualnih i homoseksualnih parova, isto tako se sigurno odnosi i na, kao što ćemo vidjeti poslije, kada ću vam navesti mišljenje asocijacije, američke asocijacije psihologa, to se može odnositi i na udomljene djece. Naravno, ima i onih koji osporavaju takva istraživanja. Točno ih ima 4 psihologa koji osporavaju takva istraživanja i sva 4 psihologa pripadaju krugovima različitih Crkava. Ovi psiholozi, svi su, zapravo, demantirani od Akademske zajednice, a onaj koji je bio možda najžešći u tome, ne znam dal ću točno izgovoriti njegovo ime Regnerus 2012.-te, on je i povukao svoje istraživanja i priznao je zapravo da se tu radilo o, oni su kritizirali istraživanja, gdje se tu radilo zapravo o njegovoj grešci. Znači, Akademska zajednica zapravo je izopćila takva mišljenja i ustanovila da homoseksualni parovi ne djeluju negativno, a u nekim istraživanjima čak se kaže da djeluju izrazito pozitivno, ali ja kažem ne djeluju negativno, djeluju isto pozitivno na odgajanju usvojene ili udomljene djece. Tako Američka psihološka asocijacija najveće udruženje psihologa na svijetu svojedobno je izjavio, APA se protivi bilo kojoj diskriminaciji koja se zasniva na seksualnoj orijentaciji u pogledu usvajanja, čuvanja, udomljavanja i reproduktivnog zdravlja djece. APA smatra da djeca koja su odgajana od isto spolnih parova moraju imati isti legalni tretman kao i djeca heteroseksualnih parova i sintetizirajući Američka asocijacija psihologa ohrabruje psihologe u njihovom nastojanju i aktivnostima koje su usmjerene protiv takve takve indoktrinacije i diskriminacije koje taj Zakon, Prijedlog Zakona, nažalost, u tome dijelu, koji je za mene fundamentalan ili barem vrlo važan, diskriminira, takvi diskriminacija. Službeni stavovi slični ovoj, je da, APA-a, Američkoj psihološkoj asocijaciji, imaju Američka psihijatrijska asocijacija, Američka pedijatrijska Akademija, Australska psihološka asocijacija, Australska liječnička asocijacija i to su samo najpoznatije i mnoge druge su u tome, suglasne sa takvim mišljenjem. I na kraju, Europski sud za ljudska prava, presudio je 2008.-me godine da tamo gdje je dozvoljeno pojedincu koji po definiciji nije u u braku i nije u paru, ako je pojedinac, jel da, gdje je, da usvoji dijete, a ovaj Zakon to dozvoljava, mora se dozvoliti da to radi osoba neovisno o njegovoj seksualnoj orijentaciji. Znači, nalazimo se pred apsurdom da pojedinac može biti homoseksualan, ali par ne. to je dosta nerazumljivo, bilo i njima, tako da kasnije su u jednom slučaju jedne Austrijske državljanke koja je bila u paru sa jednom drugom Austrijskom državljankom koji je imala dijete, priznali su da ima pravo na roditeljstvo, znači, da stvara obitelj od dvije mame, da tako kažem. I sada ću vam reći slijedeće, kada sam bio mlad, gospođo ministrice kada sam bio mlad, udomljavao sam djecu preko vikenda, išao bih u Nazorovu, bio sam psiholog, pa sam poznavao, ništa me nisu tražili, nikakve posebne kvalifikacije tada jer sam imao kvalifikacije, bio sam oženjen, imao sam dvoje djece, dvije curice u dom, godinama udomljavali smo djecu. Svatko tko uđe u takvu situaciju, sad ja ne znam kako to funkcionira, ali kada sam ja išao, ja sam uvijek išao uvije, brat i sestra su bili iz Zagorja kad bih ja ušao unutra, onda bi trčalo prema meni barem 30-ero djece sa dignutim rukama i rekli bi, uzmi mene, uzmi mene. To da vam objasnim da je ova tematika mene i te kako pri srcu i to da vam tumačim da je, osim što nema razlike kada se radi o udomljavanju između heteroseksualnih i homoseksualnih parova ili pojedinaca, i da nema toga, i da nema svih tih istraživanja, sve je bolje od onoga što se može vidjeti u takvim, ajde da ih nazovemo s pravim imenom, sirotištima. Hvala. Klub Nacionalnih manjina će glasati ovisno o svojoj, svatko ovisno o svom mišljenju i kao što se kaže u feminizmu, po svojoj savjesti.

poštovani podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege,

(SDP)** Nastavljamo sa Klubom zastupnika. Sljedeći je kolega Tulio Demetlika, u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, o konačnom Prijedlogu Zakona o udomiteljstvu. Izvolite kolega. **Demetlika, Tulio (IDS)** Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub IDS-a i PGS-a, pozdravlja donošenje novog Zakona o udomiteljstvu. Koliko možemo isčitati novom regulativom poboljšala bi se kvaliteta usluge skrbi u ustanovama, kao i u udomiteljskim obiteljima. Kako govorimo o udomiteljstvu, vjerujem da ćemo se svi složiti, da se radi o jednoj temi kojoj je potrebno pokloniti punu pažnju. Udomiteljstvo omogućuje udomljenoj osobi da živi u okruženju koje mu pruža zaštitu, skrb, podršku, ljubav, njegu. No, nažalost, danas, imamo preveliki br. djece bez odgovarajuće skrbi, njege, pažnje, ljubavi. A svi znamo koliko je bitno da djeca u najranjivijoj dobi imaju odgovarajuću i zadovoljavajuću skrb. Osim njih, moramo spomenuti i odrasle osobe kojima je potrebno udomljavanje. Takvim osobama je također potrebna zadovoljavajuća skrb. Obzirom da se iz određenih razloga, najčešće zdravstvenih ne mogu brinuti za sebe. Kada govorimo o udomiteljskoj obitelji, moramo reći da se radi o obitelji koja je svojom voljom odlučila da se o toplini svojeg doma brine o djetetu koje zbog zakonskih razloga izdvojeno iz biološke obitelji. Vjerujem da ne treba ni obrazlagati, zašto je važno da takva djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi budu u obiteljskom okruženju, da se osjećaju voljenima i prihvaćenima, jer je to od izuzetne važnosti za njihov dugotrajni i psihički i fizički razvoj. Pozitivno ocjenjujemo to što se novim zakonom daje mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja nezaposlenim udomiteljima, te da se osigurava specijalizirano udomiteljstvo, kao zanimanje sa svrhom zbrinjavanja djece s teškoćom u razvoju, te problemima u ponašanju. Ovaj zakon i njegova provedba mora imati za cilj dobrobit korisnika u udomiteljske skrbi. Stoga pozdravljamo što se ovim zakonom omogućava veći stupanj edukacije, kao i podrške udomiteljima. Budući da govorimo o nezaštićenoj kategoriji osoba, potrebno je osigurati efikasne mehanizme, koji bi išli u smjeru sprječavanja mogućih zloupotreba udomiteljske skrbi. Napomenuti ću, kako su u kontekstu ove teme, bitne jedino 2 stvari, da su zadovoljeni svi potrebni uvjeti da bi netko postao udomitelj, te redoviti nadzor stručnjaka. Dakle, redovita kontrola takvih obitelji je ključna. I zato, kada su ispunjeni ovi uvjet, mi u našem klubu smo protiv bilo kojeg oblika diskriminacije, kao i po svim drugim pitanjima, tako i u udomiteljstvu, te se vodimo načelom ravnopravnosti. Stvarno ne znam, tko može ovdje reći, da je smještaj u domu bolje rješenje od udomljavanja, udomiteljstvo je u odnosu na smještaj u ustanovi, sigurno prirodniji i humaniji oblik skrbi. Ono što mene najviše žalosti, je to što umjesto da u fokusu ovih zakona, a i naših rasprava, budu isključivo osobe kojima je potrebno udomljavanje i uvjeti njihovog udomljavanja, ovo se je opet pretvorilo u politiziranje, kojima je cilj prikupljanje jeftinih političkih poena. Smatram da je jedino bitno da su nam djeca na prvom mjestu, a ne da zbog vlastitih političkih uvjerenja, pa i predrasuda, tu djecu prepuštamo domova i ulici. Iz redova vladajućih, čuli smo da je to pitanje svjetonazora. Dragi kolege, pitanje ljudskih prava i jednakosti svih pred zakonom, ne smije biti pitanje svjetonazora i nečijeg uvjerenja. Svjetonazor ne smije biti izlika za diskriminaciju po bilo kojoj osnovi. Postaviti ću sada jedno pitanje, nad kojim se svi moramo zamisliti. Ako je struka, znači stručnjaci, koji su za to školovani i osposobljeni, procijenila da na temelju analiza i stručnih ocjena, da je netko sposoban biti udomitelj, imam li ja ili bilo tko od nas ovdje pravo reći, drugačije, na osnovu vlastitih uvjerenja. I umjesto da skrenemo pažnju, da da pojačamo centre za socijalnu skrb, da ih rasteretimo administrativnih poslova, da ne grcaju u papirima, da više vremena mogu provoditi na terenu i provoditi kontrolu u udomiteljskim obiteljima, ispada da vi time ograničavate broj udomiteljskih obitelji, a cilj zakona bio je povećanje. Osvrnuti ću se i na mlađe punoljetne osobe, koje kada navrše 18 g. i primjerice žele studirati, ostaju prepušteni sami sebi i onda se mogu organizirati razne humanitarne akcije, kako bi se tim osobama omogućilo studiranje, umjesto da se to riješi zakonskom regulativom. Zato potrudimo se da i njima osiguramo dostojan život, a ne da im se budućnost oslanja na donacije i humanitarne akcije. Na kraju, pozivam sve nas, da se prilikom izglasavanje ovog zakona, prvenstveno vodimo interesom djece. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći u ime kluba zastupnika SDP-a kolega Davor Bernardić, izvolite kolega Bernardić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažena ministrice sa suradnicama. Ono što na početku treba reći, da djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, posebno ona mlađa od 7 g. članovi su našeg društva kojima su institucije RH dužne pomoći, zato jer im nema tko pomoći i naše je obaveza da im pomognemo na najbolji mogući način. Potrebno je stoga proširit mogućnost za njihovo udomljenje, a ne ih ograničavati. I trebali bismo usvojiti upravo zato, koji će pomoći što većem broju djece o kojoj roditelji ne mogu skrbiti. Podsjetiti ću da u domovima za djecu, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, danas živi više od 1100 mališana, više nego ikada. Zato što je u njihovim slučajevima zakazalo ono u što vladajuća većina u ovom parlamentu vjeruje. Zakazala je tradicionalna obitelj, zakazali su im majke i očevi. A dijete bez adekvatne roditeljske skrbi, mlađe od 7 g. prema Zakonu o socijalnoj skrbi, uopće ne bi trebala živjeti u dječjim domovima. Instancija naše zemlje, morale bi, ukoliko želimo poštovati zakon i osigurati djeci život u udomiteljskoj obitelji, takvih je nažalost sve manje, pad je drastičan i djeca nemaju kamo. Zakonski smo ih za njihovo dobrobit odlučili smještati u udomiteljske obitelji i zato smanjujemo broj domskih mjesta za njih. Poštovana ministrice Murganić djecu ste stavili na čekanje. Gdje čekaju? U svojim disfunkcionalnim obiteljima čekaju tamo odakle bi trebali biti premješteni za njihovo dobro. Kolegice i kolege djecu ste nažalost ostavili tamo gdje sami smatrate da ne bi trebala biti. Zbog neobrazovanosti, nerazumijevanja i vlastitih ograničenja pojedinaca a možda i većine ovdje danas slušamo i slušat ćemo u raspravi na ovu temu argumente o očuvanju i zaštiti tradicionalnih obitelji. A većina djece koja danas žive u ustanovama zbog toga što su njihove obitelji nisu funkcionalne upravo dolaze iz tih tradicionalnih obitelji, onih obitelji za koje ćemo ovdje slušati da su zato što se sastoje od majke i oca jedino zdravo okruženje za dijete. Nažalost, svaki dan centri za socijalnu skrb izuzimaju djecu iz takvih okruženja i nažalost prečesto ih nemaju kamo smjestit. Djeca su, ponovit ću ministrice Murganić, na čekanju. Novim zakonom specijalizirani udomitelji će dobiti naknadu koja će biti na razini prosječne plaće, ali teško je očekivati da će se samo zbog naknade fakultetski obrazovani ljudi u većem broju odlučivati za specijalnog udomitelja, To jednostavno nije zanimanje za koje se odlučujete zbog novca, ili samo zbog novca, morate željeti udomiti djecu i imati puno ljubavi prema toj djeci. Vrlo često riječ je o djeci s traumama ili djeci s teškoćama u razvoju, napuštenoj djeci, iz disfunkcionalnih obitelji kojoj udomitelji nisu radna snaga angažirana za novac već su upravo njihova obitelj, ključna za njihovu rehabilitaciju. I tradicionalni udomitelji u Hrvatskoj su pretežito kod nas stariji ljudi, jer ljudi u srednjoj dobi sve više se okreću skrbi za starije i nemoćne naravno u inozemstvu. Zašto? Zato što zarade više, a mladi nemaju interesa za udomljavanje nažalost mladi imaju interesa za iseljavanje iz Hrvatske. I to je porazno. Više novca za udomitelje je svakako odluka koju treba pohvaliti, ali kome će ministrica dati taj novac, to je pitanje. U zemlji u kojoj broj udomitelja pada, broj mjesta u dom za djecu u domovima se smanjuje, mi bismo trebali omogućiti puno većem broju ljudi da udomljavaju djecu, a ne ograničavati tu skupinu. Posebno je ne smijemo ograničavati diskriminacijom po rodnoj osnovi. I moje pitanje vama, diskriminirat ćete po pitanju udomljavanja istospolne parove, zašto? Zato što ste jako zabrinuti za djecu, pa podsjetit ću vas da je Europski sud za ljudska prava već godinama donosi presude kojima se pravo na udomljavanje omogućava i istospolnim parovima, jer kako kažu ljudska prava moraju biti ista za sve. Ako istospolnim parovima onemogućimo udomljavanje djece, diskriminirali smo jednu skupinu ljudi po rodnoj osnovi, a sva znanstvena istraživanja koja su provedena na razini zemalja EU pokazuju da budućnost djece koja trebaju udomljenje ne ovisi o tome odrastaju li u tradicionalnoj ili u istospolnoj obitelji, ovisi samo o stabilnoj obitelji i harmoničnim i toplim odnosima unutar te obitelji. Hrvatska komora socijalnih radnika već je pozvala državu da donese bolje zakone i uzme u obzir relevantna zdravstvena, znanstvena istraživanja. Ona pokazuju da se djeca iz obitelji sa istospolnim roditeljima ne razliku od djece sa heteroseksualnim roditeljima, ni u kognitivnom, ni u emocionalnom razvoju, a niti u usvajanju rodnih uloga, rodnog identiteta kao ni svoje seksualne preferencije. Prema tome, moje pitanje vama, čega se bojite? Bojite li se da bi djeca mogla odrastajući u istospolnim obiteljima naučiti što su ljubav, tolerancija i prihvaćanje različitosti, bojite li se da bi mogli možda odrasti u bolje ljude, ljude koji ne prihvaćaju nazadnost. Sudeći prema vama i vašem prijedlogu novog Zakona o udomiteljstvu parlamentarna većina predsjednika Vlade Plenkovića ima namjeru diskriminirati istospolne parove, direktno na štetu djece mlađe od 7 godina koji nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb, bilo glasanjem za zakon ili suzdržavanjem od glasanja i održavanjem kvoruma kako su to danas najavili neki pripadnici vladajuće koalicije. Diskriminirat ćete dakle bez ikakve osnove i bez ičije koristi istospolne parove u Hrvatskoj. Još jednom kao i tisuću puta do sada jednoj ćete manjini u društvu uskratiti njihovo ljudsko pravo. Ovaj put pravo na udomljenje djeteta. Ne budemo li radili na smanjivanju homofobija, na rušenju predrasuda, ne budemo li se posvetili kampanjama koje će pomoći društvu u prihvaćanju istospolnih obitelji stvorit ćemo plodno tlo za nerazumijevanje, diskriminaciju, stigmatiziranje i nove traume u budućnosti. Kažete, unijet ćemo promjene kada za to dođe vrijeme kada sazri, neće sazrjeti nikada, ako mi ne unesemo promjene one dobre i pozitivne. SDP se uvijek zalagao i zalagat će se za sustav koji je nediskriminatoran i koji će osiguravati zaštitu prava svakog čovjeka, a vama kao predlagateljima ovog zakona postavljam pitanje, kada ćete konačno djecu staviti na prvo mjesto, kada ćete prestati građane RH dijeliti na građane prvog i na građane drugog reda, kada ćete nadrasti klerikalnu zatvorenost i otvoriti se za progresivnost i promjene koje su u svijetu već odavno nastupile. Ovaj zakon je upravo prilika da kao društvo iskoračimo naprijed, ali vi biste se uporno zadržavali na mjestu ili vraćali nazad ako je moguće sve do srednjeg vijeka. Pozivam sve predstavnike parlamentarnih stranaka danas ovdje u Sabornici i one koji ne sudjeluju u raspravi da se jasno izjasne da li podržavaju da isto spolni parovi mogu udomljavati i posvajati djecu, poziv predsjednika Vlade Plenkovića da se jasno izjasni da li podržava to sa DA ili NE. smo poslali Zakon u proceduru. Pozivam Živi Zid, pozivam sve ostale parlamentarne stranke RH, javnost zanima njihov stav, nema skrivanja, za kraj, ministrice, želio bih predložiti ministrici Murganić da na jedan dan uđe u ulogu partnerice u isto spolnoj zajednici, možda otkrije da bi u tom obitelji bila izvrsna majka ili otac, svejedno, jer tisuće majki danas u RH u odgoju svoje djece, preuzimaju očinske uloge, a tisuće očeva danas u RH u odgoju svoje djece preuzimaju majčinske uloge i svi to znamo. Hvala vam. Zahvaljujemo zastupniku Bernardiću. Sada intervencija u ime Vlade RH, ministrica Nada Murganić, izvolite. Zahvaljujem. Bilo je nekoliko rasprava u ime klubova na koje bi se sada htjela osvrnuti s ciljem da neke stvari možda odmah i razjasnimo. Naime, potencirala se je uloga i pobod Centara za socijalnu skrb ovim Zakonom, a i Zakonom o socijalnoj skrbi to zaista i namjeravamo. Pitanje koje se cijelo vrijeme isto tako proteže da li brinemo o djeci koja su bila pod našom skrbi, a navršili su 18 godina, da, do 26.-te godine mogu ostati ili u udomiteljskoj obitelji. Također se imputira da se skupljaju humanitarne akcije za djecu koja iziđu iz ustanova, svakako, da, puno ima u javnom prostoru humanitarnih akcija, međutim, djeca koja žele studirati, stipendije, a isto tako imaju i druge potpore. Mi također novim Zakonom predviđamo i proširenje tih prava. Ja nisam nikada rekla da je ovaj Zakon na ovakav način predložen način predložen kroz jedno svjetonadzorsko pitanje i Zakon je zaista usmjeren prema dobrobiti djece i mislim da sva ova imputiranja koja se upućuju na to da mi ograničavamo, pitanja je da li mi to zabranjujemo udomljavanje djeteta do starosti 7. godina, izričito se ističe da ima 1100 djece u domovima, nema, imamo 813 djece, ističe se, jučer je bilo isto tako u Otvorenom, pretpostavljam da je to isti rukopis, da je na čekanju ne znam koliko djece, što nije istina, nama djeca ne čekaju, djeca kada se izdvajaju iz nefunkcionalne obitelji, odmah su isti čas smještena i isto tako udomiteljstvo još uvijek funkcionira. Međutim, u budućnosti ga želimo osuvremeniti i popraviti. Dakle, ne čeka se na smještaj u instituciju i institucije, kao što vam je sada i zastupnica Strenja u svome izlaganju izričito naglasila da to nije istina i da su nam čak domovi za djecu prazni i da ima praznih smještajnih kapaciteta. Vaše pitanje kome će to ministrica dati novac, a s druge strane, potvrđujete da je dobar prijedlog da se daju naknade za udomiteljstvo. Dakle, sredstva su namijenjena udomiteljima. da je to, eto, djeca se uzimaju u udomljenje radi ljubavi, svakako da ti udomitelji trebaju imati određenu empatiju i ljubav sa djecom. Te ljubavi kasnije su toliko povezane da i kod odrastanja i odlaska djece i zasnivanje vlastitih obitelji, obitelji, ta djeca su u toplim, emocijalnim odnosima sa svojim udomiteljima, ali s druge strane, ulazite svi skupa kao kritičari u koliziju kada nas prozivate što ćemo učiniti za one udomitelje koji su godinama sa minimalnim naknadama, a bez doprinosa, proveli radeći kao vrlo korisni članovi društva odnosno kao socijalni partneri, pa se je vrlo često postavljalo i pitanje da li oni se od onih opskrbnina djece koriste i za svoje uzdržavanje, što svakako nije bilo istina, ali ne želimo niti da to dođe u pitanje, tako da su sve ove izvrnute teze svakako jedan zlonamjerna svakako kritika, a koja se ne temelji na bilo kakvim točnim podacima. I ono što želim reći, niti Vlada, niti ja, niti Ministarstvo na kojem sam na čelu, ni u kojem slučaju ne želi osporavati ničija prava, mi smo se jako založili za Konvenciju vijeća Europe, što vi niste. Vi sada nama spočitavate da nismo stavili potencijalne udomitelje istospolne ili životne, a niste ni vi iz istih razloga jer ste tada rekli da to nije psihološki da tu treba uvažiti socio kulturološki aspekt i da treba voditi računa da sva ova istraživanja nisu provedena u našem socio kulturološkom miljeu. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo dvije replike, prva je kolegica Sabina Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** E ministrice, tako je to u braku i tako je to u HDZ-u, jel tako? Kad ćete prestati živjeti u prošlosti i doći u ovaj trenutak, spoznati činjenicu da ne možete govoriti o dobrobiti djece na takav način. Tko vama daje za pravo da vi ocjenjujete i procjenjujete što je dobrobit djece? Dobrobit djece je da budu zbrinuta, da imaju obiteljsko, toplo okruženje puno ljubavi, da ne budu u domovima. Jeste vi ta koja će procijeniti da je samo heteroseksualna zajednica ta koja pruža ljubav, toplinu i miran dom? Ne, ministrice niste, niste Bog i niste Božica i nemate pravo to tvrditi. Prestanite to raditi. Danas cijeli dan govorite o dobrobiti djece, dobrobit djece je da budu udomljena i da budu zbrinuta, a vi ste ti koji to pravo dozvoljavate s pravom

poštujem i onoga koji ima potrebu da me na ovoj razini vređa, vjerojatno ne zna kako, na koji način bi bio uvjerljiviji, ali to je vlastiti izbor. A način na koji se vi meni obraćate s pitanjem tko mi daje pravo, ja nisam ni Bog, ni Božica. Meni pravo proizlazi iz moje dužnosti koju obavljam, a Zakon je radila radna skupina, prošao je sva tijela, prošao je i Odbore, prošao je prvo čitanje, prošlo je dva puta na Vladi, pa eto, ja ne dijelim prava, ja samo prenosim ono što smo svi na neki način pobrojani utvrdili, dogovorili i dajemo kao prijedlog, a s druge strane kako vi mislite da vi možete baš određivati i da je vaš stav ispravan, vi koji se borite za poštivanje tuđih mišljenja i stavova…/Upadica: Hvala vam/…vrlo ste agresivni …/Upadica: Hvala vam/…kada netko izražava drugačije stavove. **Hajdaš Slijedeća replika kolega Gordan Maras, izvolite kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Mi nismo agresivni, nego smo odriješiti kada treba braniti ljudska prava i kada treba braniti prava djece. Ja sam se poveselio gospođo ministrice kada sam vas vidio ovo ljeto, zajedno smo bili na akciji, Svako dijete zaslužuje dom, u organizaciji UNICEF-a, tamo ste se slikali, pa i vas su udomili na jedan dan, vidio sam, ali to nije igra, to nije piar, akcija, to je život i vi nemate pravo ograničavati mogućnost da svako dijete dobije dom, a vi ovim Zakonom jednim dijelom i radite. I sa te strane gospođo ministrice probajte shvatiti da nitko vas osobno ne napada, nego se napada princip da netko uzima pravo nekome drugome, a kada su djeca u pitanju, tu se moramo svi stati zajedno iza toga. I ako ste već zabrinuti tko bi šta napravio u kojoj poziciji, dajte nam mogućnost da glasamo o našem Amandmanu, pa ćete vidjeti šta mi predlažemo i kako predlažemo i onda ćete vidjeti za šta je SDP-a. Hvala vam lijepo. (HDZ)** Dakle, što se tiče Amandmana hoćete ga glasati ili nećete, pa hvala Bogu, ja vam to ne mogu niti zabraniti, pa zastupnici će glasovati o predloženim Amandmanima i to pravo vi imate, niti vam ga ja oduzimam. I ako spočitavate meni, čak i ovom sociohumanitarnom ili profesionalnom radu, znate, ja sam 38. godina, prije nego sam došla na političku dužnost radila u sustavu socijalne skrbi. Vjerojatno pretpostavljate da znam što govorim ako mislite da socijalni radnik sa toliko radnog staža ne zna šta govori, onda na taj, a o ovoj problematici, onda na taj način vjerojatno da reagirate i pravo svih stručnjaka i socijalne skrbi da rade ovaj svoj posao. Hvala. Nastavljamo s izlaganjem u ime kluba zastupnika. Slijedeći je kolega Branko Hrg u ime kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSB-a, izvolite kolega Hrg. Nakon tvoje rasprave čini mi se da nismo. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa slušajući svih ovih dana javne rasprave o ovom Zakonu i slušajući danas ovdje raspravu stvarno nekom slušatelju sa strane može postati nejasno da li raspravljamo o isto spolnim bračnim zajednicama ili raspravljamo o potrebitosti zbrinjavanja i pomoći djece i osoba kojima je ta pomoć potrebna kako bi dobili svoj mirni neki topli kutak, kako bi dobili krov nad glavom, kako bi dobili nekoga tko im može pomoći, tko im može pružiti ruku, koji može pomoći kada se tiče djece, voditi ih kroz život. I mislim da ovaj Zakon ide u dobrom pravcu i da on je u stvari usklađen sa voljom hrvatskih građana i nitko od nas ovdje više koji raspravljaju i koji razmišljaju, sigurno nije imun na ukupnu raspravu koja se svodi, dakle, da li i tko može udomljavati djecu, al, ne samo djecu, nego i odrasle osobe kojima je pomoć potrebna. Svjesni činjenice da je to stvarno jedan veliki problem u RH, da su da su danas ljudi stvarno još otuđeniji nego prije jedni od drugih, da se u principu nitko za nikoga neće brinuti na način da preuzme stalnu brigu i obavezu o njemu iako su hrvatski građani u humanitarnim aktivnostima izuzetno senzibilni i izuzetno aktivni kada treba nekome pomoći, ali kada se, naravno, treba uzeti neki kontinuirani oblik brige, sigurno da ljudi u tom vremenu u kojem živimo, vrlo rijetko i vrlo teško donose takve odluke da se prihvate ovakvoga posla. I zato su tu ljudi koji su udomitelji, zato su tu ljudi koji su tu pronašli, naravno, i neki svoj interes, ali činjenice govore da većina tih ljudi definitivno ne bi mogla raditi taj posao da nemaju u sebi, jednostavno, ugrađenu jednu želju da pomažu drugima. Vjerojatno postoje i oni koji to idu raditi iz čisto ekonomskih interesa, to je sigurno tako, ali su zato tu institucije koje to trebaju kontrolirati, zato su tu Centri za socijalnu skrb koji u krajnjem slučaju imaju najvažniju ulogu u određivanju i tih koji mogu biti i udomitelji, ali i onih koji će biti udomljeni. Ono što bih ja volio ovdje zamoliti ministricu i Ministarstvo da se definitivno mora pojačati kontrola kada udomitelj dobije posebno djecu na udomljenje da Centri za socijalnu skrb moraju timski nenajavljeno kontrolirati i biti prisutni na terenu u svakom trenutku. Jer ima razno raznih poremećaja na terenu. Bilo je slučajeva da su ljudi maltene preuredili garažu, da su prikazali kuću u kojoj će biti smješteni, gdje će živjeti djeca, na kraju su ta djeca završavala u nekim prilagođenim prostorima koji nisu bili dostojni uvjeta za život i nije im se dalo da u principu kažu gdje i kako žive. Ima i takvih situacija. Ali to je sve nažalost prisutno u društvu i nitko nije, ni jedno društvo nije imuno na takve situacije. I zato je vrlo bitno da se centri za socijalnu skrb pojačaju i kadrovski jače da se ide na što više educiranja udomitelja, da se kontroliraju udomitelji ali da im se i pruži naknada za to što rade. Nećemo mi samo po sebi na nekakvom humanom pristupu dobiti ljude da svi dakle budu ti koji će se, da se sva djeca koju treba udomiti udome, nećemo. I toga moramo biti svjesni i vrlo jasno to i glasno reći. Dakle mora se ljudima omogućiti i ona druga strana uz to što oni imaju tu želju omogućimo im da praktički mogu biti posvećeni toj djeci, tim osobama o kojima se brinu i da mogu i oni živjeti. I zato mi u klubu pozdravljamo ovu ideju zakona da imamo profesionalno udomljavanje, čak štoviše, mislim da treba razmisliti o povećanju naknada za udomitelje koji su standardni udomitelji. Da im se pojača i poveća ta naknada, da na taj način stimuliramo udomljavanje, jer teško ćemo na neki drugi način to postići. Imamo raznih udruga, koje pomažu, koje educiraju, koje dežuraju na telefonima, koje otpočetka budu uključene. Ja imam jedan primjer koji želim ovdje navesti kao prekrasan primjer, možda i kao poticaj nekim našim građanima, našim obiteljima da se nešto tako i u Hrvatskoj događa. Neki dan sam bio na jednoj priredbi gdje se obilježavalo 20 godina jedne prekrasne suradnje križevačke osnovne škole Ljudevita Modeca i jedne udruge u talijanskom gradu Breši koja već 20 godina pomaže socijalno ugroženoj i djeci bez obitelji iz grada Križevaca. Preko 500 djece je kroz tih 20 godina bilo smješteno u obiteljima u Italiji, oni su im kasnije bili i firmani kumovi, stipendirali su ih na školovanjima, stekli su jedno novo iskustvo prijateljske veze i odnose i na taj način pokazali kako se možemo brinuti i na takav jedan način o djeci. Neka to bude poticaj da se nešto tako događa. Ali ta udruga Bimbo Kjama Bimbo se zove je udruga koju su osnovali jedno 7 bračnih parova iz Italije, 7 bračnih parova koji su pokrenuli inicijativu, danas imaju preko 500 članova aktivista koji rade i pomažu djeci. Više ne samo iz Križevaca nego i šire od toga. I ovo neka bude jedan mali uvod onaj u drugi dio u kojem želim ovdje kod ovog zakona govoriti i iznijeti vrlo jasno stav većeg dijela Kluba zastupnika zastupnika HDS-a, HDSSB-a i HSLS-a. Mi u klubu kao što su različita mišljenja imamo vrlo jasan stav što se tiče Hrvatske demokršćanske stranke i HDSSB-a, podržavamo apsolutno predloženi zakon i nećemo podržati amandman koji je predan na ovaj zakon. Dok kolega Kosor iz HSLS-a zadržava svoje pravo da sam odlučuje o tome kako će glasati. Ti ljudi iz talijanskog grada iz te udruge rekao sam malo prije 7 bračnih parova 7 muškaraca i 7 žena su pokrenuli jednu takvu inicijativu. Hvala dragom Bogu, djeca se još uvijek rađaju na način da u tome moraju sudjelovati i žena i muškarac. Hrvatski građani su na referendumu vrlo jasno iskazali svoj stav što misle o braku. Što misle o temelju hrvatskog društva. Rekli su da je brak zajednica muškarca i žene. I po našem sudu, svi zakoni koji se donose moraju biti u tom duhu, oni moraju ići u tom pravcu, ne izigravati volju građana na način kao što je to izigrano, par mjeseci nakon što je proveden referendum, tadašnja vladajuća većina je izigrala volju građana i donijela zakon koji je u suprotnosti sa voljom građana. Sada naravno moramo odrediti se da li idemo u skladu sa i po putu koji su nam zacrtali građani na referendumu ili ćemo izigravati volju građana, u bilo kojem zakonu pa tako i ovom zakonu. I stvarno nije normalno, da već mjesec dana cijelo vrijeme u javnosti bude prisutna rasprava o tome da li treba dozvoliti istospolnim bračnim zajednicama da udomljuju djecu. I u tome smo praktički zaboravili ono bitno i glavno o čemu se danas ovdje hvala Bogu govori, danas se ovdje konačno govori o djeci. Govori se naravno i o odraslim osobama koje treba udomljavati. Naš stav tu je vrlo jasan, apsolutno se protivimo takvim izmjenama zakona koje bi to omogućavale. Ne zato što imamo nešto protiv nekoga, nemamo ništa protiv nikoga ali poštujemo volju hrvatskih građana. I pozivamo sve one koji misle drugačije da uvijek imaju na umu da su hrvatski građani vrlo jasno iznijeli svoj stav i da smo mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru dužni pratiti i poštivati volju građana, pa to nam je prva i osnovna zadaća koju moramo imati u vidu. Kao što sam već rekao, klub će prijedlog zakona kao što je predložen, podržati, smatramo da je on poboljšanje, smatramo da bi on mogao izazvati pojačane pojačane aktivnosti na udomljavanju ali i pozivamo ministrice, da stvarno još jedanput i dok donosite i pravilnike, dok određujete cenzuse, dok određujete naknade, da imate u vidu da se i povećanjem naknada za standarde udomitelje, još više potencira i pojača interes tih ljudi, da oni u principu mogu udomljavati prvenstveno djecu ali i pomagati starijim osobama koje isto ostaju često puta nezbrinute. Mi danas imamo situaciju da djeca više ne brinu o roditeljima, da često puta i oni budu ostavljani, prepušteni malti ne brizi da društvo brine o njima, iako nam zakon kaže da mora brinuti dijete o svom roditelju. I oni se nažalost često puta nalaze u situacijama i smještaja u obitelji ili smještaja u staračke domove i društvo o njima brine. Dakle, probajmo graditi društvo koje je temeljeno na pravim i zdravim temeljima. Nemojmo podlijegati jednom pristupu, nekakvim modernih vremena i urušavati ono što je temelj društva. Nemojmo smetnuti s uma da dijete možda koje ima nekih 6, 7, 10 g. treba doći u okruženje na koje je naviknuto, da je to normalno da dijete raste prvenstveno u nekakvom domu gdje ima muško i žensko, gdje ima nekoga koga poistovjećuje sa majkom, da ima nekoga koga poistovjećuje sa ocem. Kaže mi jedna mama koja je pitala svoju kćer ovih dana što misli dijete o tome, dijete ide u 5. razred osnovne škole, pitala je, veli kaj ti misliš kad bi bilo da recimo da netko bude, da živi u zajednici gdje su dva tata ili gdje su dvije mama, dijete ju je pogledalo i reklo, mama to bi bilo čudno, djeca bi i ih na neki način i zafrkavala takvo dijete u školu, djeca su iskrena, djeca ne razmišljaju o tome jel' nešto smiju reći ili ne smiju reći. Sad će reći neki treba djecu odgajati da im je to normalno. Možda će nekada biti normalno, možda će nekada djeca biti proizvedena bez očeva, možda će to biti neka proizvodnja na traci a danas još nije tako. Danas dijete nastaje od oca i matere. I na tom tragu i na volji hrvatskih građana, trebamo graditi i dalje naše društvo i čuvati njegove vrijednosti i vrednote. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika. Slijedeća zastupnica u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a je kolegica Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice Turina-Đurić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice sa suradnicima. Ja ću govoriti u ime kluba GLAS-a i HSU-a i budući da sam i predsjednica odbora, dala sam izvješće na početku, malo ću početi temu, cijelu temu mog izlaganja sa jučerašnjom sjednicom odbora čijeg sam predsjednica i na kojem je bila dosta žustra rasprava u trajanju od više od sat vremena, što je bilo i za očekivati nakon što na prethodnoj sjednici povučena ova točka i gdje smo očekivali da će se do sazivanja slijedeće sjednice odbora, dogoditi neka promjena jer smo mi u klubu GLAS-a i HSU-a sa određenom nevjericom čitali konačni prijedlog zakona i bili uvjereni da je došlo do neke greške da je ministarstvo propustilo znači uz sve ono dobro što je učinjeno u ovom zakonu, da sad ne nabrajam jer provlači se kroz dosta članaka gdje smo svi bili zadovoljni sa time da se tehnički unaprijedila unaprijedila pozicija i udomitelja i onih koji će biti udomljeni, potkrala ja bi rekla možda i jedina velika greška u samom ustvari jednom članku kojeg su pokušali proteklih par dana spasiti neki klubovi zastupnika i neki zastupnici pojedinačno od kluba HNS-a, SDP-a, kluba GLAS-a, zastupnice Glasovac i još mislim da stižu stižu amandmani ustvari koji se odnose na jedan jedini članak zakona a to je članak 9. stavak 3. i u jednoj jedinoj rečenici u kojoj se traži da se izjednače prava istospolnih zajednica i životnih partnera sa svima ostalima u pravu na ostvarivanje prava udomitelja kako je predviđeno ovim zakonom. I mi uvjereni u to da je došlo samo do propusta i da će naravno nakon što i koalicijski partner HDZ-a, HNS koji se u tišini dogovorio za koaliciju, mislim da se mogao isto tako onda u tišini dogovoriti i oko promjene ovog članka, da se promijeni, da se prihvati amandman ali očito da nije uspjelo jer to smo vidjeli jučer na odboru, a vjerojatni ćemo vidjeti kod glasanja jer su predlagatelji pri svome što mi apsolutno mislimo da nije dobro. Znači mislili smo da je došlo do omaške i da ćemo u jednom pristojnom razgovoru kroz te amandmane koje smo predložili, koji su već pristizali doći do točke u kojoj ćemo se nać i da će predlagatelj sam preuzeti izmjenu preuzeti izmjenu članka 9. stavka 3. i omogućit makar tom jednom životnom partnerstvu kako kaže gospođa ministrica danas, a mi imamo saznanja da su dva da su dva bila u postupku za ostvarivanje prava na udomiteljstvo, no nema veze, pa da je samo i taj jedan, mi bi promjenom ovog članka možda otvorili šansu da još neki potencijali udomitelji stignu iz iz istospolnih zajednica odnosno iz životnih partnerstva. Ako ostanemo pri ovome, naravno to neće biti moguće, i ono što je strašno da jučer, na taj način, sjednici Odbora bio prisutan predstavnik jedne Udruge, koja se bavi pitanjima istospolnih zajednica koje iz dugine, takozvanih duginih obitelji, koji je imao mogućnost slušat našu raspravu koja nije baš bila ugodna, i koja nije bila baš, kako bih rekla sa argumentima, takva da bi ohrabrivala članove te zajednice da imaju nekakvu svijetlu budućnost u ovoj državi. Dobio je i priliku da se izjasni na kraju svih naših rasprava, to vam nije preneseno u zapisniku kojeg sam ja čitala, takva je bila procjena da nećemo to iznositi u samom zapisniku, al' ću vam ja prenijet, mene je bilo sram. Mene je bilo sram što sam morala čuti od te osobe, vrlo pristojne osobe koja je vrlo pristojno se nama obratila, al' nas je u stvari posramila. Posramila nas je svojom veličinom, jer je jedan od osoba koja bi htjela biti sa svojim partnerom udomitelj, i obratila nam se na način što mi uistinu od našeg Sabora ne možemo dobiti šansu da realiziramo svoj život u jednoj maloj obitelji kako bi bili postali udomitelji jednog djeteta, oni prije svega na to ciljaju. Mene je bilo, strašno. Ja se nadam da, ne nadam, nego sam uvjerena, ja mislim da će i naš Klub, još se nismo dogovorili, ali mislim da će i naš Klub ako ovaj Zakon prođe tražiti ocjenu ustavnosti, prije svega, znači ovog članka Zakona, jer apsolutno smatramo da smo u pravu, da on, da ga je potrebno mijenjati jer da ograničava ljudska prava određene skupine ljudi, što je apsolutno nedopustivo i kroz naš Ustav, ali i kroz Zakone, koji koji su nadležni za ovakve situacije, i mislim da ćemo doživjeti još jedan u nizu poraza vezanih uz socijalne zakone koji su bili u ovom Saboru da ih moramo u nekakvom kratkom vremenu mijenjati. I jučer smo u toj raspravi na Odboru, razgovarali najviše o toj točki, i ono što je nekoliko zastupnika članova Odbora pitali i dobilo jedan jedinstveni odgovor, a što jest veliki problem i za nas u GLAS-u je to veliki problem zbog kojeg mi nećemo ovaj Zakon podržati, ako se ne promijeni, a to je da je odgovor ministrice na to zašto nisu uključene istospolne zajednice odnosno životni partneri, jedini odgovor koji je ona dala, nikakav čvršći nismo mogli dobiti argument od toga, da je ona rekla da su djeca koja bi se udomljavala u takvim zajednicama, da bi bila dodatno stigmatizirana. Ja sam tu odmah reagirala na Odboru i upozorila da to što je rekla, da je to nešto strašno, jer po toj osnovi po kojoj ona smatra da bi djeca bila dodatno stigmatizirana, bi se moglo dogoditi da danas-sutra razgovaramo da djecu nećemo udomljavati, primjerice, u različitim etičkim skupinama, znači u brakovima, u obiteljima koje brakovima koji su sklopljeni između različitih etičkih skupina, etničkih skupina, zatim različitih vjerskih zajednica, različite boje kože, i tako dalje, Zato jer na istospolnim zajednicama, na LGBT osobama, su se jako često lomila koplja oko ljudskih prava, kroz povijest demokracije, jer iz ovakvih prijedloga uvijek postoji onaj crv sumnje da će doć još neki, koji su manjine na red da ih se isključi, bilo koji, i zbog raznih razloga. I da to prođe lišo u ovakvom, što mi kažemo dolje, bez da itko išta kaže i da bilo tko pokaže crveni karton, to što se tiče GLAS-a neće proći, ako se ne postigne dogovor da se to promijeni. Znači, mi ćemo podržat i sve one amandmane koji su išli u tom pravcu, i naravno naš vlastiti, jer smo ga i mi, i mi podnijeli, a to je da pravo na udomiteljstvo, znači, da udomiteljska obitelj jest zajednica koju čine udomitelj i njegovi bračni ili izvanbračni drugovi, životni ili neformalni životni partneri, kako stoji, znači to je dodatak, kako stoji u alineji trećoj članka 9. ovog Zakona. Mi ovdje raspravljamo o politici cijelo vrijeme, meni je drago da neki kolege hvale ovaj Zakon i on je u tehničkom smislu uistinu donio cijeli niz, i zato je žalosno, da ustvari se lomimo, ali se lomimo oko izuzetno važnog pitanja, politički važnog pitanja. Nije dovoljno da Zakoni budu samo tehnički dobri, zakoni moraju odgovarati na životna pitanja, na ciljeve ovog društva, stvarat u ovom društvu pozitivnu atmosferu, stvarat atmosferu jednakih šansi, jednakih mogućnosti za sve ljude bez obzira gdje žive, kako žive, s kim žive, koje su vjere, boje kože, boje očiju itd., ako to ovaj sabor ne može prihvatiti te standarde onda stvarno ne zaslužuje ni onu ocjenu koju mu daju naši građani ovaj običnu, a to je negdje se vrti oko nekakve 2-ke a sad zadnje vrijeme jedva da dolazimo i do nje. Znači, negativnu ocjenu imamo od strane naših građana. Da ne možemo promišljat na takav jedan pozitivan način i učinit to je jedan mali korak. Gospođo ministrice zakon je dobar i ja ću ga pokušat malo slikovito prikazat, on je kao jedan fini kolač koji se jako dobro digao ima finu glazuru, fila mu je isto tako dobra, ali ste u njega kao kolač zaboravili staviti šećer, kolač se nekako pretpostavlja da je sladak. U ovom zakonu ste samo sa tim propustom uništili dobru intenciju ovog zakona i mislim da ima možda ili nadam se da ima još vremena da razgovaramo da to promijenimo. Mislim da se tu i premijer bi trebao uključiti i ako je ikako moguće doprijet do njega kao jedan proeuropski političar koji zna koliko zemalja Europe ovakve zakone i ovakve propise nije nije donosilo po ovom pitanju o kojom ja govorim, znači u točki 9. nego upravo obrnuto. Prilika je da se to izmijeni, vrlo jednostavno, da se ispriča onima koja se treba, vi kažete da je samo jedno životno partnerstvo koje kandidiralo se prema tome nemate ih puno za ispričat se, ali to pokazuje ako to učinimo kuda mi idemo što u stvari želimo. Želimo ravnopravno društvo svih nas, pa i onih, onog nekog jednog koji je negdje sasvim daleko i kojeg možda nedovoljno vidimo i nedovoljno prepoznajemo. Pa budimo dovoljno veliki kad su nam se već pokazali, kad su nam skrenuli pozornost, kao sabor, kao zakonodavno tijelo i kažimo pogriješili smo dodat ćemo te dvije riječi u taj taj zakon i ponosno se bavit onda tim poslom, a ne činiti u stvari zlo nad ne možda prevelikom broju u ovom trenutku ljudi, a da bi se na neki način ulagivali onima koji su bili protiv Zakona o životnom partnerstvu ili nekim drugim prijedlozima s kojima je neka bivša vlada izašla ovdje i donijela ih svojom većinom. To neće ovu državu i građane ove države dovest u bolju poziciju nego će ih prisilit da razmišljaju da napuštaju zemlju i taj čovjek koji je jučer bio na odboru je, to mi se duboko usjekla i ta rečenica rekao da su neki od saborskih zastupnika, nije ih imenovao, mu rekli pa s čime se vi to bavite šta se vi s time uopće zafrkavate i tražite ta prava otiđite u Dansku pa živite u Danskoj. To je znači došlo očito iz usta nekoga od saborskih zastupnika. Pa zar ćemo mi tjerati ljude zato što imaju nekakvo drukčije mišljenje, zato što pripadaju određenoj manjini, slat poruke iz ovog doma odselite se iz Hrvatske. Bit će nas sve manje i sve će bit manje onih kojima ćemo se uopće moć obraćat sa ove saborske gornice ako nastavimo raditi na način na koji smo počeli. Evo zahvaljujem se, znači ako se nešto ne promijeni u međuvremenu GLAS i HSU neće podržati prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa, sada je na redu ispred Kluba zastupnika HNS-a gospodin Stjepan Čuraj. **Čuraj, Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, ja želim početi ovo izlaganje zapravo s onim što je dobro u ovom zakonu, s onim zašto ovo to donosimo i zapravo u ovom zakonu nema, možemo se vjerojatno svi složiti u 90% slučajeva nema niti jedne loše stvari, ništa loše nije napisano. Znači sve je prihvatljivo, mislim velikom broju ovdje zastupnika možda nekih malih provedbenih, tu smo jedan amandman uložili, nesuglasica tehničkih ali suštinski, znači ni jedna ovdje riječ nije sporna nikome, barem ja nisam čuo to, niti nama. Ono što se ovdje uređuje i što želimo mi s ovim zakonom dobiti je potaknuti udomiteljstvo u Hrvatskoj,

poboljšati kvalitetu skrbi, poboljšati to kao zanimanje. Znači mi ovdje uvodimo pojmove samog udomiteljstva i kao zanimanja koje može biti specijalizirano, može biti tradicionalno ako se ne varam ili standardno, dakle imamo srodničko, dakle razgranato sve apsolutno kako bi se samo što više ljudi aktiviralo i omogućilo na samo djeci, nego starijima i nemoćnima i svim onima zapravo potrebitima, kvalitetnija, bolja skrb. To je smisao ovog zakona. Ovdje otvaramo mogućnost naknade, znači zapravo stvaranje udomiteljstva kao zanimanja za one nezaposlene, na jedan način i stimuliranja, pročitati ću vam samo, a to će biti kao jedan uvod u temu, koji su sve uvjeti koji treba ispuniti netko po zakonu, a što ne znači i ne jamči da će oni moći biti udomitelji. Znači, punoljetna poslovna sposobnost. Hrvatski državljani, ima prebivalište i živi u RH, mlađi od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik, završeno osposobljavanje za udomitelja, osim ako je srodničko, znači, osposobljavanje, nema zapreka iz čl. 18., a to su oni gdje su poremećeni odnosi u obitelji, bolest, stanje itd., društveno neprihvatljivo ponašanje, sve one zakonske pretpostavke praktički da nema zapreka da se radi. Ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac. Pa onda nadalje kaže kad podnosi u zajedničkom kućanstvu mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje u iznosu većem od 70% od iznosa visine zajamčene minimalne naknade za samce ili kućanstvo utvrđene zakonom itd. I onda na temelju svih tih uvjeta, Centar udomitelja procjenjuje obitelj, motive osobe i članove njegove obitelji za obavljanje udomiteljstva u odnosu obitelji, te njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika itd. Centar za udomitelje provodi osposobljavanje. Jel se nekome ovo čini kao lak posao? Samci mogu, ali to ne znači što mogu, da će svi biti. I kada govorimo o onome jednoj jedinoj stvari, jer ja sam rekao da ovdje nije ništa sporno u tekstu. Jedina, jedina stvar je sporno ono čega nema. I zašto smo mi podnijeli Amandman. Jel to da smo uz postojeće zakone koje imamo, a prije svega govorimo o Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola, njih izostavili, praktički ne u samom onom provedbenom dijelu zakonu, nego u općim odredbama, u preambuli, gdje se pojmovi definiraju, tamo ih nema, u čl. 9. toč. 3. nisu navedeni. I mi ovdje ne govorimo da će to tako biti i morati biti ako su oni navedu, oni će morati ispuniti sve one pretpostavke koje će Centar za udomitelje provoditi i provjeravati i ove zakonske koji moraju ispunjavati, od edukacije do financijskih, do uvjeta, svega onoga što može biti. A da ne govorimo o srodničkim, gdje se može dogoditi da netko zbog svoje spolne orijentacije, ne može udomiti nećaka, nećakinju ili bilo što, bilo tko tko je u bliskoj srodničkoj vezi. To sad još i ne govorimo. I onda idemo u potpuni cilj ovog Zakona, a to je da se smanji broj djece u institucijama i da se omogući takvim ljudima da barem konkuriraju. Ali, cilj i smisao mora biti interes djeteta. Sad ovdje govorimo cijelo vrijeme o djeci. Mi moramo znati da tu može vrlo dobro se raditi o starijoj nemoćnoj osobi i to ovaj Zakon govori. I mi zapravo ovime gdje imamo Zakon koji govori u čl. 37. st. 4. da životni partneri formalni ili neformalni imaju jednaka postupovna prava i status u sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi. I onda kasnije, kada se govori ovdje, znači, primjedbe koje su bile na ovaj Zakon, a bilo ih je, možemo ih pronaći, da obuhvatom životnih partnera budući da udomiteljstvo kao oblik pružanja socijalne usluge smještaja proizlazi Zakona o socijalnoj skrbi, te se značenju udomiteljskoj obitelji naslanja na značenje pojma iz općeg propisa. Ovo moramo, to je kao objašnjenje zašto oni nisu predlagatelja, mi moramo znati da je ovaj Zakon lex specialis, ovo u odnosu na Zakon o socijalnoj skrbi. I on uopće ne definira što je udomiteljska obitelj, on je opći propis, a ovo je lex specialis i to je mjesto gdje se treba definirati, a ne u opće, gdje nije. I mi samim time onda ulazimo u problem sa drugim niz Zakona o ravnopravnosti spolova čl. 6. st. 3. gdje se jasno propisuje zabrana diskriminacije na temelju spolne orijentacije. se ne razumije/…diskriminacija. U čl. 8. propisuje da svatko ima pravo na pristup uslugama koje pružaju državna tijela i tijela jedinice lokalne samouprave itd., a ovo je jedna o tih socijalnih usluga i mi njih tu zapravo diskriminiramo. Pa onda možemo do čl. 14. Ustava, možemo citirati i presude Europskog suda za ljudska prava itd. i onda ono paradoks onaj što je da samac može, bez obzira na njegovoj spolnoj orijentaciji, a formalni, neformalni, isto spolni parovi, bračni parovi, ne mogu. I čega se onda mi bojimo? Ovo ne znači i nije ni približno isto kao posvojenje. Znači, vi udomiteljstvo, pogotovo ako govorimo kao zanimanje, to dijete može doći, može ga se nekada i pitati, ono može i otići ako se procijeni da nešto nije dobro, ako se na zaključak djeteta, znači, mi ovdje govorimo o djeci starijoj, ne znam, od 8 godina, ako se ne ali možda vjerojatno i mlađoj. Znači, to ne znači da je to zapisano…/Govornik se ne razumije/…, to nema veze s bilo kakvim pojmovima o posvojenju. I ministrica je tu u pravu zapravo jer njen argument danas protiv iste je onaj argument koji je imao SDP kada smo bili s njima prije 4-5 godina, 3-4 godine kada se donosio Zakon, 2014.-te. Isti identični argument. Nije društvo spremno, stigmatiziranje, mi smo tada bili za to. Ni mi kao HNS, i tadašnje kolege koje sad više nisu u HNS-u nisu izašli iz Vlade, nisu davali ostavke zato što to nije napravljeno jer mi to želimo, to nije nešto na temelju čega ćemo niti rušiti, ali to ne znači da mi to i dalje ne smatramo da je to dobro. Jer stigmatiziranje, ja sam to već nekoliko puta rekao mi smo svi čuli za onaj grdni izraz, domska djeca, pa kakvo je to stigmatiziranje, kako njihova socijalna integracija, nemoj njega on ti je iz doma, pa ja ne vidim ni jednu gore stigme koje dijete može imat osim toga, ali ne znači, ako ovo omogućimo i ako se prihvati naš amandman, da će sada samo istospolni parovi udomljavati. Zašto? Zašto ne bi svi bili potaknuti, pogotovo ako to kao zanimanje stavljamo, i zašto ne bi ti Centri za udomiteljstvo procjenjivali gdje je najbolje i koji parovi su najbolji. Ne kažem ja ni da su svi ni heteroseksualni parovi odnosno obitelji, niti istospolni da su, niti jedni najbolji, niti drugi, ima svega k'o i u svakom životu. Govorit o nekim uticajima, različitim statistikama ili procjenama, ja sam rekao prije 50-ak godina, 70, bit, živjet u vanbračnoj vezi je bila stigma, još imat djecu zamislite, pa zamislite još žena nema isto prezime kao muž, to je ono, gledaju, malte ne krste se, danas je to normalno. Ja ne znam kad govorimo o statistici, mislim možemo ići do krajnosti, ja nisam čuo ni za jedan primjer homoseksualne osobe koja je to postala zato sto je živjela u homoseksualnoj obitelji odnosno bila dijete istospolnih roditelja. A gotovo svi, homoseksualne osobe koje znam su iz heteroseksualnih obitelji, da li samaca ili obitelji, šta ćemo sada reć'? Da heteroseksualne obitelji stvaraju ljude homoseksulane' Pa naravno da nećemo, to nema logike, nema smisla. Jel to argument? Ili ćemo dozvoliti da zbog ovoga nam ovaj odličan Zakon za koji moram čestitati, što su imali i hrabrosti i uzeli to raditi, i to je trebalo, i u interesu djece ćemo dozvoliti da nam dođu oprečnosti sustavom i padne da ne bude ništa. A oni koji će podnijet ocjenu ustavnosti su kao za to odgovorni? Pa nije valjda odgovoran koji kaže da nešto nije dobro, nego valjda ono što nije dobro. Zato apeliram još jednom, razmislimo, ovime se ne kaže i ne daje to kao pravo nego ovdje govorimo samo o običnoj mogućnosti da konkuriraju, pa u krajnjoj liniji i djeca će to sama prepoznati, starije i nemoćne osobe da li žele to ili da li ne, da li im je dobro, da li im jer se, njihovo mišljenje je bitno. Pa možda nitko ne bude bio zadovoljavajući i nitko se ne prijavi iz osoba istospolnih parova ili brakova odnosno životnih zajednica, i ne bude to bilo, ali mi samo ovim tražimo tu mogućnost da se nikog ne diskriminira, i ono da radimo što je najbolje u interesu djece, a ovo nije nikakav preludij, nije nikakvi uvod i nije, nema nikakve veze sa posvojenjem, i ne može se dovesti u istu korelaciju da sad ako smo ovo napravili, onda moramo i ono. Ne, jer to nije taj Zakon na koji se možemo pozvati kad govorimo o posvojenju, a Zakon o životnim i neformalnim životnim partnerima, je direktno kojim ovim nam stvara probleme u ustavnosti ovog Zakona ako ostane ovakav kao Prijedlog kakav je. Još jednom ponavljam, molim vas da jednostavno napravimo taj iskorak, i civilizacijski, ja vjerujem da je to nešto što imamo snage u ovom Domu i bez obzira na stranačke pripadnosti, bez obzira na sve, da je to nešto što jednostavno treba napraviti taj prvi korak. I prije 20 godina biti u nekoj pride povorci nije bilo baš sjajno, danas to više nitko ni ne gleda, nitko ikog boli briga i to je zapravo cilj toga svega. Ja vjerujem da mi možemo ovdje krenuti dobro, da se raspravljamo i ako ovo ne bude u ponedjeljak izglasano i ako ne bude amandman prihvaćen, Klub HNS-a nažalost neće podržati ovaj Zakon, al ja se, još jednom apeliram na sve zastupnike da podrže amandman i u krajnjoj liniji onda podrže takav izmijenjeni Zakon, jer on je dobar i za dobrobit djeteta i on će ostati, i odoliti svim potencijalnim ustavnim tužbama i još jednom čestitam i predlagateljima na, osim toga, vrlo sustavnom i kvalitetnom Zakonu sa odličnim ciljevima koji trebaju proisteći iz ovog Zakona. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin Kažimir Varda ispred Kluba zastupnika Strane rada i solidarnosti, Reformista i Nezavisnih zastupnika. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Sabora, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Nažalost moram skratiti svoju raspravu zbog drugih obaveza, pa ću nastojati samo nekoliko stvari za koje smatram da su bitne. Pažljivo sam saslušao sve dosadašnje rasprave i replike, e sad me zanima sljedeće. Sinoć sam gledao i Otvoreno, cijelo vrijeme. HNS daje amandman i ostali na istu temu, i samo se oko toga vrtimo de facto cijelo vrijeme, osim možda jedne ili dvije rasprave, jedna je bila kolege Hrga. Sad mene zanima, što se promijenilo u tri godine u svjetonazoru, u kulturološkom, tradicijskom shvaćanju hrvatskog društva, u tri godine? Ništa. Apsolutno ništa. A od 2011. do 2015., imali ste prilike sve to promijenit, sve ste to mogli promijenit. Imali ste dvije izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, 2013. i 2014., niste to ni takli. To niste ni takli. A kad govorite o diskriminaciji, onda vam moram reći sljedeće, ministrica se obrazloženjem pozivala i na Obiteljski zakon, a ta ista Vlada 2012. godine donijela je izmjene i dopune Zakona o suzbijanju diskriminacije. U članku 9., tog istog Zakona, u stavku 1., govori da je diskriminacija u svim pojavnim oblicima zabranjena, ali dalje u st. 2. kaže, utvrđuje se da se diskriminacijom ne smatra stavljanje u nepovoljniji položaj u slijedećem slučaja i to kod stavljanja u nepovoljni položaj pri utvrđivanju prava i obveza uređenim uređenim Obiteljskim zakonom, a osobito u svrhu legitimne zaštite prava i dobrobiti djece, zaštite javnog morala itd. Jeli ja trebam dalje obrazlagati da ovdje nema diskriminacije? Nema, jer očito da ste smatrali onda da je ima, onda bi mijenjali ovaj Zakon jer ste za to imali prilike. I da na kraju kažem, iskrcali smo ovoj Vladi, a imali ste prilike i Istambulsku Konvenciju i ostavili ovaj Zakon o socijalnoj skrbi kakav je bio. I sada ova Vlada pokušava nešto napraviti, ova ministrica i Ministarstvo također i svi hvalite zapravo sadržaj samog prijedlog Zakona, ali što se tiče kluba Stranke rada i solidarnosti, reformista i nacionalnih manjina i nezavisnih zastupnika, pardon, oprostite, kao što vam je poznato Stranka rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika u klubu nema, mi nemamo nikakvih problema oko ovih pitanja. Zašto? Zato jer vam je poznato da se mi razlikujemo u svjetonazoru, u shvaćanjima za razliku od drugih klubova zastupnika u ovom i sličnim prilikama, pa kad je riječ o Amandmanima, članovi kluba će glasovati onako kako oni po svom svjetonazoru smatraju, a kako ćemo glasovati na kraju o prijedlogu Zakona, o tome će odlučiti klub. Što se mene osobno tiče, moj glas gospođo ministrice, imate za konačni prijedlog zakona, i da ne ponavljam, jer sam unaprijed rekao da moram skratiti raspravu, pozivam se i na raspravu kolege Hrga, nju bi 100% potpisao. Hvala lijepo. Sada je na redu gospođa Dragana Jeckov, ispred kluba zastupnika SDSS-a, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Sabora, gospođo ministrice sa suradnicama, klub zastupnika SDSS-a je podržao prijedlog Zakona o udomiteljstvu u prvom čitanju kojom prilikom je istakao da prijedlog Zakona zaista je trebao biti na raspravi još prije 10 godina, ako ne i više i da je ovaj prijedlog Zakona vrlo sadržajan, konkretan i donosi niz rješenja koja će udomiteljstvu kao institut unaprijediti i osnažiti, te ga učiniti dostupnijim, zapravo, interesantnijim potencijalnim udomiteljima. Udomiteljstvo je oblik brige izvan vlastite obitelji kojim se korisniku, u ovom slučaju djetetu ili odrasloj osobi, osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Dakle, djetetu ili odrasloj osobi od kojih je, dakle, više odraslih osoba, nego što je to djece, što se u ovoj raspravi često zanemaruje. Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao najkvalitetniji oblik skrbi, kao prirodniji, humaniji u odnosu na smještaj u ustanovu, te smo istakli značaj prednosti udomiteljstva koje se temelji, dakle, na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještaju korisnika upravo u udomiteljskoj obitelji. Udomiteljstvo je plemenita odluka, ali iznimno odgovorna koja mijenja i dotiče mnoge živote, zato je jako važno takvu odluku donijeti vrlo promišljeno imajući u vidu šta sve udomiteljstvo donosi. Često smo, dakle, imali prilike čuti, mladi za udomiteljstvo nemaju interes, a smanjuje se dramatično i broj udomitelja srednje generacije jer udomiteljice odlaze u inozemstvo gdje brinu o starijima, kao i, recimo, činjenicu da broj udomitelja opada u manjim sredinama, kako kaže jedan od starijih udomitelja, sve nas je više u dobi blizu 65, nakon čega se više ne možemo baviti udomiteljstvom djece, a mladih nema. U raspravi tada, ali i u ovoj danas, važno je istaći i osvrnuti se na izvješće pravobraniteljice za djecu koja također kontinuirano ukazuje na na iznimnu važnost odrastanja djeteta u obiteljskom okruženju, pozivajući se pri tome na brojne međunarodne i domaće dokumente. Pa tako, ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta, država je preuzela obavezu da osigura da dijete ne odvaja se od svojih roditelja protiv njihove volje, osim ako je to odvajanje prijeko potrebno u najboljem interesu djeteta, a tada potrebno je djetetu osigurati zamjensku skrb. Ujedno smo istakli da smatramo da siromaštvo nikako ne bi trebao biti taj element zbog čeda će se izdvajati dijete iz obitelji. Prema riječima pravobraniteljice za djecu, glavni kriterij za ostvarivanju prava na udomiteljstvu trebaju biti sposobnost, motiviranost i posvećenost osoba da na adekvatan način brinu i skrbe za djecu, a ne da njihova spolna orijentacija ili rodni identitet budu prijepor. prijepor. Dakle, u zamjenskoj i u udomiteljskoj obitelji najvažnije je djetetu osigurati i pružiti najkvalitetniju moguću brigu i podršku. Svakako da kada se bude odlučivalo o ovoj temi, trebamo imati na umu i smjer koji su nam pokazali i naši znanstvenici iz RH, njih 200 potpisanih imenom i prezimenom, potpisanih svojom titulom i reputacijom. Dakle, 200 stručnjaka, mahom psihologa, sociologa i pedagoga, koji nas upućuju da je potrebno prihvatiti i priznati raznovrsnost postojećih obiteljskih zajednica i odnosa u RH, te važnost da da se u radu svi vodimo znanstvenim spoznajama, a ne predrasudama i stereotipima. Statistički podaci govore da po starenju stanovništva Hrvatska slijedi trendove visokorazvijenih europskih zemalja u kojima je sve više staračke populacije. Proporcijalno s tim brojkama ne raste i svijest o mogućnostima udomiteljstva tako da još uvijek imamo više obitelji koji pružaju uslugu udomiteljstva odraslim osobama, nego onih koji se bave udomiteljstvom djece i kao što sam već rekla taj se problem zaobilazi u ovoj raspravi. Odluka da se uvede profesionalno udomiteljstvo kao oblik skrbi, nastojanje da se oživi i potakne udomiteljstvo i deinstitunacionalizacija domova upravo jedna od važnih intencija ovog zakona zbog čega je ovaj zakon važan i jako dobar. Nova zakonska rješenja trebala bi omogućiti povećanje broja udomiteljskih obitelji poboljšati kvalitetu usluge skrbi i uvođenje dakle u obiteljske u udomiteljske obitelji. Kao što smo čuli od gospođe ministrice projekcija je da će se taj broj povećati na 50, 50%. Zato ovaj zakonski okvir i pravno uređenje ovog područja smatramo vrlo dobro došlim uz napomenu koju smo istakli u prvom čitanju da se potrebno, da je potrebno u zakonu navesti da udomitelji mogu biti životni i neformalni životni partneri koji nisu navedeni. Klub zastupnika SDSS-a će glasati po svojoj savjesti kako se sad često čuje u medijskom prostoru, pri tom ćemo na umu imati dobrobit djece i suzbijanje diskriminacije po bilo kojem osnovu koja je jasno navedena u Zakonu o suzbijanju diskriminacije koji je ovaj visoki dom donio 2008. u kojem je jasno navedeno da se diskriminacijom smatra stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnova za diskriminacije, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gotovi smo sa klubovima, prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je gospodin Ivan Ćelić, izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče, poštovana gospođo ministre, ministrice sa suradnicama, evo i kolegica Jeckov je spomenula dakle da je u ovome trenutku više obitelji koji pružaju uslugu udomiteljstva odraslim osobama pa ću ja govoriti o toj jednoj skupini osoba s duševnim smetnjama koje su i te kako stigmatizirane, ne samo u našem društvu, nego i općenito na globalnoj razini i čak međunarodno pravo ne obraća dovoljno pozornosti osobama s duševnim smetnjama kada se osvrnemo na međunarodne dokumente kao što je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom njihov položaj se sagledava u kontekstu opće zaštite ljudskih prava i zaštite osoba s invaliditetom i koristi se, po meni nezgrapno, termin osobe s invaliditetom. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 450 milijuna ljudi pati od neke vrste mentalnog poremećaja, mi imamo Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama koji naglašava važnost zaštite dostojanstva osobe s duševnim smetnjama. Puno puta prolazimo kroz raskorak između teorije i prakse, ako generalno gledamo osobe starije životne dobi, velika većina njih ne želi ići u domove za starije osobe, velika većina njih. Tako isto kada govorimo i o udomiteljstvu kao socijalnoj usluzi onda moramo znati da tu ne moramo povlačiti analogiju i sada ići po nekakvome grubome modelu da bi sve osobe sa težim duševnih smetnjama trebale ić u nekakav oblik nadzora, pa tako i udomiteljstvo. Prema statističkim podacima negdje oko 850 osoba s težim duševnim smetnjama je smješteno u udomiteljske obitelji. Treba težiti da ih bude što manje, treba težiti da one ostanu u vlastitoj obitelji. No ako pogledamo retrospektivu ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama i tendencije koje su se mijenjale onda tu možemo vidjeti dakle, prije možda 50, 60 godina situacija u RH je bila takva kada bi došla osoba koja boluje od shizofrenije koja nije imala razumijevanje obitelji ona bi često puta završavala do kraja života u psihijatrijskim bolnicama. Onda se iz psihijatrijskih bolnica taj smjer kretao prema ustanovama socijalne skrbi, domovima za psihički odrasle osobe i nakon toga je krenulo se ispravno putem procesa deinstitucionalizacije, ali opet kako smo mi često ljudi skloni različitim ekstremima onda je bilo načelo deinstitucionalizacija po svaku cijenu, potpune eliminacije domova. Ovdje moram spomenuti jedan dom u Rijeci, Dom Turnić, koji ima izvrstan program i projekt deinstitucionalizacije koji su razvili i koji funkcionira, bilo bi puno bolje da su te osobe u svojim obiteljima, ali nažalost mi znamo da je realnost sasvim drukčija. Uvijek se treba zalagati, evo ja kao osoba koja radim u psihijatrijskoj bolnici da po završetku bolničkog liječenja osoba s duševnim smetnjama ide u vlastitu obitelj, no nažalost imamo situacije kada to nije moguće iz niza razloga. Radi li se o nekakvim neadekvatnim stambenim i materijalnim uvjetima, nedostatku emotivno podržavajuće okoline, trajno poremećenim obiteljskim odnosima i ono što je vrlo bitno, dakle, tu osobu treba pitati ima li ona neko drugo rješenje, želi li ona da ide u udomiteljsku obitelj. Dakle, uvijek je važna ta suglasnost i pristanak osobe koje se konkretno to tiče i onda naravno nadležne institucije, dogovor udomiteljskih obitelji i centara za socijalnu skrb. Tu je važno spomenuti taj proces uparivanja kada govorimo o osobama s duševnim smetnjama gdje timovi za udomiteljstvo u Centrima za socijalnu skrb nalaze najprikladniju obitelj, udomiteljsku obitelj koja u tome trenutku ima na raspolaganju slobodno mjesto i tamo ju smještavaju. Moje iskustvo sa velikom većinom udomiteljskih obitelji je vrlo pozitivno i oni tu osobu uistinu smatraju proširenjem novim članom svoje obitelji. Pojedini medijski natpisi vezani uz određena negativna iskustva, nisu bez razloga pisali, mislim da to nije u nekakvim velikim brojkama, ali da je jedan slučaj, treba reagirati na to i tu je važnost nadležnost inspekcijskih službi, svi smo čuli više puta da je nedovoljan broj stručnjaka koji rade u tome sektoru, ali nikako ne smijemo zaboraviti na taj nadzor. Opet, ako govorimo, dakle, o toj gradaciji i komparaciji ustanova socijalne skrbi sa udomiteljskim obiteljima koje su svakako stepenica više, moramo znati i u kontekstu onog priča, generalna načela, de institunacionalizacije da će postojati osobe sa težim duševnim smetnjama koje jednostavno neće moći funkcionirati u udomiteljskim obiteljima i iz toga razloga će morati postojati kapaciteti za Ustanove socijalne skrbi koje će biti specijalizirane za osobe s duševnim smetnjama koje će na najbolji mogući način adekvatno skrbiti o toj skupini ljudi. Važno je, dakle, važna je briga i interdisciplinarni pristup, dakle, osim te medicinske skrbi, osim te socijalne skrbi i uloge centara za socijalnu skrb, naravno, važno je kakva je to udomiteljska obitelj, zato i postoje određeni uvjeti i to je u ovome Konačnom prijedlogu Zakona o udomiteljstvu izuzetno dobro koncipirano, izuzetno dobro napravljeno, gdje se vidi distinkcija između tradicionalnog, srodnog udomiteljstva i onog standardnog odnosno specijaliziranog udomiteljstva koje u ovom trenutku za djecu. Dakle, mi možemo ovdje pričati različite priče, ali moramo biti svjesni gdje smo, šta smo, s kojim financijskim resursima raspolažemo. Spomenuti ću jednu situaciju u Austriji, dakle, tamo država financijski stimulira članove obitelji da njihove bilo osobe starije životne dobi, bilo osobe sa težim duševnim smetnjama, ostanu u obitelji. To je najprikladnije, to najviše košta, najviše košta, barem ako gledamo kratkoročno, ali to je onda najbolja kvaliteta života osoba sa duševnim smetnjama koje ostaju unutar vlastite obitelji. Stoga podržavam i smatram da je ovaj Zakon vrlo kvalitetan, vrlo stručan, vrlo egzaktan i apeliram kada govorimo o Konačnom prijedlogu Zakona o udomiteljstvu, poštujući svu osjetljivost i ranjivost dječje dječje dobi da ipak imamo i u vidu da postoje, dakle, udomiteljske obitelji koje skrbe i o osobama starije životne dobi i o osobama s različitim oblicima invaliditeta.

u vašoj raspravi niste se referirali na ono o čemu smo najviše danas razgovarali, pa bih volio čuti i vaše mišljenje, dakle, o mogućnosti da istospolne zajednice udomljuju djecu, dakle, čisto nekakav vaš potpuno osobni stav. Hvala. Hvala lijepa. Pa ja sam saborski zastupnik građana 7.-me izborne jedinice i pokušavam artikulirati njihove stavove u ovoj problematici vezano konkretno za Zakon o udomiteljstvu. Moj osobni stav se ni malo ne razlikuje od stava Vlade RH odnosno od nadležnog Ministarstva. Ako gledamo generalno, svaka opcija koja je, bolja je od smještaja djeteta u Ustanovi za socijalnu skrb, ali mislim da ovaj Zakon dobro regulira ovo područje i ne bih nikako skretao na svjetonazorske smjerove kada govorimo o ovoj vrlo važnoj temi.

prateći tijek rasprave o ovom Zakonu, biti ću slobodna donijeti svoje osobno mišljenje da se zapravo od drveta ne vidi šuma i da ovaj Zakon spada u maniru onih Zakona koji se zloupotrebljavaju u političke svrhe. I zaista je paradoksalno da se umjesto o pravima djece koju treba udomiti i koja su primarno djeca i odrasli predmet ovog Zakona, u javnosti stvorila jedna i da su najbolje prošli nekakvi huškači, bukači i provokatori, a mi ovdje koji želimo argumentirano raspravljati, govoriti o brojkama i činjenicama, evo pogledajte koliko nas je ovdje, a gdje su sada ti koji su huškali, koji su, ovaj bukali, koji su pobrali vrhnje, ali to smo si sami valjda krivi i mi, krivi su djelomično i mediji i cijela društvena situacija i tako je kako je. Međutim, ono što je bitno ovdje reći, ovdje se radi o novom Zakonu kojim se prije svega želi potaknuti što veći broj građana na udomljavanja djece i na udomljavanje osoba starijih od 18 godina, dakle, odraslih osoba koje su iz određenih razloga u nemogućnosti da žive same, pa one žive u Ustanovi, bilo zbog nekih duševnih smetnji, zbog poremećaja u razvoju ili sličnih razloga. I prvi puta se želi osobama koje žele udomiti, dati mogućnost da imaju regulirana svoja prava u obliku mirovinskog staža tj. da se udomiteljstvo priznaje kao svojevrsno zanimanje. I recimo, jučer sam čula od jednog političara tezu da će osobe koje udomljavaju raditi to radi novca. To je prije svega generaliziranje, zatim može biti uvreda za sve te ljude koji žele udomiti djecu, a iznad svega je netočno, jer oni koji to rade radi novca, pa oni rade i sad, i radit će i ubuduće dok ih eventualno dok ih ne uhvati inspekcija u tom što rade, i da im se kaže oprostite ne možete to radit, nije vam to to dano za pravo i na taj način zapravo zanemarujete ove udomljenike koje vam je država odnosno resorni centar povjerio na skrb. Da bi netko postao udomitelj, ta osoba mora proći procjenu Centra za socijalnu skrb i to je čak slično postupku koji osobe koje žele proći postupak za posvajanje prolaze, ovo bi čak bio nekakav i probni balon za posvajanje, i Zakon je kao takav rezultat dugogodišnjeg rada onih djelatnika koji znaju neposredno stanje na terenu. On nije nastao od jučer do danas, čuli smo od resorne ministrice da je on neko vrijeme prolazio kroz razne, razne skupine, da je Nacrt postojao u nekoliko oblika, i da je nakon što su se stvorili preduvjeti, pa ako hoćemo i financijski, a prije svega i politički da se ide u sređivanje ovog područja, sada pristupilo ovom Zakonu. Ono što je bitno reći, zašto je danas mali interes za udomljavanjem, i tu se pokušava na neki način dezinformirati. Pa nakon II. Svjetskog rata bilo je puno interesa za udomljavanje i to je jedan period kad je bilo najviše interesa, u ruralnim sredinama bilo je puno djece bez roditelja, i tako dalje. Danas zbog suvremenog načina života, malo vremena, više posla, i tako dalje, teško je zapravo, nažalost, naći vremena, čak i kad se ima volje da se udomi dijete. Međutim ono što mene osobno smeta, a vjerujem i svakog dobronamjernog građanina, neovisno o političkoj orijentaciji ili o njegovom svjetonazoru, znači, toliko je nanosa neistine vezano da bi se raskrinkalo sve te neistine i manipulacije, stvarno treba reći nekoliko konkretnih činjenica. Dakle, 2014. godine, donesen je Zakon o životnom partnerstvu, i u tom je Zakonu mogla biti ova odredba o kojoj sada opozicija cijelo vrijeme govori. Zašto tada ta odredba o istospolnim partnerima i njihovim pravima, nije stavljena u taj Zakon, i sada ova strana, moram reći licemjerno inzistira da to bude u Zakonu o udomiteljstvu, gdje to zapravo i ne mora biti, jer pazite, u Zakonu o životnom partnerstvu raznim institutima su regulirana razna prava, pa imate institut koji regulira mirovinska prava, obiteljsko pravna pitanja, prava nasljeđivanja, i i zašto se tada ovo pitanje nije uredilo? Zašto? Da li nije bilo volje, da li nije bilo ideje, da li nije bilo organiziranosti, da li je bilo nekakve stihije pa se to nije sjetilo, i tako dalje? Pa ne možete sada očekivati da će se navrat-nanos u ovaj Zakon, u koji to uopće nije predmet interesa, staviti nešto što nije trebalo biti stavljeno u neke druge Zakone. Možemo govoriti o Obiteljskom zakonu, o Zakonu o životnom partnerstvu i svim drugim Zakonima ako vrijeme dopusti. Zapravo mi je otužno gledati da se sada na ovakav način, hrvatske građane na neki način i podcjenjuje, kao da imaju pamćenje od 6 mjeseci do godinu dana, a nemaju duže pamćenje, jer zaista izgleda da neki u politici misle da je pamćenje hrvatskih građana kraće od godinu dana, pa ne vide što je prethodna Vlada opozicijska propustila napraviti i sad to imputira da treba u ovom Zakonu koji uopće ne regulira ova pitanja, nego pitanja udomljavanja djece i prije svega su predmet bavljenja, ova pitanja, odnosno sve ovo što sam nabrojala, odnosno ću nabrojati ako mi vrijeme dopusti. Najbolja dobrobit za dijete je kategorija koju hrvatsko zakonodavstvo i priznaje i poznaje već dugo vremena. Ovdje smo čuli nekoliko teza. Udomiteljska obitelj je čak i po Obiteljskom zakonu, tretirana na način da je ona prije svega prolazna stanica, jer taj postupak, da bi došlo do udomljavanja djeteta, često, zapravo ta djeca dolaze iz disfunkcionalnih obitelji, naravno da bi bilo idealno posvojiti dijete, a ne ga loptati od jedne udomiteljske obitelji do druge udomiteljske obitelji. Međutim Obiteljski zakon isto, koji je u suglasju s nekim drugim Zakonima, a sva reguliraju najbolju dobrobit za dijete, kaže da ako je ikako moguće, da dijete koje je udomljeno, se nakon 6 mjeseci, godinu dana ili već kad prođe sudska revizija, vrati biološkoj obitelji, ako je ikako moguće. Međutim, često te biološke obitelji su jako, jako disfunkcionalne, djeca su zlostavljanja, djeca su zanemarivana, često je riječ o slučajevima gdje se zlouporabe narkotici, o pedofiliji, i tako dalje, i hrvatska praksa pokazuje čak da sudovi u pravilu ne donose olako odluku oduzimanja djeteta i smještaja u Instituciju ili udomiteljsku obitelj. Sudovi su skloni roditeljima. Ali evo, imala sam uvid u neke spise. Imali ste situaciju u centru Zagreba, dvogodišnje dijete koje je majka iz ne znamo kojih razloga, užetom vezala za radijator i to dijete ostavljala kod kuće. Naravno da je to dijete stravično plakalo, susjedi su reagirali, reagirali su, reagirao je Centar nadležni za socijalnu skrb i to je dijete oduzeto. Hoće li se ta majka dovesti u stanje da promijeni svoje ponašanje ako je možda psihički bolesnik, ili ima, zloupotrebljuje alkohol i drogu, i da to dijete nakon određenom vremena iz udomiteljske obitelji, se njoj vrati, to će procijeniti nadležni Centar za socijalnu skrb. Međutim, prije svega treba voditi računa o interesu djece, da djeca koja su prošla stravične traume, nije im u interesu da budu nekoliko mjeseci do godinu dana u jednom obitelji, a onda da odlaze u drugu, znači prije svega je interes djeteta treba biti na prvom mjestu i o tome treba zapravo cijelo vrijeme progovarati jer ovaj Zakon uopće ne govori o predmetu o kojem govori opozicija i to se cijelo vrijeme konstruira u javnosti. Ovdje govorimo o ovom predmetu o kojem sada je riječ i naravno da ovaj Zakon i još neki drugi Zakoni imaju prostora za poboljšanje jer smo i nedavno vidjeli da osoba koja je skrbnik ne mora nužno biti i udomitelj, ali vidim da mi vrijeme ne dopušta, možda da zaključim da bi zapravo zaštita djece i odraslih trebala biti primarna i ona je u ovom Zakonu primarna i ona se poboljšava, a oni koji nameću teze da ova Vlada to postavlja kao svjetonazorsko pitanje, pa upravo suprotno, oporba je to cijelo vrijeme činila govoreći o ovom Zakonu. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Imate dvije replike, ne više. Prva replika gospodin Mirando Mrsić. Lijepo uvažena zastupnice, vidim da ste jako za to da udomiteljstvo postane profesija u RH, što što će dovesti do toga da kvaliteta udomljavanja neće biti veća jer se pokazalo svugdje u svijetu da profesionalno udomiteljstvo ne donosi kvalitetu za te ljude, mlade ljude koji budu u tim obiteljima. I drugo, ja ne vjerujem da će u Dalmaciji ili u Gradu Zagrebu gdje je udomiteljstvo u povojima, profesionalizacija udomiteljstva dovesti do toga da ćemo imati više udomitelja i mislim da o tome je trebao i zakonodavac bolje razmisliti kada je to uvodio u Zakon jer Zakon je i na tom području nedorečen, kaže da mora se imati 3 štićenika da bi se bio profesionalni udomitelj.

Hvala lijepo poštovani kolega, ovaj Zakon uređuje pitanje staža mirovinskog i plaće za te ljude koji žele biti udomitelji, ne vidim tu ništa loše jer je bilo loše do sada da tisuće ljudi koji su bili udomitelji zapravo to je, o tome je govorila kolegica iz opozicije, da nemaju sada pravo na svoj staž i upravo sada se takve stvari vide kao problematične i pokušavaju se urediti ovim Zakonom. Ako neka osoba nije empatična i koristi poziciju udomitelja zato da bi, da na neki način kažem, zlorabila tu poziciju, i dobila novac od države, onda je to stravično. Ali zato postoje nadležne inspekcije koje to trebaju regulirati, ali ovaj Zakon zapravo ima dobru intenciju da pomogne tim ljudima da za onaj posao koji rade, budu i plaćeni. Hvala lijepo. Drugu repliku ima gospodin Ivan Čelić. Hvala vama.

krše temeljna ljudska prava, ja taj Zakon ne bih podržao, ali isto tako je važno da vidimo gdje se mi nalazimo, da je ovo RH 2018.-te godine i da ne možemo tek tako kopirati modele iz nekih drugih zemalja, a primjer tome je upravo, recimo, udomiteljstvo osoba s duševnim smetnjama koje nigdje u svijetu ne postoje, ali postoje u RH, istraživanja govore da je bolja radna i socijalna funkcionalnost osoba koje su smještene u udomiteljskim obiteljima. Irena (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani kolega, pa nažalost nemamo dovoljno vremena ući u meritum ove stvari, govorilo se ovdje u presudama na Europskom sudu za ljudska prava o tome da mi ovdje trebamo unaprijed biti suci, a znamo da je Obiteljski zakon upravo na ocijeni ustavnosti i potpuno je legitimno pravo, dakle, svakoga da dovede u pitanje određeni zakonski da tako kažem, u RH. Ono što sam htjela reći, pa mi nije ostalo vremena, pa ću iskoristiti repliku vama, naravno da se slažem ovim što ste rekli. Europski sud za ljudska prava je odlučivao o i homoseksualnoj orijentaciji, a ne o udomiteljstvu i to su dva različita instituta i cijelo vrijeme, ako konzultiramo stručnjake, neovisno o njihovom svjetonazoru sa Pravnog fakulteta, naglašavam neovisno o njihovom svjetonazoru, onda ćemo čuti ovu činjenicu, a ta činjenica cijelo vrijeme promiče u raspravi. Hvala lijepo. I na kraju, gospodin Bojan Glavašević **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Kolegice, postavili ste pitanje zašto Vlada u kojoj sam ja, između ostaloga, bio pomoćnik ministra, nije ovo napravila. Apsolutno se slažem s vama i volio bih da jeste. Međutim, to ste pitanje mogli postaviti i gospodinu Vardi kada je govorio i postavio to isto pitanje jer, naime, on je u to vrijeme bio u HSU koja je bila stranka koja je bila na vlasti, pa ste mogli i njega pitati to, u replici recimo. Ali gledajte, ovo nije svjetonazorsko pitanje, ovo je pitanje sustavnog diskriminiranja LBT osoba i zato govorim o tome koje u postupku dobiju direktno informaciju o tome da to nije moguće napraviti zato što su gay. Postoji tužba protiv RH zbog toga. Dakle, to nije pitanje svjetonazora, to je pitanje diskriminacije i ja bih volio da na temelju Zakona o životnom partnerstvu su usklađeni svi ostali Zakoni, ali nisu…/Upadica: Hvala/…zato je to potrebno napraviti i zato govorimo o tome. Irena (HDZ)** Pa iskreno, ne mislim da se ovim Zakonom takve osobe diskriminiraju zato što postoje drugi Zakoni kojima se reguliraju prava tih osoba, a ovaj Zakon ne regulira prava istospolnih parova, on regulira udomljenje djece i odraslih osoba. Isto tako zašto netko nije nešto učinio, to je osobna odgovornost tih osoba. Smatram da ova Vlada je već sad pokazala određenu razinu borbe za protiv diskriminacije, pa ne moramo svi spominjati ratificiranje Istambulske konvencije, al opet ću spomenut Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji koji sam isto o njemu sam govorila i svu onu pozitivnu europsku praksu i ja vjerujem da će tako biti i u buduće. Ja samo kažem da u ovaj zakon utrpavati ovu kategoriju je naprosto neprirodno. Može se regulirati kroz druge zakone na druge načine, ali to isto ovisi o određenoj, određenom …/Upadica: Hvala./… političkoj opciji koja će biti na vlasti. Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala gospodine podpredsjedniče, došla sam reć na neki način ocjenu ovoga zakona imala priliku reflektirati i kroz replike trudit ću se biti što kraća i unaprijed se ispričavam kolegama ukoliko osjete potrebu replicit što im neću moći odgovorit na repliku jer nakon rasprave koja će biti bitno skraćena moram otići da bih stigla na jednu konferenciju na kojoj sudjelujem. Ukratko, ovaj zakon ima dobrih rješenja i to nitko ne osporava, činjenica jest da je pitanje udomiteljstva vrlo složeno pitanje, činjena jest da se RH suočava s suočava s problemom da su udomitelji u RH mahom osobe starije od 50 godina i da trećina udomitelja uz dužno poštovanje svakoj osobnosti ali nema završenu srednju niti osnovnu školu, znači niže su obrazovne strukture. Činjenica jest jednako tako da se, da je udomiteljstvo većinom koncentriralo u ruralnim sredinama i da je mladih visoko obrazovanih udomiteljskim obitelji u urbanim sredinama sve manje i manje. Ovdje smo imali prilike čuti i u raspravama u ime klubova, da na žalost naši mladi visoko obrazovani, čak ne samo mladi, nego i zreli odlaze kako bi se bavili udomiteljstvom nažalost u nekim drugim zemljama van RH, RH, a RH zapravo kroz ovaj zakon isto tako sužava mladim visoko obrazovanim ljudima koji žive u urbanim sredinama da budu udomitelji i da stupe na ovo tržište pružanja socijalnih usluga samo zbog toga što su drugačije spolne orijentacije. Ono što bih htjela apostrofirati je činjenica da je RH kao članica EU morala potpisati jednu direktivu koja govori o trgovini uslugama koja je zapravo u granicama EU, odnosno na području EU mora biti bez barijera. Znači mi ovdje ne govorimo o posvojenju i o stvaranju nekakvog pravnog obiteljskog okruženja, mi ovdje govorimo o udomiteljstvu odnosno udomljavanju, što je socijalna usluga pružanja doma i skrbi, ne samo djeci nego i zrelim starim i nemoćnim osobama. Ono što mene zanima je kako je moguće da država primjerice raspisuje natječaj za pružanje ovakve jedne socijalne usluge ili bilo koje druge, a kao poseban kriterij osoba koje ne mogu pristupiti natječaju odnosno zadovoljiti kriterijima na istom natječaju je činjenica da je da je drugačije spolne orijentacije odnosno da je osoba homoseksualne orijentacije, to je nešto što je neviđeno. Pa čak i ako postoji u dosadašnjem zakonodavstvu to je nešto što moramo ispravljati i to je nešto što ne bi smjelo biti ovdje. Drugi aspekt je ovo što je kolegica Petrijevčanin isto spomenula nije točno da se sporovi na Europskom sudu za ljudska prava gube zbog toga što se što se daje pravo osobama istospolnim registriranim partnerima za posvajanje, ne, radi se i o udomljavanju odnosno o udomiteljstvu. Nelogično je i još do dan danas nismo dobili, dobili odgovor na to pitanje ono što sam ja pitala i na odboru, ne samo ja nego i drugi kolege, kako je moguće da kada govorimo o pružanju socijalne usluge udomiteljstva od strane samca su drugačiji kriteriji u odnosu na parove. Naravno pri tom ne mislim na različite kriterije kada govorimo o heteroseksualnim parovima ili samcima, nego imamo u zakonu situaciju da je udomljavanje dozvoljeno samcima koji su homoseksualne orijentacije što je po meni u redu jer ne trebate vi da bi nekom pružili mogućnost da udomi dijete ulaziti u njegovu spolnu orijentaciju, nego trebate propitati njegove psihološke, sociološke i svake druge kvalitete koje su bitne da bi to dijete ili ta odrasla osoba mogla odrastati u jednoj sigurnoj, stabilnoj okolini i imati adekvatnu skrb. A s druge strane registriranim odnosno životnim partnerima i ne registriranim životnim partnerima koji su istospolne orijentacije država to onemogućava za razliku od samaca što je jedan nonsens koji ja ne znam kako naprosto, na njega odgovoriti, koji odgovor dati jer tu u logici uporišta naprosto nema. Činjenica je isto tako da djeca koja su u domovima, djeca bez adekvatne i iz loše socijalne skrbi nisu djeca istospolnih partera to su djeca heteroseksualnih partnera koja dolaze iz nefunkcionalnih obitelji tako da stavljati ono što je dobro za dijete, znak jednakosti između onoga što je dobro za dijete i heteroseksualnog para bez obzira bio on u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici je potpuno neprimjereno i potpuno promašeno, to veze s vezom nema. To sam ponavljala i ponavljat ću ponovno. Djetetu, interes djeteta je da živi u obitelji bez nasilja, da živi u okruženju bez nasilja, da ima adekvatnu skrb, da može konzumirati sva svoja prava, da može konzumirati sva svoja prava i da po mogućnosti bude okruženo ljubavlju, toplinom i osjećajem za sve njegove potrebe, to mu ne može jamčiti međusobni odnos dviju osoba, bez obzira bile one homoseksualne ili heteroseksualne prirode. Međutim, država sebi ne bi trebala uzimati za pravo da na ovako jedan brutalan način, kao sjekirom odreže i kaže dobro, ovi su apriori prihvatljivi da uđu u sam postupak da budu kandidati za udomljavanje, a ovi su potpuno neprihvatljivi zbog same činjenice da vole osobu istog spola, da žive s osobom istog spola ili da je osoba istog spola njihov životni izbor to je nešto što je naprosto i to je nešto što je naprosto neprimjereno. I završavam, 845 djece je u ovom trenutku nezbrinuto, brojne su starije i nemoćne osobe koje jednako tako traže skrbničko udomiteljstvo. Pa sada računajmo koliko će tih starijih i nemoćnih osoba, koliko će te djece biti možda zakinuto da ima toplinu nekog doma, da ima nekoga tko se brine o njemu bio on član uže, šire obitelji kad govorimo o starijim osobama koje treba udomiti ili malodobno dijete, samo zbog toga što smo evo odlučili na ovakav način zapravo restrikirati i diskriminirati jedan dio društva. u javnosti su više predočeni primjeri gdje država kroz svoje institucije, mahom pravne službe CZSS-a u postupku udomiteljstva odbila istospolne parove koji su bili mladi i visokoobrazovani, situirani, koji su pozitivno prošli sve psihološke i socijalne testove i koji po svim pitanjima zadovoljavaju visoke kriterije za udomiteljstvo. Parovi koji su bili spremni udomiti teško udomljivu zbog zdravstvenih problema, romske i etničke pripadnosti su odbijeni isključivo zbog njihove seksualne orijentacije tj. zato što su u životnom ili neformalno životnom partnerstvu. Pa jedna takva osoba je jučer bila prisutna na našem odboru i obratila nam se i oni su prošli cijeli postupak, oni su ocjenjeni pozitivno, doslovno je nakon provedbe cijelog postupka, znači njih je netko pustio da uđe u postupak samog tog kandidiranja za udomiteljstvo, netko je političkim dekretom odlučio da se njima to dijete ne smije dati. I pitanje koje je postavila ta mlada osoba koja živi sa svojim životnim partnerom, jučer je, zašto bi se oni i njegov partner morali razvesti da bi kao samci homoseksualci kandidirali za udomiti to dijete, prevarili državu, dobili to dijete i onda jednog dana iz ormara iskoči tata koji je za državu nepoznat a zapravo je partner te iste osobe? Je li to normalno, je li ovo put kojim želimo poticati takve, ja ne znam, možda imate nešto protiv registriranog partnerstva, možda su vam prihvatljiviji homoseksualci kao samci a neprihvatljive su vam takve registrirane zajednice i zato sam vas maloprije pitala, zašto vas toliko boli tko koga voli, pogotovo zašto vas boli ako se osobe odluče tu svoju ljubav registrirati. Država je istospolnim parovima priznala pravo na ljubav, priznala određena prava kao i heteroseksualnim parovima, mislim ja, mi nemamo ništa od toga dok oni ne utječu na naš, kako bih rekla, dok ne narušavaju našu slobodu izbora heteroseksualnu kakva god ona bila, što bih ja imala protiv toga da netko voli neku osobu istog spola, da se odluči za život s njom, pa možda danas-sutra ako ako se okolnosti promjene a ja se nadam ovoj državi, ne samo da udomljavaju djecu nego i da tu djecu posvajaju, pruža im ljubav, dom, jedno normalno djetinjstvo koje je sigurno puno udobnije od onih domskih, hladnih zidova gdje ste samo nažalost jedan broj broj u statistici i gdje stječe dojam da nikoga nije briga za vas a ponajmanje države. Evo hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vama. Dvije replike, prva gđa. Ines Strenja Linić. Razmišljam što reći kolegici Sabini Glasovac i pitam se zašto ovoliku energiju, ovoliko emocija nije potrošila i mobilizirala cjelokupnu medijsku javnost kako bismo pričali o tome da djeca predugo ostaju disfunkcionalnim obiteljima i da se ne rješava pitanje oduzimanja roditeljske skrbi, da predugo ostaju u domu, pa po 7 g. kao što sam ja bila udomitelj, traje postupak prije nego što se ocu koji je nikad nije vidio i majka koja je zlostavljala i s 3 g. je oduzeta, napokon oduzme roditeljska skrb, da dijete može biti usvojeno. Dakle, danas cijelo vrijeme pričamo i zbilja nemam ništa protiv životnih partnera, cijelo vrijeme pričamo o samo jednom aspektu a ne pričamo što možemo učiniti da CZSS ne budu

teče po sebi. Gospodin Culej. kada jedna usvaja dijete ali na jedna sasvim drugi pristup. Zamislite ovo, lezbijka se uda za jednog normalnoga kako ja to nazivam i sa njim ima dijete. I onda se odmah, prijavi ga za nasilje, rastaje od njega, uzima mu to isto dijete plus pola imovine, evo ja sam o tome razmišljao na koji način bio oni mogli prevariti kao policajac, eto to je to. **Radin, Furio Richembergh, Goran (GLAS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice. Pokušava se danas proturiti jedna teza da u raspravama zapravo dolazi do ideoloških prijepora. Ali ako bi ste malo bolje razmislili, u svim tim raspravama u kojima se obično podmeće ideološka rasprava odnosno razlika, zapravo se radi o nečemu potpuno drugome. To je dakle jedan oblik konflikta između ljudi koji žele uskratiti stečena prava i spriječiti njihovo razvijanje i onih koji misle da sva stečena prava treba očuvati i dodatno širiti. Dakle to je sukob oko ljudskih prava, htjeli mi to priznati ili ne. Hoće li neka stranka ili neka politička grupacija to umotati u neke svoje političke poruke, to je pitanje političke prakse. Ali u ovome konkretnom slučaju, treba reći što radi konzervativna demokršćanska Europa a što se događa oko nas. 20 zemalja EU-a, među njima i one koje tradicionalno smatramo katoličkima, olabavile su svoj odnos kad je riječ o predrasudama i trude se silno skinuti stigme između ostaloga zbog toga što se susreću kao i čitav moderni zapadni svijet s nekoliko velikih otvorenih problema. Prvi je totalna redefinicija pojma obitelji u odnosu na ono što smo znali prije 50 ili stotinu godina. Dakle obitelj je danas sasvim nešto drugo, veliki i sve veći broj ljudi živi sama. Treće, sve teže je začeti dijete. Četvrto i onaj broj brakova koji se sklopi u izravnoj je opasnosti da bude razvrgnut jer broj razvrgnutih brakova rapidno raste od zemlje do zemlje. Negdje je to trećina, za neke zemlje kažu da je više od pola već. To su neki trendovi koji nikako ne doprinose socijalnoj stabilnosti društava. I konzervativne političke stranke pokušavaju se tome domisliti i vidjeti što učiniti da društvo bude stabilnije kroz retradicionalizaciju ali ne na način da se vraća na modele od prije 50 ili stotinu godina nego da se priznaju da se pojam obitelji proširi, da se jednako tako svaka životna zajednica proglasi jednakopravnom, da se ljude koji žive u tim zajednicama stimulira da imaju djecu, da se pomaže da ih imaju. Ako ih nemaju da ih steknu udomljenjem ili posvojenjem. Činjenica je, mi danas govorimo o socijalnoj usluzi, posvojenje je nešto sasvim drugo ali ne možemo zaboraviti da su to dva spojena sustava jer u velikome broju slučajeva kod udomljavanja udomitelji požele i ako su uvjeti stečeni i zatraže da se dijete posvoji, ako je riječ o djetetu. Stvara se neraskidiva emotivna veza koju nije dobro prekinuti samo zbog toga što je dijete navršilo određene godine i postalo punoljetno ili steklo zakonom određene uvjete da više ne bude udomljeno jer se traži trajna emotivna veza. Dakle, one političke stranke koje razmišljaju o budućnosti, neovisno o tome da li su konzervativne, liberalne ili socijalističke pokušavaju domisliti modele u kojima će se društvo učiniti sretnijim a one društvene skupine koje su deprivirane, koje su najranjivije što je moguće više zaštiti i uključiti ih u zajednice, otud i ideja inkulzivnosti, ideja inkluzije i u socijalnim uslugama jer svi ćemo se složiti dijete u domu ne može biti sretno dijete. Kao što ćemo se složiti i s tim da postojeće obiteljske zajednice tzv. normalne, nisu sve idealne i u takvim se obiteljima djeca nagledaju nasilja, zla, ružnih riječi, mržnje, netrpeljivosti. Uostalom ne zaboravimo većina djeca koja su u fokusu kad govorimo o udomljavanju dolaze upravo iz takvih obitelji. Oni su već bili u tzv. normalnim obiteljima ali toliko im je bilo dobro u tim obiteljima da je socijalni sustav morao reći dosta, oduzeti oduzeti ih, skloniti ih, zaštiti ih i maknuti ih iz takvih obitelji i traži rješenje kako da ih učini sretnima. Danas smo pitali koliko je takvih koji doista traže udomljenje a iz reda su istospolnih životnih partnerstava. Čuli smo od ministrice jedan par, u naravi čini mi se da su dva, jer dva su se javila ministarstvu i dobili su odbijenicu, a prošli su sve postupke u centrima za socijalnu skrb i evaluaciju, došli su do kraja, trebalo je samo izdati rješenje, to rješenje im je uskraćeno. Dakle govorimo o 2 para. Daj bože da ih je 250 a mi govorimo o 2 para. Zamislite da se ovaj zakon promijeni, bilo bi ih možda 3. Dakle samo 3., 4., 5.-ero djece imalo bi šansu naći novu udomiteljsku obitelj. Oko čega se mi svađamo ljudi božji, pa to je smiješno i to je marginalno. Pa hoćemo li zbog tih nekoliko slučajeva zamagliti cijelu ovu stvar koja kaže stvaramo nešto što je diskriminacija. Mi imamo već na snazi 3 zakona koja su u koliziji sa ovim prijedlogom. Imamo na snazi Ustav koji definira načelo tolerancije, jednakopravnosti. S druge i suzbijanja naravno diskriminacije. Imamo također i odluke Europskog suda za ljudska prava. Dakle mi već sad znamo, svi mi znamo da je praksa takva da će za mjesec, dva, tri, pet ili možda tri godine ovo se morati mijenjati ali eto sad se pokazuju mišići. Zbog čega? Zašto mi čitav dan raspravljamo o tome. Postoji možda i jedna dobra stvar. Nikada u povijesti Hrvatski sabor nije toliko i javnost s njim raspravljala o udomiteljstvu. I to je dobra stvar. Rekao bih da 9 od 10 hrvatskih građana ni ne zna što je to. Udomiteljstvo kao institut je u velikoj krizi, sve je manje udomitelja, sve su lošiji po socijalnoj strukturi da ne govorimo o dobnoj, prestari su da bi primali nove korisnike, korisnike, nove štićenike. I možda je ovo dobro da se promovira ideja udomiteljstva, da razmisle svi oni koji već imaju djecu ili koji nemaju djecu ali imaju uvjete pomoći drugima da se odluče za to. Ovi slučajevi koje smo stigmatizirali kroz naše rasprave tako da ih odbijamo, odbijamo njihova prava da budu jednaki svim drugima u naravi su spremni na udomljenje teško udomljive i posvojive djece. Radi se o kategorijama za koje znademo, to su djeca sa poteškoćama u razvoju, to su teško zlostavljana djeca, to su djeca iz romskih obitelji a oni su spremni svoju ljubav pokloniti njima, oni su spremni sve što imaju staviti u funkciju njihovoga odrastanja u sretnijoj sredini. Zašto bi nam to moralo smetati? Zašto bi nam to uopće moglo smetati? Pa zar nije najvažnija stvar da onaj tko želi udomiti dijete ali u ovom konkretnom slučaju i svoga srodnika, stariju osobu, mora za to biti sposoban. Ne pitati da li je muško, žensko, da li živi s muškarcem ili ženom, nego da li je uopće sposoban biti udomitelj, jer to je ključna stvar. Mi djeci i starijim osobama, nemoćnima, moramo osigurati kvalitetne sredine, oni uostalom će za to dobivati i novce, oni moraju odgovoriti i kvalitetnom uslugom, radi se o socijalnoj usluzi, dakle, to mora biti u prvome planu, tko su ti ljudi, što rade, čime raspolažu, što su u stanju pružiti, an koji način će odgajati te ljude ili im pomagati. To je br. 1. a ne tko je visok, tko je nizak, tko je muško, tko je žensko, tko s kim živi u zajednici. Po ovome prijedlogu, diskriminacijskom, recimo istospolnom paru, nećemo dozvoliti da udomi vlastitu baku. Koja institucionalizirana u međuvremenu ili drugog člana u obitelji. Dakle, istospolni životni partneri, ne mogu biti srodnički usvojitelji u ovom zakonu, to je isto loše, ružna poruka. Oni su u srodničkim vezama, vrlo bliski i ako im samo zbog toga što žive u životnim partnerstvima, to onemogući, to je još dodatna nepravda. Nema potrebe, dakle, zatezati ovu priču i dotakati s lijeve ili desna, jer ovo nije i ne može biti svjetonazorsko pitanje, ovo je pitanje promocije i proširenja ljudskih prava i samo to. Svi oni koji bi obojali drugačije, zaboravljaju da su posrijedi i djeca ili stari i nemoćni. Hvala lijepo. **Radin, 5 replika. Prva je gđa. Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, kažete da se ovdje samo radi o zaštiti ljudskih prava, misleći pri tome da treba širiti prava istospolnih partnera. Ja se mogu složiti s vama da treba razmišljati o tome da trebamo štiti prava, ali molim vas, da razmilite čija prava kroz ovaj zakon trebamo više štiti, prava djece, prava interesa djeca ili prava istospolnih parova. Dakle, govorimo o tome u tom odnosu čija prava trebaju biti na 1 mjestu. Ja mislim da mi, kroz ovaj zakon, prije svega trebamo štiti prava interesa djeteta. Jer dijete je to koje se u ovoj situaciji ne može samo i slobodno izjasniti, ono je izdvojeno iz svoje biološke obitelji, ono je institucionalizirano i odlučivanjem o ovom zakonu, mi odlučujemo ustvari o njegovoj sudbini, mimo njegove volje. Dakle, ja samo pozivam na. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Ovdje se u opće ne radi o tome, dakle, ovim s zakonom se definira tko ima pravo tražiti, a ne tko ima pravo dobiti. Dakle, ne procjenjujemo mi kao saborski zastupnici niti ministrica Murganić tko će moći udomiti dijete. Nikako, ne daj Bože da to mi odlučujemo. Postoje procjeniteljski timovi, centri za socijalnu skrb, oni su ti koji to rade. Ali, ako nekome u startu kažete, vi ne možete zato jer nosite crnu kapu na glavi, onda to nije procjena, onda je to diskriminacija, ali ako se nekome kaže, imate temeljno pravo pristupa, ovome institutu, ali ne ispunjavate zakonom definirane uvjete, koji kažu da morate biti psihosocijalno zdravi, socijalno stabilni, ekonomski možete odgovoriti tom izazovu, imate stambene uvjete, onda je to drugi par rukava. Onda je to jednaka šansa za sve,

(HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bauk, vi ste dobar analitičar i imam 2 pitanja, prvo pitanje zašto je ovaj institut izostaje iz Zakona o životnom partnerstvu, kada je bila na snazi lijevo liberalna vlada, odnosno, bila njihova vlada. I drugo pitanje, zašto se baš cijelo vrijeme, ove istospolne partnere, čija prava nitko ne želi umanjiti koristi kao političku platformu, kada ta lijevo liberalna opcija, nije učinila, ono što je mogla učiniti, kada je trebala ili se zapravo uopće ne želi brinuti o njihovim pravima, ta lijevo liberalna opcija, nego samo preko njihovih leđa zapravo želi demantirati ovaj dobar zakon vladajuće većine. Ali, to su stare političke sheme, zanima me vaše mišljenje o ta 2 pitanja. Hvala. **Radin, Mišljenje je vrlo jednostavno, dakle, ako smo mi bili loši i budalasti nemojte biti i vi. Ta vlada nije bila dovoljno sposobna, ono što je radila, nije bilo dovoljno, u nekim resorima ja se sramim što smo mi napravili, ali nemojte se vi sutra sramiti zbog toga. To što ste vi bili gori, ne daje vama pravo da budete još gori, vodite državu naprijed, a ne nazad, otvorite joj prozore, otvorite joj vrata, neka uđe sunce, neka uđe svjetlo, nemojte govoriti šta je bilo prije 5 g. jer nećete nigdje dospjeti, jer onda će vam se otvoriti što je HDZ-ova vlada radila prije 7 g. i li prije 15 g. nikada kraja toj zabavi.

vi ste ovako djelujete ovdje savršeno intelektualno i za mnogih koji se ovdje javljaju, ja ću samo jedno pitanje jednostavno postaviti. Ja sam otac, nadam se da ste i vi. Kome biste dali dijete na usvajanje, normalnom paru, što je meni normalno, muž i žena ili dvojici sa gay pride, gole guze

Samo malo, g. Richembergh, imate riječ. **Beus Richembergh, Goran (GLAS)** Hvala ispričavam se, tu nema odgovora da i ne zato jer ni vi ni ja, nadam se ne ispunjavamo nikakve uvijete da bi svoju djecu dali na udomljavanje, ne daj bože na posvajanje, ja se nadam da ste vi uredan, kvalitetan, dobar, brižan i ljubavi pun roditelj, kao što se nadam da sam i ja. Dakle, mi nismo ti čija će djeca biti sutra udomljena ili ne daj bože posvojena, ne daj bože šta se sutra može dogoditi, moja nisu više maloljetna, mislim da nisu ni vaša, ali radi se o tome da roditelji ne odlučuju o tome, radi se o skrbi za dijete i procjeniteljski timovi donose odluku koja je i mora biti u najboljem mogućem interesu za dijete. Dakle, ako to dijete tog časa nema tko drugi udomiti, onda nema rasprave o tome ko je koje boje kože ili spolne orijentacije, nego što mu se nudi kao najkvalitetnije moguće rješenje, gdje mu se nudi roditeljska moguća ljubav ili zamjenska ljubav. Hvala o ljudskim pravima moramo svakodnevno razgovarati, jer jedanput kada usporimo borbu za njih, vrlo brzo se jave oni koji bi ih htjeli i ograničiti. No kako bi jedna moderna država trebala urediti svoje odnose među svojim ljudima, da li u skladu sa sa razvojem, sa modernitetom, sa onim što vidi pred svojim očima da se zbiva u društvu, ili ih uklapati u neke tradicionalne sheme 20., 19., 18. ili nekog drugog stoljeća? Da li ćemo stvarno biti slijepi pred onim što se događa u našoj stvarnosti i pokušavati regulirati odnose koji su bili davno prije na ovim prostorima, ili trebamo stvarno vidjeti a kakve to ljude imamo, kakve to odnose imamo, kakve to obitelji imamo, kakve izbore imamo među ljudima, i regulirati upravo to, to je ono što je podložno regulaciji, a ne naši ideali, naša uvjerenja i ostale stvari. **Radin, Furio Richembergh, Goran (GLAS)** Kolega Klisović hvala na pitanju. Naravno, odgovor znate. Trebali bismo gledati naprijed i anticipirati budućnost. Mi se susrećemo s vrlo konkretnim problemima potpune depopulacije. Smanjenja broja rođene, novorođene djece, sve manjih i manjih obitelji, i sve većega broja razvoda brakova. S tim se susreću dakle i drugi, ali već sada vidimo da postoje oni koji su ogorčeno protiv bilo čega novoga, i oni koji to anticipiraju, recimo protestantske Crkve su na svojim sinodima '51. i '58. godine odobrili, odobrile korištenje kontracepcije. Znate koji je rezultat danas? Protestantske države imaju veći broj novorođene djece od katoličkih. Novorođene djece gospodine Zekanoviću, ne od imigranata nego ukupno. Dakle, radi se o tome da budete otvoreni, da idete u susret problemu i nudite mu rješenja, da okupljate, da stvarate zajednice u kojima će biti djece, neovisno o tome jesu li

Hvala gospodine podpredsjedniče. Kolega, rekli ste nešto što je točno, a to je da su mnoge demokršćanske stranke u Europi išle prema, možda tim liberalnim, tom liberalnom smjeru, ili čak i lijevo liberalnom i to je tako. Međutim, ono što bih vas htio upoznati, baš je Centar, Wilfried Martens, dakle Centar europske pučke stranke, uočio to i smatrao da je to greška, i da treba prekinuti s tim, da je to loše i za Europu, i za kršćansku demokraciju otići ulijevo i da je to čak loše za europsku ideju da se i s europske razine nameću, nameće takvo liberalno usmjerenja. Pa evo, možda i to je bio razlog zašto kada i unutar Europske pučke stranke u Helsinkiju bilo 2 kandidata, jedan konzervativniji, jedan liberalniji. Onaj konzervativniji je dobio 80% glasova. **Radin, Furio Gospodine Stier, s vama volim razgovarati o tim temama, jer su zapravo pune informacija i činjenica, ali vi znadete da je Centar o kojemu govorite, tek jedan tink-tank u moru Europske pučke stranke, i da postoje oni koji govore drugačije, a to znači da neće nazvati rješenje posvajanja i udomiteljstva djece u istospolnim parovima, liberalnom idejom, nego upravo suprotno, ti vam parovi vjerovali ili ne, govore za sebe mi smo konzervativni, jer mi želimo živjeti u obitelji, mi želimo imati djecu, a vi koji kažete da ste konzervativni, nama to ne dozvoljavate. Koja vam je to logika? Pa dajte da se ustroji, dakle, obitelj funkcionalna od više članova u koja će između ostaloga i spašavati djecu koja su teško posvojiva, teško udomljiva, koja imaju teškoće u razvoju, koja su iz takvih etičnih skupina koje su teško udomljive,

Zahvaljujem. Dakle, kad se donosi ovakav Zakon, on mora imati jedan temeljni razlog, temeljno izvorište, a to je najbolji interes djeteta. Pa kad govorimo o udomljenju, koji je tu najbolji interes djeteta? Da izađe iz institucije, da pronađe dom kojega nema, iz razno raznih razloga, i bez svoje krivnje. Najbolji interes je da pronađe dom. Dom, mjesto gdje će se o njemu brinuti, gdje će ga voljeti, gdje će ga podizati, školovati, činiti sve što mogu za to dijete. E sad, vi kažete da ste napisali dobar Zakon, i ja vam vjerujem, ali onda vam je ideologija pomutila pogled, i vi ste od jednog dobrog Prijedloga napravili zapravo neprihvatljiv Prijedlog. A zašto je on neprihvatljiv? Zato što je diskriminatoran. Ja ću vama sada poštovana ministrice pokušati objasniti. Vi ste uskratili to pravo, pravo da uopće apliciraju na to onima koji su stvorili, sklopili životno partnerstvo ili održavaju neformalno partnerstvo. To su gospođo ministrice Murganić, ljudi, to su ljudi i njihovo osnovno obilježje je to da su ljudi, a tek poslije toga su, imaju nekakvu spolnost, pa imaju nekakvu spolnu orijentaciju, pa imaju nekakvu boju kože, pa boju očiju, pa su visoki ili niski, ali su ljudi. A vi ste tim ljudima uskratili neko pravo koje ste dali drugima. Zašto? Ne znam, ne znam, nema nikakvoga racionalnoga razloga, ovdje analiziramo to cijeli dan. Znanstvenoga, zdravstvenoga, racionalnog razloga nema, može biti samo iracionalni, da vi te ljude ne podnosite, vi njih naprosto ne podnosite i vi uživate u svojoj poziciji ministrice da predlažete Zakon u kojem nekog diskriminirate. Evo primjera, dogodi se prometna nesreća, poginu roditelji, a djeca, sestra i brat imaju samo od rodbine ujaka, a ujak živi u u životnom partnerstvu i on tu djecu, svoje nećake voli i oni njega vole i on je njih posjećivao doma, svaku nedjelju dolazio na ručak i oni su k njemu dolazili i njegovom partneru, ne vi ćete njih radije ostaviti u domu za nezbrinutu djecu, nego tome ujaku dopustiti da im uredi novi dom. To ne samo da je nelogično, to je neobično okrutno, to je okrutno prema takvoj djeci. I ja ne vidim razloga za takvu okrutnost. Uz to, ovaj vaš Prijedlog je i nelogičan, a znate kada je, pa logika je, to je znanost o mišljenju, o ispravnom mišljenju, pa kada je nelogično, onda bi to trebalo ipak uskladiti sa Zakonima zdravog mišljenja jer će onda biti ispravnije. Vi dopuštate da udomitelj živi sam, bude osoba koja živi sama i ne pitate se koje je on spolne orijentacije i to je dobro da se ne pitate, to je dobro, ali ako se slučajno kroz nekakvo životno partnerstvo pokazao da je homoseksualne orijentacije, e onda mu nećete to dozvoliti. Jednome da, ali par ne. Oprostite to nikakve veze sa zdravim razumom nema. To može imati veze jedino sa bolesnom netrpeljivošću ljudi homoseksualne orijentacije. Odgovor na ovaj Amandman da to nije u skladu sa Ustavom je netočan i gospodin Štir je tu citirao izmijenjeni Ustav koji govori da je brak životna zajednica muškarca i žene, ali brak nema veze s obitelji, to su dva različita pojma, pa to je i potpredsjednik tumačio. Obitelj uopće ne mora proizlaziti iz braka. Žena rodi dijete, ne želi ni priznati tko je otac, ne želi ni navesti oca, ona i njezina djeca su obitelj. Žena usvoji dijete i ona i to usvojeno dijete su obitelj. Baka i unuk su obitelj, nema roditelja, umrli su ne, na nesreću i baka živi sa svojim unučetom, pa jesu li obitelj ili nisu, a ne proizlazi iz braka. Prema tome, nemojte brkati dvije stvari koje se ne smiju brkati. Vi ministrice ovo ne pristupiti na jedan neozbiljan način kao što ste pristupili kada ste ušli u tu jednu obitelj na jedan dan, pa ste glumili dijete koje je udomljeno, da biste tamo dovukli novinare, pa da vas pokazuju na televiziji, ta vrsta samo promocije, oprostite, stvarno je neukusna kada se radi o pravu djeteta. I to koje djece? Pa one koja su najranjivija, najugroženija, djece koja nemaju dom, moraju živjeti u instituciji, a vi se slikate tamo ili novinari umjesto da ih smiju taj vaš, upravo čudno, neshvatljivo površan pristup svemu tome, oni vas još prikazuju u dnevniku. Imate vi puno pametnijega posla ministrice. Broj posvojenja pada, 2017.-te godine je bilo samo 73-je posvojene djece, to je najmanje u posljednjih 10 godina. Iz doma u Nazorovoj te godine, samo jedno dijete je posvojeno, pa o tome razmišljajte. Očito da nam Zakoni ne valjaju kada je to tako moguće, očito da u tim Zakonima treba nešto raditi, pa gospođa Strenja Linić ima potpuno pravo, pa mi više štitimo Zakonima neodgovorne roditelje, nego napuštenu djecu, pa to je vaš posao ministrice, a ne na jedan dan ići u udomiteljsku obitelj. Ne samo da ste vi tu diskriminatorni prema homoseksualnim parovima, nego vi štetite toj djeci i to kojoj, ovoj najranjivijoj i svako ono dijete koje zbog ovih vaših odredbi ne bude pronašlo svoj dom, pa makar i kod dvoje homoseksualnih partnera, nego ostaje u stravi ustanove,

nekoliko, 3 zapravo replike. Prvu, gospodin Zekanović. upravo me nazvao jedan moj kolega i pita, kaže pitajte kolegu Stazića, bi li on svoju djecu, unuke, što god već radije dao onima za koje se vi zalažete ili za koje se zalaže ovaj zakon. A drugo pitanje što bi vama što bi vama rekli da vas sad slušaju vaši prethodnici iz Saveza komunista Jugoslavije da čuju kako i slijednik te partije sada beskompromisno brani prava rodnih manjina homoseksualna, znači ovdje u udomiteljstvu odnosno sutra usvajanje? Evo, što misliš što bi rekli, znači evo prije 30-ak godina u istom ovome, u ovoj prostoriji ili možda u Beogradu negdje? Hvala lijepo. Gospodin Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Prvo ja svoje dijete ne bih dao nikome, ne znam je li biste vi svoje. Djeca se obožavaju i ta djeca koja su završila u domu su tamo bez ikakve svoje krivnje, po nesreći, po velikoj životnoj nesreći. A naša zadaća je da im pomognemo što im možemo više pomoći. ja član partije nikad nisam bio pa ne znam šta bi mi partijski drugovi rekli, ne znam možda ste vi bili pa ih vi pitajte. **Radin, Furio (Nezavisni)** Idemo dalje, pustimo sad sa tim članstvima. Gospodin Stier, izvolite. Hvala. Kolega je sam govorio koja je politička motivacija kritičara ovog zakona i u tom kontekstu jesam spomenuo da oni smatraju i ovu odredbu Ustava diskriminacijom tog rakursa i političkog gledanja zbog čega djelomice i napadaju ovo. Dakle koja je politička motivacija. Jasno da znam razlikovati te institucije, ali ako vi smatrate da to nije ta politička motivacija, dapače, evo ja ću je još jednom ponoviti, brak je životna zajednica žene i muškarca, tako piše u Ustavu RH. Da li i vi smatrate da se takvom odredbom diskriminira, dakle da li Ustav RH diskriminira ili ne, ili prihvaćate Ustav RH. Na temelju toga možemo naravno razvijati i drugu raspravu. Da, kolega Stier, s pravom i vrlo iskreno govorite o političkoj motivaciji, da, tu postoji politička motivacija protiv najboljeg interesa djeteta i to je ono što je strašno jer politički ideološki motivi vama ne dopuštaju, ne daju vam, ne daju vam, ne dozvoljavaju vam da štitite najbolji interes djeteta i da dopustite da ga se udomi pa makar i u homoseksualnoj obitelji jer će mu tamo biti bolje ali vama je svejedno hoće li tom djetetu biti bolje ili ne, vama je bitna vaša politička motivacija. Poštovani kolega Staziću, evo recimo u onom primjeru u kojem ste iznijeli ujaka i nećaka ja recimo mislim i znam da taj nećak ne prihvaća tog svog ujaka zato što živi u istospolnoj zajednici, vi tvrdite suprotno. Dakle to ne možete znati. Zatim brkate određene stvari vezane za posvojenje i udomiteljstvo, jedino je točno ono što ste rekli vezano za udomitelje da je loša socijalna slika danas udomitelja, kako zbog njihovog materijalnog stanja tako i zbog dobi i da se na tome trebalo poraditi govori i prijedlog ovoga zakona kako u prvom tako i u drugom čitanju. jednu stvar zaboravljate a znam da ste sudjelovali u raspravi o tome zakonu, sjećam se vrlo dobro, u Zakonu o istospolnim zajednicama kada smo govorili o istom primjeru, članku čini mi se 23. kada dva istospolna partnera jedan od njih žensko dijete od 16 godina, ako on premine ili tragično završi to dijete zapravo ide tom svom istospolnom partneru. Dakle s njim nije u nikakvoj biološkoj vezi a ostaje kod njega a ne kod njegovih srodnika, što je nakaradno .../Govornik **Stazić, Nenad (SDP)** Ja uistinu ne znam da li neki konkretni nećak prihvaća svoga homoseksualnog ujaka ili ne, ako je odgajan na jedan zdrav način, onda će shvatiti da taj njegov ujak nije kriv za svoju spolnu orijentaciju nego da je s njom vjerojatno rođen i onda će to prihvatiti. E sad, ako je odgajan u potpuno zatucanoj srednjovjekovnoj sredini kakvu vi zagovarate onda vjerojatno neće. Ja se zalažem da ovo društvo ipak ne bude srednjovjekovno i zatucano ni primitivno nego da bude okrenuto budućnosti i da sve ljude promatra kao ljude, da ih promatra kroz tu najvažniju dimenziju koju svaki čovjek ima a to je ljudskost. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodine Staziću, sad vama moram reći da birate riječi kada kada govorite o drugom zastupniku, budimo tolerantni jedni prema drugima i nemojmo govoriti iz koje smo sredine i jedni i drugi samo zato što imamo drugačije ideje. Danas ne dajem opomene zato što sam primio opomenu, danas ne mogu dati opomene baš drugima ali ćemo ali ćemo sada nastaviti dalje, gospođa ministrica Nada Murganić će u ime predlagatelja uzeti riječ. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Ma htjela bih samo možda dati neke podatke jer se netočne brojke namjerno protežu ako bi to koristilo da se ne ponavljaju u daljnjoj raspravi, možda da sada na vrijeme kažem. Naime, evo bilo je pitanje posvojenja, da svakako i svjesna sam činjenice da sada već zastupnici razlikuju udomljenje od posvojenja ali vrlo često je to put u kojem eto dijete iz udomiteljske obitelji ostane kod svoga udomitelja koji ga posvoji, pa bi ja rekla točno da ta teza koja se sada vidim, javno proteže i u medijskom prostoru, javnom prostoru, da drastično nama pada posvojenje jer Zakon nije dobar i da je to na neki način moja odgovornost. Naime, mi radimo po Obiteljskom zakonu koji je donesen 2015.-te godine u kojem su propisani svi svi pravni postupci koji vode do oduzimanja roditeljima pravo na roditeljsku skrb. Trenutno u RH imamo 380-ero od toga pravne pretpostavke za posvojenje je ispunilo 170-ero djece u dobi od 0 do 18 godina, dakle, sva ona druga djeca, koji zaista, ajmo reći jednostavnim rječnikom, nemaju roditelje, iz raznih razloga su, žive kod svojih rodbine i oni niti žele, niti ima potrebu da budu posvojeni. Dakle, od tih 170-ero djece možemo sada govoriti i raspravljati. Naravno da mala djeca zaista se vrlo vrlo brzo posvoje i zdrava djeca i to moramo reći i da ima djece koja niti žele da iz te grupacije žele da budu posvojeni, ali isto tako ima djece kod kojih potencijalni posvojitelji nisu previše zainteresirani. U registru potencijalnih posvojitelja imamo 1300 potencijalnih posvojitelja, dakle, puno, puno više, jasno da je ovoga tu, da je tu ovaj, jedan nesrazmjer. 2017.-te godine je posvojeno 107-ero djece, u 2018.-oj godini do mjeseca studenoga, dakle, 10 mjeseci, do mjeseca studenoga posvojeno je 99-ero djece. Teza i naslov u novinama i stalno imputiranje iz jedne ustanove posvojeno je jedno dijete, stvara se dojam da je u toj godini zaista u RH posvojeno jedno dijete. Posvojenje odnosno oduzimanje roditeljske skrbi zauvijek je jedan od najodgovornijih, ali i najtraumatičnijih odluka koji se može donijeti i sigurno da poneki puta da bi bila odluka zaista, jer to su konačne odluke, odluke u kojima se trajno prekidaju veze sa svojim biološkim roditeljima i sa cijelom njihovom sredinom, postoji možda i situacija gdje se radi donošenja ispravne odluke možda poneki puta, ali i neke druge okolnosti, možda dovedu do toga, otežu, otežu, iza toga idu sudski postupci i onda se stvara dojam da je tu administracija zakaže i slažemo se svi skupa da nad tim postupcima treba poraditi jer su nam pogotovo mala djeca predugo u ustanovama. Dakle, malo o tim brojkama treba biti oprezniji jer zbog toga onda se slažu neke druge konstatacije. Dakle, to je Obiteljski zakon koji je na snazi, na koji ste i vi gospodine Staziću, bili jako ponosni, pa onda ne znam zašto kritizirate baš te odredbe. Hvala lijepa. 4 replike. Prva, to su ove, ne, gospodin Zekanović. Poštovana ministrice, evo Zakon je o udomiteljstvu, vi ste govorili o posvajanju, malo ste izašli i vi iz teme, pa onda ću i ja o posvajanju. Rekli ste da to posvajanje ide jako polako zbog razloga što je kompleksna procedura, da se ne pogriješi. Priznajte da sustav ne funkcionira. Ne može neki potencijalni posvojitelj i po 10 godina čekati na posvajanje djeteta, a imamo i tih situacija. Imamo i tih situacija ministrice. Znači, ja stvarno znam da je sustav kompliciran i da se ne smije pogriješiti. Međutim, sustav ne funkcionira, ne funkcionira. Jer ako imamo trenutno 10 puta veću potražnju od onoga što imamo zapravo djece, pa ajmo to onda riješiti više, pardon, ispričavam se, 10 puta više djece, nego što je potražnja, ajmo te ljude koji su trenutno dostupni, ajmo tu djecu posvojiti odnosno maknuti iz domova.

zaista je moguće i iz tih razloga u kojem vi govorite da sustav zakaže. Ne bih baš rekla, znate da sustav koji nosi teret najosjetljivijih naših skupina, to je socijalna skrb, možemo ovako javno govoriti da ne funkcionira. Kako ne funkcionira 118 naših Centara za socijalnu skrb, ne znam koliko stotina ustanova, ne znam koliko korisnika redovno dobivaju bilo kakove financijske naknade uvijek uredno svaki dan, svaki mjesec u isti dan. Kako možemo govoriti da ne funkcioniraju oni koji su poneki puta prvi našim građanima u pomoći, a neki puta i zadnji kojim im drže ruke kada umiru i ne mogu to prihvatiti…/Upadica:

i nemojte se hvaliti sa brojkama jer brojke su potpuno drugačije. Da, svake godine se 100 djece posvoji, ali ste zaboravili reći da 400 djece svake godine ostane neposvojeno i da ostaju u domovima, a svaka minuta i svaka sekunda biti u domu je loše za tu djecu, vi tu djecu oštećujete emocionalno jer živjeti u obitelji je sasvim drugačije, nego živjeti u domu. I ako to netko zna, ja to znam jako dobro i nemojte se ovdje braniti s time da eto mi smo posvojili 100 djece, šta je s onih 400 koje nismo posvojili i dajete priliku onima koji žele posvojiti djecu. Ja sam imao tu sreću da sam posvojio ali 1400 ljudi nema tu sreću a imamo toliko djece u domovima. od tog broja kojeg vi meni spominjete, dakle to su djeca za koje su ispunjene pravne pretpostavke za posvojenje, ali od toga 170 je za posvojenje. Razlika od 230-tero djece su oni koji su u svojim srodničkim obiteljima kod baka, kumova, rođaka, teta, starije brače i sestara koji ne mogu, ne žele ili nema potrebe za posvojenjem. I govorimo o brojkama. Vi te brojke možete kritizirati i na to imate pravo, da li je puno 107 u odnosu na 170 sigurno će uvijek biti jedan broj djece koji nikada neće biti posvojena jer su ili jako bolesna ili su već u jednoj dobi kada oni sami izražavaju želju da ne žele biti posvojeni. Ima ponavljam tu prostora za popravljanje i obaveza ali nemojte cijelo vrijeme govoriti druge brojke, nije to tako teško zapamtiti.

razumije./... dostupan izbor, javno objavljen, dopuštam da je netočan, ja ga nisam sastavio, pronašao sam ga na internetu, ako je to netočan podatak, dobro nije 76 nego je 107 bilo 2017. mogli ste to demantirati umjesto da ste glumili dijete u ovoj obitelji taj jedan dan, mogli ste održati pressicu pa to objasniti te brojke, mislim da bi bila korist veća. Kažete radi se po zakonu iz '15.-te, pa ne znam po kojem, ako taj zakon ne valja, pa dajte, predložite izmjene zakona. Pa to ne znači ako je zakon jedanput donesen da mora vječito trajati. Ako svi, tu se slažemo oko toga da ima previše domske djece, ne ove kod brače, sestara, tetaka, rođaka nego u domu, djece za koju bi bilo puno bolje da ih uzme neka obitelj, da ih se postoji. Ako postoje zakonske zapreke za to pa izmijenimo te zakonske zapreke za Boga miloga, pa zato postoji. **Radin, Furio vam lijepa. Vi kažete da smo mogli tu brojku demantirati, pa evo ja sad u ovih par minuta stalno ponavljam iste brojke pa evo netko želi čuti ono što želi čuti. Mi smo bili u medijima, bile su konferencije, kongresi, bile su kontakt emisije, bilo je sučeljavanja odnosno razgovori i sa predstavnicom udruge Adopta, dakle to je bilo dovoljno prisutno u medijima ali slažem se, kao što ste i vi radije u tim medijima gledali onaj dan na dan svjetskog prava djeteta mene a niste htjeli gledati tu jednu prekrasnu obitelj koja je otvorila svoja vrata 20 novinara i 20 kamera da bi pričali o tom udomiteljstvu. Ako mislite da iza političara idu kamere pa se oni hvale, pa evo pa i to vi radite pa neka kako vi kažete i mediji i narod prosudi što će o tome misliti tko. **Radin, Furio (Nezavisni)** Htjela sam nešto drugo pitati ali ću zapravo reći da sam bila vrlo skeptična kada sam vidjela ministricu da je otišla u obitelj .../Govornik se ne razumije./... Bilo mi je malo čudno, možda je bilo drugačije u medijima čak i namjerno interpretirano ali onda kada sam vas vidjela a znajući obitelj Britvec kako su teške sudbine iza to dvoje djece koje su kod njih i kada sam vidjela reakciju svih drugih udomitelja koji su bili presretni jer smatraju da su oni prezentirali što zapravo treba biti jedna udomiteljska obitelj shvatila sam da je to poruka bila pozitivna onima koji su je htjeli tako shvatiti. Dakle ponovno ponavljam, vi govorite ovdje o djeci koja nisu usvojena, ali morate shvatiti, morate shvatiti i mislim da trebate tako i poručiti da sva ta djeca koja su u domovima nemaju, nisu ostvarila sve uvjete za usvojenje. I da je najveći problem pravosuđe koje presporo oduzima skrb onima koji se o njima nisu mogli brinuti kako bi se djeca mogla usvojiti. Drugo, to su najčešće djeca koja su ostala teško usvojiva djeca,

odgajajući dvoje djece koji su bili u domu mi je vrlo jasno što to za njih znači i što znači biti u domu svaku minutu, svaku sekundu a što to znači biti u obitelji i rasti i živjeti u obitelji. Naravno da posvojenje i udomiteljstvo nije isto ali ima isti cilj osigurati djeci ljubav, sigurnost doma, pažnju i sigurno odrastanje. O zakonskom prijedlogu mogu raspravljati samo na taj način ali pozivam vas i da gledate na ovaj zakon sa druge strane koji treba dati isključivo odgovor na jedno pitanje, želite li da djeca bez adekvatne obiteljske skrbi odrastaju u domovima ili u obiteljima? I to je ključno ovog zakona, maknimo sve ove ideološke priče, nego je pitanje da li želimo dati toj djeci šansu da žive u obitelji istospolnoj, raznospolnoj, samačkoj, ali u obitelji i to je ono što je cilj i tu su, sve naše rasprave idu u tom pravcu. Pred vama je sada mogućnost da većem broju dječaka i djevojčica koji su danas u domu omogućite da odrastaju izvan domova, u obiteljima koji će im pružiti ljubav i skrbiti za njih i stvoriti jedno poticajno okruženje koje će im omogućiti da izrastu u ljude koji će u ovom društvu doprinijeti i živjeti i privređivati. U ovoj raspravi bojim se da smo izgubili jednu stvar, a to je interes djece, i ova lijeva strana, možda i ova desna strana, ova desna strana je kad govorimo gledajući vama, s vaše strane, ali mi smo htjeli samo upozoriti na to, da ste u ovaj Zakon ministrice, stavili jedno kukavičje jaje i da ste zbog toga što to niste riješili na vrijeme, prije nego što je Zakon došao u proceduru, umjesto interesa djece, se razvijaju sada razno razne ideološke rasprave. Kao što već i rekao vam danas u replici, ovaj Zakon je politički uškopljen, jer je tu samo kako bi zadovoljio pojedine ideološke interese HDZ-a. Predloženi Zakon bi trebao se brinuti o djeci, a u stvari oduzima prava djelu hrvatskih građana koji su im zagarantirana Ustavom. Nije mi jasna logika da je bolje da djeca odrastaju u institucijama nego li u obiteljima, samo zato što je ta obitelj drugačija. Ministrice, vi i HDZ želite djevojčicama i dječacima bez odgovarajuće obiteljske skrbi, onemogućiti da se razvijaju i odrastaju u obitelji. Bolje ikakva obitelj, nego dom, i to je trebao biti vama okosnica i light motiv kada ste pisali ovaj Zakon. Ljudi, odnosi i okolnosti se mijenjaju, ali mi se čini da ministrica više voli se brinuti o selu, nego o običaju. Naravno da u ovom Zakonu ima i nekih dobrih stvari. Pozdravljam povećanje naknada za rad i uloženi trud svim udomiteljima i namjeru ministrice da poveća broj udomitelja, ali evo, put ka dobrim namjerama ponekad može dovesti i do krivom puta, jer ideja da se udomiteljima omogući da se profesionaliziraju i da to bude zanimanje, može dovesti do velikih problema u sustavu udomiteljstva. Ideja da onaj tko ima troje štićenika, postaje profesionalni udomitelj, a ja se pitam što kada izgubi jednog štićenika, hoće li onda prestati biti profesionalni udomitelj? I sasvim sigurno, da dobit će drugoga, šta ako ne može dobiti drugoga? I sasvim sigurno da neće ovo dovesti do toga da imamo više udomitelja u Dalmaciji ili u gradu Zagrebu, jer i turizam nosi svoje, trebalo je naći drugi način na koji će te stimulirati ljude da postanu udomitelji. Postoji puno stvari koje su u ovom Zakonu, koju su trebale biti riješene, možda i na drugačiji način, a to je pitanje Centara za socijalnu skrb, pitanja Agencija za koju vi sada želite ih osnovati u svim Županijama, tu vidim mogućnost uhljebljenja HDZ-ovaca u svim tim Županijama, umjesto da ste osnovali Agencije u četiri ili pet dijelova Hrvatske pa da to rade umjesto tih tih županijskih agencija. U ovom Zakonu očito dobre namjere su se sakrile iza ovih stvari koje stvarno ne mogu odobriti. I od kuda vam pravo da zabranite jednoj skupini u Hrvatskoj koja je takva kakva je, a to su gay parovi ili homoseksualni parovi, da budu jednaki i u pravima, kao što su jednaki i u obavezama. A najviše od svega me ljuti što se usuđujete ovakvim Zakonom zapravo reći da homoseksualna osoba nije dobar udomitelj i nije dobar roditelj. To vi Zakonom ne možete reći, jer Zakon ne može prepoznavati tko je dobar roditelj, a tko je loš roditelj. Ja dolazim iz akademske zajednice gdje je u akademskoj zajednici stvari su vrlo jasne, ako imate istraživanje, ako imate dokaze, onda to s vremenom morate prihvatiti. Vi imate peticiju i mišljenje preko 200 stručnjaka koje je potpisalo otvoreno pismo u kojima vrlo jasno kažu, a to i cijeli svijet kaže, ne znam zbog čega to ne pristajete, da seksualna orijentacija roditelja nema veze s njihovom sposobnošću da budu roditelji. Pismo su potpisali ljudi koji cijeli svoj život rade kao liječnici, psiholozi, socijalni radnici, psihijatri, psihoterapeuti, i ukazuje vama i kolegama iz MOST-a koje su isto tako krenuli putem, ja se čudim gospodinu Petrovu koji je liječnik psihijatar i on bi to trebao znati bolje možda od mene koji sam hematolog, koji kažu da je bolje da da dijete ostane u domu, nego da ih damo nekom homoseksualnom paru i da ih taj homoseksualni par odgaja to dijete. Ako ne želite poslušati oporbu, ne želite poslušati stručnjake, pa pokušajte razmišljati o tome što će za 5 ili 10 godina netko o vama govoriti kao ministrici koja je onemogućila da određeni dio građana Hrvatske ima ista prava kao i ostali građani. To je diskriminacija, nema uopće nikakve veze sa orijentacijom, nego je pitanje sa pravima koja im omogućava. I na kraju, vjerojatno će, nema puno kolega iz HDZ-a, a kad nemaju argumenata, onda pitaju zašto to vi niste napravili 2015.? Nismo promijenili Zakon, žao mi je zbog toma, ima puno stvari koje nismo tada napravili, ali ne možete se izvlačiti na 2015.-tu, jer onda mi možemo početi govoriti o 2009. godini, kad je HDZ bio na vlasti, kada je bilo 20 milijardi deficita u proračunu kada je bilo pitanje financiranja, kada ste zamrznuli mirovine građanima, to je bila jedna od najgorih mjera koju ste mogli donijeti, ali eto nismo to nikad pitali, ali s obzirom da nas pitate za 2015. pitat ćemo mi vas i za 2009. i ostalo. Ako imate priliku imate od vašeg koalicijskog partnera amandman, usvojite taj amandman i ne diskriminirajte ljude da prije Božića napravite djelo, u vrijeme Božića se radu dobra dijela, vrijeme je adventa, napravite dobro djelo i omogućite svim građanima da imaju jednaka prava. Hvala vam lijepo.

Poštovana ministrice, poštovani dopredsjedniče, kolegice i kolege, prvo bih počeo, kolege Stiera mi nema, ali on je dva puta uzeo Ustav u ruku i citira članak 62., ona uzmem ja u ruku Ustav, radio sam to referendumu, pa tražim stavak 2. i vidim da ga nema. Znači mi ovdje 5 godina, znači Hrvatski sabor nije kadar tiskati ažurirani Ustav, mi imamo staro izdanje Ustava gdje članak 62. je po starom, nema da je brak zajednica žene i muškarca. Pa što ćemo mi očekivati od našeg društva ako Hrvatski sabor nije kadar tiskati 100 ovih knjižica. Za putovanja u Finsku se ima, Norvešku gdje li već, a za Ustav nema. Znači podpredsjedniče sabora, službe, molim vas, ako treba evo ja ću odfinancirati ako vi nemate novaca, nek se tiska novi primjer Ustava jer Ustav nije potpun, nije potpun, molim vas. …/Upadica: Prenijet ću dalje./… Evo ne znam možda kolege imaju novi, ja ga nemam, mislim da ga nema nitko, kolega Bauk, nemate ni vi, isto stari, tako bravo. Čuli smo ovdje lijepe ja bi rekao propovijedi o ljubavi, kolega Beus je govorio samo ljubav, empatija, emocija, samo to je bitno, bitno da se vole, bitno da je ljubav, što god to značilo, ko god to ne bi mogli kvantificirati, a onda slušam kolegu Mrsića konačno on govori o znanosti. E i tu smo sad došli u meritum. Znanost. Ja sam za znanstveni pristup kod svega, stvarno i dobio sam na mail jako puno i znanstvenih istraživanja i radova i studija, mogu citirati evo jednu od teksaškog sveučilišta New family structure study i kaže evo ovako otprilike kaže. Istraživanje između ostalog pokazalo kako je 12% odrasle djece čiji su roditelji imali homoseksualno iskustvo razmišlja o samoubojstvu dok samo 5% djece odgojene u heteroseksualnim obiteljima, 40% ima veću sklonost varanju partnera za razliku od 13% iz heteroseksualnih, nezaposleni su u iznosu od 28% prema 8% iz heteroseksualnih, na psihoterapiju iz odlazi 19% za razliku od 8% ovih i spolno prenosive bolesti ima 40% za razliku od 8% ovi drugih. Dakle, to je znanost, nije ovo jedino, sada bi vam ja mogao znači listati mailove, čitati studije, znanstvena istraživanja i pokušati podkrijepiti ovo što je bitno. znanstvenici su rekli nebrojeno mnogo puta, a govorit će sve više i više, podpredsjedniče sabora kako me lijepo slušate baš mi je ovdje gušt govoriti …/Upadica: Ne, žao mi je da ne mogu polemizirati s vama, jedino to./… nemojte mi upadat u riječ, ovaj šta bi bilo kad bi svi upadali u riječ …/Upadica: Moram vas slušat./… naravno. Dakle, da je najbolje mjesto za odrastanje djece jedna heteroseksualna obitelj, bila vanbračna ili bračna zajednica. To je znanstveno i onda vi možete skupiti 200 znanstvenika i kvaziznanstvenika e mi smo ih skupili 2.000, ja imam 2.000 potpisa akademske zajednice, liječnika, akademika koji su za ovaj drugi pristup, 2.000, to je 10 puta više od vas, i gdje ste sada, 10 puta više potpisa imam od vas, ljudi vaših kolega liječnika, sveučilišnih profesora, koji su ovaj drugi pristup. Čuli smo Stazića, on je govorio o mračnom srednjem vijeku, pa ljudi moji pa zagrebačka katedrala koja je prekrasna i remek djelo ljudske genijalnosti je nastala u mračnom srednjem vijeku, pa puno toga dobroga je nastalo u mračnom srednjem vijeku. A ja mislim da je nešto mračnije bio taj komunizam gdje je upravo jedna partija kao što je Socijalistička partije Jugoslavije odnosno Savez komunista Hrvatske držao sve pod jednom čeličnom šapom, a danas slijednici ovdje što je apsurdno, rekao sam već, brane rodnu ideologiju, a njihovi prethodnici bi ih potrpali u gulage i u zatvore. Ali moram malo ja se osvrnuti i na HDZ, ovo je isto fantastično zapravo, evo sad je HDZ postao stranka kršćanskih demokrata, bravo, svaka čast. I onda se ja pitam koji je uopće obrazac ponašanja, Istambulska konvencija e nećemo bit demokršćani, Marakeška nećemo biti ni suverenisti kad je pitanje i kad austrijanci, talijani, Australija, SAD, Izrael kažu mi nećemo, mi ćemo ić, al ovdje hoćemo. Onda ja gledam sad neki obrazac ponašanja što je to Plenkovićevu našemu na pameti, pa svatim. Pa zapravo da je i ovaj zakon došao iz EU a drugačije izgledao pa mi bi ga usvojili. Znači isključivo danas HDZ, znači premijer Plenković a i vi kao ministarstvo radite po naputku Brisela ili možda Berlina i to je to. I zapravo je fantastično kako je sad ovo jedna malo shizofrena situacija. U jednom trenutku ste donijeli jedan sporan dokument koji nameće rodnu ideologiju, branili ste ga ovdje, branili ste ga, a sada od jednom imate jedan dokument koji je u suprotnosti, pa dogovorite se. Jeste li vi kršćanski demokrati ili niste? Ja ću skinut kapu ovdje SDP-u on je bio dosljedan, oni su liberali bili i ostali, za rodnu ideologiju su, a ja kod vas više ne znam gdje ste ni što ste. Niste vi jedina stranka koja ne zna gdje ste i što ste ali trenutno ste vi predlagač, vi ste ti koji predlažete ovaj zakon. I sad sam ja baš znatiželjan kod slijedećih zakona, kod Zakona o pobačaju na primjer, što će biti? Hoće li biti jedan liberalan zakon zakon kako bi rekao ministar Kujundžić, mi smo za zaštitu života, ali mi smo i za prvo žene, al to ne ide zajedno, to je kada naša predsjednica kaže u jednoj rečenici, ja sam protiv Marakeškog Sporazuma, ali ja sam i za njega. Znači, dogovorite se, jeste li ili niste li, jeste li kršćanski demokrati ili niste. Doduše, sada će mnogima biti lakše ovdje. Samo sad su problemi liberali u HDZ-u, kako će oni glasovati za Zakon koji nedozvoljava homoseksualnim parovima da se udomljavaju djeca. A kada govorimo malo o tom famoznom članku gdje su izostavljene istospolne zajednice registrirane prema Zakonu o životnom partnerstvu, što bi bilo kada bi mi u ovaj Zakon stavili npr. da, a nismo stavili, evo ga, ja sam zadovoljan s tim, da skupina prijatelja može usvojiti dijete, ekipa sa briškule ili bele, ekipa koja sjedi na gajbi, na kištri ispred dućana i pije pivu, mogli smo to staviti, mogli smo staviti da d.o.o. u kojemu je ljubav rekao bi kolega Beus, velika ljubav, da i oni mogu usvojiti, šta ako se vole u toj firmi svi i ako ih ima dovoljno, pa svatko uvijek može biti netko oko toga djeteta kojeg treba udomiti ili možda može biti i obrt, ne treba biti d.o.o. i ne može biti j.d.o.o., pa može biti Planinarsko društvo također udomljavač. Dakle, pada vam u tezu ta priča, jednostavno, držimo se znanosti, znanost je jasna, djeca trebaju mamu i tatu ili tatu i mamu, kojim god redoslijedom. Naravno, sva djeca nemaju mamu i tatu, kao što ni svi roditelji nemaju djecu, ali to je onaj imperativ kojim trebamo krenuti. Al, ovdje, pardon, roditelji moraju imati djecu, kao što svi koji su u zajednici moraju imati, nemaju potomke. Dakle, lapsus, ali ovdje se moramo osvrnuti malo i na ovo što je rekla ministrica vezano uz posvajanje iako nije tema, al ona je malo otvorila i tu temu. 107 usvojeno, 170 godišnje, znači, tu nekih 60-tak godišnje se ne usvoji, pa onda kumulativno se stvori tu lijepi broj djece. Kolega Mrsić je dobro primijetio. I onda mi to možemo prikazati, aha, to je kod stričeva, ujaka, tetaka, braće, sestara, ali taj broj raste i na koncu sustav ih proguta jer oni u jednom trenutku oni imaju 18 godina i na tržištu su rada i više im nije potrebno udomljavanje. ću otvoren, možda sam bio pregrub kada sam rekao da sustav ne funkcionira. Ali stvarno ne funkcionira kako bi trebao. Funkcionira, a ne onoliko koliko bi htjeli oni koji žele udomiti odnosno vi ste rekli, govorili o usvajanju djece i oni koji bi htjeli biti usvojeni odnosno udomljeni. I to može puno bolje, vi ste svjesni. Pa ponekada kažete, i taj broj je lijepo čuti i od bilo kojeg ministra, pa i od vas, pa nije situacija dobra, budite malo samokritični, jer nije dobra. Ja nemam analizu veliku kao vi, ali stvarno znam, reći ću, nažalost, jako mnogo mladih parova koji žele postati roditelji kroz postupak posvojenja djeteta, ali ne mogu jer sustav ne funkcionira dovoljno dobro i toga morate biti svjesni, ne funkcionira dovoljno dobro. Hvala lijepo. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Zekanović, ja ću samo na oni vaših par rečenica se replicirati. Naime, rekli ste da ni mi saborski zastupnici nemamo Ustav RH u kojemu tekstu stoji da je brak životna zajednica žene i muškarca. Moram vam reći da smo svi dobili Ustav sa dodatnim letkom u kojem stoji, uz knjigu nakon donošenja ustavne odluke od 14. siječnja stoji da je čl. 62. st. 2. Ustava RH glasi, brak je životna zajednica žene i muškarca, pretpostavljam radi racionalizacije troškova da jel da? **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Kolegice, ispao mi je letak, evo ga, ispričavam se, letka nemam, ali evo, kopirati ću vaš radi racionalizacije troškova da Sabor ne tisne, pa ćemo staviti unutra. Kolegice draga i cijenjena, ja bih ipak ostao pri svojoj primjedbi i zahtjevu…/Upadica: Ipak da prenosim dalje/… Prenesite…/Upadica: stvarno se novci troše na sve i svašta, a ja mislim da tu jednu malu knjižicu možemo imati, a onda ove nepotpune, evo ajmo dati ne znam, nekim školama, pa neka djeca, pa makar…/Govornik se ne razumije/…neka malo uče.

Kolega Zekanović, rekli ste puno toga, samo dvije stvari. Dakle, pravo istospolnih zajednica i time prava istospolnih osoba, o tome je govorio gospodin Beus, u zapadnom zapadnom svijetu, u zapadnoj civilizaciji, na koju se i vi volite često pozivati, nisu više svjetonazorska pitanja, to su pitanja ljudskih prava, to nisu pitanja ideologija, lijevih i desnih, to je pitanje ljudskih prava, a zapadno društva, a time i vjerujem i hrvatsko društvo počiva na dva dokumenta još iz 19. stoljeća, to je Deklaracija o američkoj nezavisnosti i Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina koja počinje time, dakle su svi ljudi rođeni jednaki i da svi ljudi imaju jednaka neotuđiva prava ne znam zašto se vi gospodine Zakonović koji ste uvjereni kršćanin, rugate ljubavi. Zašto se rugate ljubavi, imate Novi zavjet, imate poslanicu Sv. Pavla Korinćanima, pa pročitajte, vjerujem da i znate, što on govori o ljubavi. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gospodin Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Dakle, nemojte mi zamjeriti podpredsjedniče, ali odgovarati ću na više-manje sve replike. Ma nemam naravno ništa protiv ljubavi i znam da i vi želite dobro ovoj državi na svoj način, ali mi zapravo, mi se ne razumijemo. Gledajte, kad ja gledam zapad, sve što dolazi sa zapada nije loše, ali nije ni sve dobro što dolazi sa zapada. Znači, neke stvari su dobre, neke su loše. Imate jedan pojam koji se zove dekadencija. Imate neka društva koja su dekadentna. Imali smo ih i u prošlosti, imamo ih i danas. I ono što se npr. danas dešava u Kanadi po pitanju ovih rodnih prava itd., ja ne mislim da je dobro, ja …/Govornik se ne razumije/ gdje čovjek od 60 ili 50 godina pretvara se da je djevojčica od 4 godine i on biva usvojen od nekakve udomiteljske obitelji i igra se sa svojim polubratom i polusestrom od 5 godina. Ja ne mislim da je to dobro, ja mislim da je to dekadencija i daje loše, ali nije sve loše sa zapada naravno. **Radin, Hvala. Kolega Zekanović, pozvali ste se u svojoj raspravi na tzv. teksašku studiju Marka Regnerusa. Ja vas moram upozoriti da je gotovo univerzalno akademska zajednica to istraživanje osporila zbog čitavog niza metodoloških propusta. Zadnje su na to upozorili Zagrebačko psihološko društvo ali odbacila ga je recimo i Američka sociološka organizacija. Naime, u toj longitudinalnoj studiji ona uopće ne može govoriti o dobrobiti djece iz istospolnih obitelji prije svega zbog toga što je od 85 ispitanika koje je Regnerus zapravo samostalno klasificirao kao istospolne obitelji na temelju pitanja da li roditelji jesu ili nisu imali istospolno iskustvo seksualno, samo 2 osobe, dvoje ispitanika su zapravo bili iz obitelji koje su doista istospolne. Dakle, bilo kakvi zaključci o dobrobiti djece iz istospolnih obitelji se u tom istraživanju jednostavno ne pojavljuju, to istraživanje je osporeno. Dakle pozivati se samo na njega je tzv. cherry picking. **Radin, Hrvoje (HRAST)** Ja sam izdvojio jedan primjer, možemo kasnije, izdvojiti ću vam još primjera ali evo ja ću na drugu stranu se okrenuti, odnosno replicirati vam na način kako ste vi meni. Imali smo skandinavske rodne institute, odnosno institut koji je ovu upravo priču o kojoj vi govorite konstantno godinama, desetljećima gurao, promovirao i nema ga više, ugasio se jer je dokazano da sve što je bilo rađeno je fake. A cijela ova rodna priča, znači danas se bazira upravo na materijalima, na kvazi istraživanjima tog instituta koji više ne postoji. I to su osporili i svi i liberali, oni koji su počeli promišljati i razmišljati ali danas jednostavno ih ne žele čuti, naravno i konzervativni stručnjaci. Tako da, ja bih volio govoriti ovdje isključivo o znanosti ali ajmo govoriti o pravoj znanosti, ajmo govoriti o stvarnim znanstvenim istraživanjima a ne o nekakvim potpisima koje netko skuplja na ulici. Ništa, morati ću vam poslati biografiju, to sam morao reći. Gospodin Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Zekanoviću, govorili ste o tome kako nije sve .../Govornik se ne razumije./... srednjeg vijeka bilo tako loše pa ste spomenuli Zagrebačku katedralu. Ali moram vas demantirati, naime, nakon potresa koji se u Zagrebu dogodio 1880. godine Zagrebačka katedrala je srušena i na temeljima postojeće gotičke građevine izgrađena je neogotička Zagrebačka katedrala koja je prije svega plod kraja 19.-og i početka 20.-og stoljeća, tako da vam ta teza ne stoji. A ovo vam govorim kao primjer jer kao što vam ta teza ne stoji i kao što ste ovdje zloupotrijebili ustvari činjenice, to je najbolji i najtočniji izraz tako ste zloupotrijebili i drugdje pa ste si primjerice dopustili nešto što je za mene potpuno nedopustivo a to je da usporedite životnu zajednicu dvije osobe koja je još tome uređena zakonom na temelju Ustava sa ekipicom koja ispija pivo ispred dućana, sramite se.

Evo, ispričavam se. Hoću vam nabrojati možda neke druge primjere građevina u Hrvatskoj i svijetu, možda neću pogriješiti pa da vam dokažem da su se radila, znači stvarno graditeljska fantastična zdanja i u tom periodu. Hoćete neka druga znanstvena dostignuća iz tog razloga? Ma kolega Grbin vi zapravo želite zanemariti onaj drugi jedan period koji vi, prema kojem vi imate simpatije a to je onaj period komunizma gdje, u kojem ste i vi stasali i koji očito, ja ne znam, kao da ste njegov poklonik, ja ne znam sada o čemu radi, gdje vi pokušavate sve ono što vrijedi i što je čovječanstvo proizvelo a vrijedi u tom jednom srednjem vijeku

Poštovani kolega Zekanoviću, u pravu ste u mnogo čemu ali cijela ova priča, lijepa priča o nečemu što je meni čudno bi mogla ići pod jedno, izvana gladac a iznutra jadac. Ono što je on bio nekada, on je to i sada, samo se je promijenio naziv. Od nekadašnjeg pogrdnog „PR“ a sada je on „gay“. Ja sam se svojevremeno kao i adolescent i već stasao, divio Michael Jacksonu, divio sam se George Michael, Freddie Mercury ali sam zapeo na Michael Jacksonu jer može on biti i lijep i atraktivan i predivan umjetnik ali on je uvijek ono što je u dubini duše, on voli male dječačiće, voli s njima spavati, voli ih dirati i buditi se pored njih bez obzira imali oni mamu ili nemali. Šta sam mislio reći PR kao pi ar-a. Izvolite, ako hoćete odgovoriti možete i odgovoriti. što se događa iza četiri zida nečija, to je svačija intima i ja bih na tome ostao. Međutim, ja bih ovdje ipak rekao da nije sad stvar simpatija, nesimpatija, nego ja sam za znanstveni pristup. Ajmo stvarno razgovarati znanstveno, ajmo vidjeti što je dobro a što loše, što bi zapravo, ja bih odgovorio ovako. U raspravi uvijek o istospolnim, o rodnim manjina, o istospolnim brakovima odnosno o zajednicama. Kada kažeš nekome tko brani takav obrazac ponašanja, pa evo ga neka tvoja djeca budu homoseksualci uglavnom bude rezerva a zašto to ti sada govoriš uglavnom. Ja to ne želim, jer u dubini to nitko ne želi za svoje dijete. ako je to normalno ponašanje, ako je to sve skupa u redu i prihvatljivo, onda ja mislim da bi zapravo svatko mogao priželjkivati i stimulirati svoju djecu u svakom trenutku od najmlađe dobi u svojoj obitelji da to i postave. Znači oporba se ne slaže međusobno, konstatiram. Gospodin Đujić. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče. Kolega Zekanoviću, vi ste spominjali ovdje šizofrene situacije, pa ste rekli recimo kako mi iz SDP-a koji smo kao slijednici komunističke partije, se zalažemo za rodnu ideologiju, što u komunističkoj partiji bi nas zbog toga progonili, onda ja mogu samo konstatirat da ste vi u šizofrenoj situaciji, jer se vi zalažete upravo za komunističku politiku kad je u pitanju rodna ideologija. Jer vi se upravo ovdje grčevito borite za stavove komunističkog sustava i u biti, ja mislim da vi imate simpatije prema tom sustavu kada se toliko grčevito borite odnosno slali biste nas u Gulag koji mislimo malo drukčije od vas. Evo, mislim to je stvarno jedna šizofrena situacija. ne razumije./... nit sam to izgovorio, nego sam govorio zapravo što bi vam se desilo u nekim prijašnjim vremenima, tako da je to izvučeno iz konteksta. ja sve ono što je ta partija radila, ja to prezirem, znači prezirem apsolutno sve, međutim ono za što sam se ja zalagao i zalagat ću, i kako sam odgojen to je nauk Katoličke Crkve, a on je uvijek bio isti i dosljedan. Je li ponekad neki totalitarni režim koji štuje na primjer, crvenu zvijezdu i nekakve zločince, poput sad da ne nabrajam, je li on imao neke dobre stvari? Je, ali .../Govornik se ne razumije./... nisu bile u redu, jer ono što bi onda odnos prema rodnim manjinama, nije bio u redu da se razumijemo, ali ovaj generalni stav u, na primjer ovoga Zakona,

Ne, tek počinje. Što se tiče ideološke rasprave, ovo je prvenstveno ideološko pitanje, ja to uopće ne mislim skrivati, to je tako. 2014. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. Prilikom izrade tog Zakona, kao jedan od predlagatelja, postavio sam dvije točke koje će se držati držati u izradi toga Zakona. Jedna je bila da se ta zajednica neće zvati brak, jer to po Ustavu nije moguće, a niti je to bila namjera, mada se ponekad to želi, to je bilo više u mobilizacijske svrhe kod onog referenduma 2013., a druga je bila da te zajednice neće imati pravo na posvajanje djece. To je bilo 2014. godine. U obrazlaganju tog Zakona, rekao sam da je to demokratski kompromis koji će pokušat pomiriti suprotstavljena stajališta koja su u tenziju u hrvatskom društvu, i kao što vidite četiri godine nakon donošenja tog Zakona, ova Vlada i prethodna Vlada, ona šesto mjesečna koliko je već trajala, u mnoge su Zakone koje su predlagali, uvrštavali i osobe u životnom partnerstvu, uvrštavali su i životne životne partnere, primjerice u Kazneni zakon, ili u Zakon o kaznenom postupku kod blagodati nesvjedočenja, onda možda u Zakon o nasljeđivanju, Zakon o osobnom imenu, i tako dalje. Međutim, tema posvajanja, a onda i udomiteljstva, nije se otvarala. Međutim, 2014. godine, ja ću se podsjetiti, zastupnik Branko Vukšić, podnio je amandman da se u Zakonu o životnom partnerstvu, dopusti, odnosno kao pravo životne zajednice uvede i posvajanje djece, a ja sam u ime Vlade Republike Hrvatske morao taj amandman odbiti. Zato da se zbog te odredbe ne dovede u pitanje čitav Zakon i cijeli niz prava koji su tim Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, osobe koje žele dakle sklopiti životnu zajednicu i ostvariti sva ostala prava, dakle da se ne dogodi ono što se dogodilo u Sloveniji, da cijeli Zakon bude srušen na referendumu. Taj amandman je dobio po mom sjećanju, nisam danas stigao još pogledati arhivu, trebao bi tražit snimku zato što to nema u zapisniku, je dobio 20-ak glasova. Amandman koji je predložio HNS ako ga ne povuku ili amandman koji smo mi predložili dobit će više od 20 glasova, neće dobit 76 po mojoj skromnoj procjeni da bude prihvaćen, ali će i to izjašnjavanje pokazati određeni korak naprijed u osvještavanju prava osoba koje žive u životnom partnerstvu, na to da njihova obitelj bude, tako kažem, kompletirana. Prilikom rasprave o tom Zakonu, objasnio sam tada zastupnici Mireli Holly, koja je također se zalagala da se to u Zakonu prizna, da od 28 članica Europske unije + Norveška, Švicarska, Island, kao članice ovoga europskom prostora, Zakonom koje tadašnja Vlada predlaže, će Hrvatska biti, kako sam se izrazio u zlatnoj sredini. Osam država u tom trenutku imalo je rješenje koje je bilo na tom tragu, a 12 država nije imalo ni takvo rješenje. I rekao sam da ćemo jednog dana vjerovatno raspravljati o potpunom izjednačavanju kada to druge zemlje budu napravile. U međuvremenu je napravila Njemačka

Pa kao što sam rekao neće biti sada 20 glasova bit će ih 40, 50, OK. Ona će jednom biti koliko bude potrebno. Ja se nadam da u drugim državama EU neće taj kotač ić nazad, nadam se da ni u Hrvatskoj neće taj kotač ić nazad. To je što se tiče ideologije. Dakle, ovdje je pitanje da li mi jednu vrstu životne zajednice smatramo nedostojnom, toliko nedostojnom da dođu u kontakt s djecom da je za tu djecu bolje da ostanu u domu. I to je ovdje pitanje, to je ideologija, nema tu neke velike filozofije. Dakle, ova rasprava u stvari je rasprava simbolične prirode, jer pisalo to u zakonu ili ne Europski sud za ljudska prava će tumačit onako kako je dosad tumačio a to je da će kažnjavati državu ako njihovi sudovi budu diskriminirali osobe zbog toga što su u životnom partnerstvu. I to je dakle školski primjer diskriminacije, jer ako osoba državljanin RH može neko pravo ostvarit kad je samac, a ne može zato što više nije samac nego je stupio u životno partnerstvo, sklopio životno partnerstvo i to bude odlučujući razlog da mu sud uskrati neko pravo, to je očita diskriminacija i ako ta presuda već ne padne na Ustavnom sudu, past će na Europskom sudu za ljudska prava. Prema tome, ovo je prilika i to je gospodin Zekanović ispravno primijetio HDZ-u da svojima malo pokažu da su oni malo veći demokršćani, šta god to značilo, a ovima iz HNS-a da oni svojim pokažu da su oni malo veći liberali dobro hvala. Dakle, a prilika ovima ih HNS-a da oni sad pokažu da su oni kao malo veći liberali. Ako žele naravno opstruirat donošenje zakona to mogu samo tako da ne budu u dvorani, a ovo da će glasat suzdržano pa da će dat na Ustavni sud to je jedno idealno, idealno izvlačenje njima i premijeru Plenkoviću. I to znaju i jedni i drugi, mislim to svi znaju, al treba to tako, treba što se tiče pitanja da li bi vi željeli da vaša djeca budu udomljena u istospolnoj obitelji, malo je krivo postavljeno pitanje. Dakle, ispravno pitanje bi bilo kada bi se to moralo dogoditi, pa onda sve one pretpostavke što bi rađe, da vam dijete ostane u domu ili da bude udomljeno kod obitelji odnosno koja je u životnom partnerstvu. Ja bi morao odabrati ovo drugo, ne bi da ostane u domu. A što se tiče toga da li rađe da bude udomljeno u obitelji u kojoj muž tuče ženu ili u kojoj žena voli drugu ženu, rađe bi da bude u obitelji u kojoj žena voli ženu. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, i na onaj kritični dio i na onaj drugarsko autokritični, oba dva su bili sjajni.

Ideološko pitanje je primjerice kada odlučujemo o porezu i o poreznoj politici i definiramo o tome da li ćemo porezne olakšice dati svim građanima ili onima koji su najbogatiji, to je ideološko pitanje. Ovo je pitanje ljudskih prava i ovo je pitanje civilizacije, a da to nije ideološko pitanje pokazat će vam slijedeći podaci. Kada recimo gledamo zemlje u kojima je dopušten istospolni par onda su to zemlje kao što je primjerice Irska, na vlasti je stranka iz red europskih pučana kojima pripada i HDZ. Njemačka Angela Merkel europski pučani, Austrija Sebastian Kurtz europski pučani, Norveška, Danska itd. Velika Britanija nisu pučani ali su konzervativci, ni za jednu od tih zemalja ovo nije bilo ideološko pitanje već je ovo pitanje ljudskih prava ovo je civilizacijsko pitanje i mislim da ste …/Upadica: Hvala./… pogriješili kada ste rekli da je ovo ideologija. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo, gospodin Bauk. Prihvatit ću drugarsku kritiku, ovaj jedino ste rekli, nabrojali ste stranke gdje pripada HDZ, ja mislim da oni tamo ne pripadaju, ali nema veze, što se toga tiče oni trebaju još dugo radit da bi tamo pripadali, neke naznake u tom smjeru se vide ali oni obično naprave dva koraka naprijed pa korak nazad, nadam se da će jednom doć na tu razinu da tamo i pripadaju. Hvala. lijepa. Nemamo više replika, ali sad će govoriti gospodin Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovane kolegice i kolege, kada su u SAD-u donosili ustav naravno da u njemu nisu mogli predvidjeti sve ono što će im donijeti budućnost već samo 2 godine nakon donošenja ustava usvojen je jedan od najznačajnijih dokumenata pravnih i političkih dokumenata u američkoj povijesti tzv. Povelja prava - Bill of rights, tu Bill of rights poznaje svako ko je barem jednom gledao neki američki film koliko toliko političke ili pravne terminologije jer se u gotovo svakom od tih filmova neko pozvao na prvi amandman. To je onaj poznati amandman koji jamči slobodu govora. Međutim, među tih 10 amandmana koji sastavljaju Povelju prava imamo i jedan za mene puno važniji a to je deveti amandman. A deveti amandman kaže da ova prava koja su naveli u toj povelji nisu sva prava, ljudi posjeduju i druga prava, građani imaju i druga prava koja u tom trenutku kada je taj dokument bio usvajan možda nikome nisu pala na pamet. I upravo taj dokument i upravo taj amandman, deveti amandman omogućuje SAD-u omogućuje njihovim državama koji ih čine, omogućuje njihovim sudovima da kroz godine stvaraju novi set ljudskih prava i ono što 1900-te je možda predstavljalo kazneno djelo, danas predstavlja nešto što ljudima treba omogućiti, dozvoliti i što nikoga ne ugrožava. Vi ste spominjali da se u komunizmu išlo u zatvor za homoseksualnost, nije samo u komunizmu, Boga mi se išlo i u kapitalizmu. Jedan velikan matematike Alan Turing koji je bio značajan i na polju borbe protiv nacizma u drugom svjetskom ratu jer je na temelju njegovih djela omogućeno probijanje nacističkih kodova, nakon drugog svjetskog rata, zbog svoje homoseksualnosti kažnjen, a u njegovoj zemlji, u njegovoj Velikoj Britaniji je osporavan. Tek danas 50, 60 godina nakon što se to dogodilo, u potpunosti se shvaća veličina njegovog genija i danas dobiva priznanja koje je trebao dobiti 1950.-te godine. Na žalost, nije ih dobio, na žalost, bio je izložen pritisku, na žalost, taj pritisak nije izdržao i ubio se. Koliko je taj čovjek, da nije bilo zločina društva prema njemu, mogao dati svome društvu. Mnogo, ali na žalost, nije. I danas kada slušam ovu raspravu, bez obzira što je ona rasprava o Zakonu o udomiteljstvu, ona je došla do nečeg drugog. I u ovom Saboru, čuo sam, strašno puno homofobije i homofobnih izraza. Čuo sam govore o njima, o onima, o drugima. Poštovane kolegice i kolege, bez obzira na to da li prihvaćate da ova odredba, kakvu smo predložili Amandmanom, treba ući u Zakon o udomiteljstvu ili ne, određenih jezika i od određenih riječi, trebali bi se suzdržavati. Međutim, osim toga u današnjoj raspravi čuo sam i pozivanja na tradicionalne vrijednosti, čuo sam o tome kako bi se mi trebali vratiti onome što je bilo dobro, kako nam srednji vijek nije donio loših stvari, nego i puno toga dobroga, pa sam bio slobodan i pronašao jedan članak iz Jutarnjeg lista iz 2013.-te godine, iz studenoga 2013.-te godine, dakle, od prije 5 godina koji se zvao Stručnjaci razbili 10 najčešćih mitova o gay brakovima. I biti ću vam slobodan pročitati nešto iz tog članka. Pod tezom 4 da tradicionalnu obitelj čine mama, tata i dijete i da je to jedini prirodni održivi model. Dr. Tea Škokić, viša znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku rekla je slijedeće, kaže, uvid u etnografsku građu o hrvatskim tradicijskim obilježjima braka i obitelji pokazuje da je obitelj nekada uključivala mnogo više članova od današnje nuklearne obitelji, te su djecu odgajala starija djeca ili starije žene, a ne otac i majka. Brak je po današnjim uzusima bio na granici pedofilije, govorimo o starim hrvatskim tradicijama, jer su se udavale mlade djevojke gotovo djevojčice, u nekim krajevima i po principu otmice. Parovi u ruralnim područjima su i po više godina živjeli crkveno nevjenčano, a postojali su i probni brakovi u kojima je žena prvo morala dokazati svoju plodnost da bi se uopće mogla udati. Nuklearna građanska obitelj i model dvoroditeljskog odgoja djece koji danas, iako sve manje i dalje prakticiramo, uvezeni su sa protestanskog zapada kolega Zekanoviću, te su ovdje u punom smislu, pazite sad ironije, zaživjeli tek u socijalizmu. Stoga smatram, kaže dr. Škokić, svako pozivanje na tradiciju unaprijed izgubljen argument, a danas je to pozivanje na tradiciju bilo strašno puno. Poštovane kolegice i kolege, kao što je više puta do sada rečeno, udomiteljstvo je način pružanja jedne socijalne usluge kojoj je cilj zaštita korisnika te usluge, znači cilj je zaštiti ono dijete koje će biti udomljeno. Ovo nije posvojenje i bez obzira na stavove koje imamo o posvojenju, bez obzira što sam se i kod donošenja i Obiteljskog zakona i Zakona o životnom partnerstvu, pa i sukobio sa svojim kolegama jer sam smatrao da trebamo napraviti taj korak dalje, ovdje o posvajanju ne govorimo, ovdje govorimo o udomiteljstvu, ovdje govorimo o pružanju određene usluge i vi u ovom trenutku, ograničavajući krug osoba koje mogu pružati tu uslugu, ne samo da kršite hrvatsko pravo u onom dijelu koje se naziva antidiskriminacijsko pravo, ne samo da kršite pravo pravo Vijeća Europe u onome dijelu o kojemu je primjerice govorio moj prethodnik, kolega Bauk, već kršite i pravo EU, jer naprosto ograničavate pružanje usluga na temelju nečije spolne orijentacije. Ako pogledate Povelju o temeljnim pravima EU, shvatiti ćete da je to zabranjeno. Poštovane kolegice i kolege ja se duboko ne slažem sa svima onima koji tvrde da je ovo ideološko pitanje. Ovo nije ideološko pitanje, ovo je pitanje borbe protiv diskriminacije, ovo je pitanje zaštite ljudskih prava, ovo je pitanje zaštite prava djeteta. Ja duboko smatram da činjenica da je netko od nas iz HDZ-a, SDP-a, Mosta ili neke druge stranke, ne bi smjelo utjecati na to kako se odnosimo prema ljudskim pravima. Izuzetno mi je žao što sam očito u tom svojem smatranju u krivu. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Peđi Grbinu. Idemo sa slijedećom raspravom. Poštovani kolega Bojan Glavašević, izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege, mi danas, kao zapravo i zadnji puta, u prvom čitanju raspravljamo o jednom aspektu ovoga Zakona, taj aspekt je u biti ključan, ne zato što je, kao što su neki ovdje rekli ideološko pitanje jer ja se slažem sa kolegom Grbinom, ne mislim da je to ideološko pitanje. Mislim da je ovdje riječ o činjenici da uskraćivanjem mogućnosti udomljenja djece istospolnim parovima, prije svega, bivaju narušena prava djece i to je ono ključno, to je meritum onoga o čemu danas govorimo. Onda su narušena prava istospolnih parova a narušen je samim time i Ustav RH jer ako prihvatimo ovakav zakon, jednostavno neće svi naši građani biti jednaki, neće. Ja bih volio da su u pravu oni koji su danas rekli da nema potrebe za izričitim unošenjem afirmativne odredbe u ovaj zakon jer to nije predmet jer naravno da kao što su neki danas rekli, istospolni parovi imaju pravo na to samo eto, to se još nije dogodilo. Međutim nije li činjenica da postoji tužba protiv RH na temelju seksualne orijentacije, zapravo na neki način osuda i propast te ideje i tog argumenta. Naime, činjenica je da postoje sustavne opstrukcije i sustavne diskriminacije u procesu traženja udomljenja isključivo na temelju seksualne orijentacije, zbog toga ta tužba i postoji, ta tužba će danas ili sutra završiti nekakvom presudom i ta presuda neće ići u korist RH. To vam ja evo, neću trivijalizirati to idejom da bih se kladio na to, ali ću vam reći da je to moje mišljenje. Ne bih duljio ovu raspravu zato što smatram da ona već dugo traje i da je mnogo toga već u njoj rečeno. koje ćemo istaknuti glasovanjem o ovome zakonu mislim da su već doista zauzete. I nisam siguran da se mogu mijenjati međutim, volio bih reći ovo. Zazor i strah od LGBT roditeljstva nije opravdan. On nije opravdan ni u moralnom smislu, nije opravdan niti znanstveno, neovisno o tome što su neki danas citirali studije koje možda govore drugačije ali te studije su u akademskoj zajednici kako hrvatskoj tako u globalnoj, sve osporene. Kolega Grbin je govorio o tome jednim velikim djelom. Ja sam u replici kolegi Zekanoviću također vrlo jasno rekao da ta studija koja se smatra jednim od temeljnih argumenta u većini ultrakonzervativnih krugova, ta famozna teksaška studija, ona je osporena, ona metodološki ni na koji način ne dokazuje i opravdava i ne argumentira ono što se izvodi u zaključcima. Na nama je da budemo odgovorni, na nama je da našu domovinu doista vodimo u budućnost koja je temeljena na znanosti a ne na strahovima i na da se izrazim, možda više u stilu kolege Vučetića, na sjenama sjena na zidu Platonove pećine. Također moram reći da u tu kategoriju isto ulazi i kampanja mržnje i straha koju prije svega protiv djece, na kraju dana, protiv djece a onda i LGBT osoba, vode neke radikalne i fundamentalističke organizacije u Hrvatskoj. Dakle, nazivati amandman koji je predložio HNS dijaboličnim i iznositi laži i mržnju protiv djece i protiv LGBT osoba je jednostavno neprihvatljivo, mislim tim više što, i to je jedna šira tema o kojoj ovdje možda nema smisla danas govoriti ali kada takve stvari iznosi jedna zaklada koju se jedino može opisati kao stranu agenturu budući da tu zakladu u potpunosti njome upravlja i sve njezine odluke odobrava i vlasnike imovine u konačnici jedna druga organizacija sa nekakvom ideološkom agendom iz jedne druge zemlje, dakle to jedino se može nazvati stranom agenturom, kolegice i kolege, nema drugog naziva. Dakle kada vam takve organizacije, kada su nositelji kampanje mržnje i straha, mi moramo biti svjesni da je naša dužnost da zaštitimo naše građana od toga i da demantiramo njihove laži. To je jednostavno naša odgovornost i sa ovoga mjesta ja mogu jedino reći da ukoliko ovaj zakon ne bude u potpunosti emancipirao djecu, dakle dao njima prava na pristup obitelji a onda u drugoj izvedenoj kategoriji i jednoj grupi građana i građanki RH omogućio da udomljuju, ja ovakav zakon svakako ne mogu podržati i mislim da je kukavički da se odluka o tome seli na Ustavni sud RH tim više što je HNS koji govori o tome da će to poslati na Ustavni sud, tvrdi kako nisu podržali taj zakon, dakle njihovi članovi koji su u Vladi RH su podigli ruku za to, dakle to jednostavno nije istina, to je sramota. Ja se slažem u potpunosti s time da ovom odlukom da se to zapravo u konačnici pošalje na ocjenu ustavnosti, da se izbjegava odgovornost i da je to potpuni, politički kukavičluk i nedostatak vizije i nedostatak odgovornosti i nešto što je nedostojno ljudi koji služe i koji su izabrani da vode ovu zemlju iako su izdali već nekoliko puta volju birača, tu mislim na HNS. Ali ja takav zakon svakako ne mogu podržati i mislim da nitko sa osjećajem odgovornosti prema građanima i građankama RH, nema argumente da ovakav zakon podrži, nažalost, to je ključna odredba ovoga Ovaj zakon ima mnoge druge s kojima se slažem, za koje mislim da su dobre ali ovo jednostavno ruši bit zakona. Ja ne mogu za ovakav zakon niti biti suzdržan kao što sam bio u prvome čitanju jer to je, još jednom želim reći i s time ću završiti, to doista nije ideološko pitanje, to nije pitanje kao što je kolega Grbin rekao, da li smatrate da porez treba biti flat rate ili treba biti progresivan, to je ideološko pitanje. Ovo je pitanje da li poštujete Ustav RH? Ovo je pitanje da li smatrate, da li vjerujete kada Ustav kaže da su svi jednaki? Da li vjerujete da djeci doista treba omogućiti da imaju pravo na obitelj, da je doista bolje da djeca budu u sretnoj obitelji nego u domu? Ovdje se radi o tome. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Glavaševiću na ovoj raspravi. Slijedeća rasprava, poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite isključen/…koje bi trebalo popraviti i zbog toga ću ja sada pri kraju ove rasprave reći koje Amandmane sam ja podnijela. Dakle, u razgovorima, u širokoj raspravi sa udomiteljima, u čl. 15. tražiti ćemo da se mijenja točka koja kaže da treba minimalno 6 mjeseci biti tradicionalni udomitelj prije nego što to postane njemu zanimanje. Sami tradicionalni udomitelji smatraju da je potrebno ipak jedno malo duže iskustvo i da to treba biti minimalno 3 godine, nakon čega će to postati i pravo zanimanje. Dakle, na ovaj način bi se izbjegle situacije da se pojave udomitelji koji odmah nakon što postanu tradicionalni udomitelji, zatraži udomiteljstvo kao zanimanje jer je i cilj prvenstveno ostvarivanje naknade i prijave mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i želimo izbjeći bilo kakvu sumnju da netko to radi samo iz novca. Nakon toga ću predložiti i predložila sam Amandman 2 koji govori o kriznom udomiteljstvu. Dakle, krizno udomiteljstvo je osim ovih koje smo mi naveli kao oblike, izuzetno bitno. To je situacija kada vi usred noći ćete smještavati u udomiteljsku obitelj bebu od 9 mjeseci i predškolsko dijete ili adolescenta koji je doživio strašnu traumu u svojoj obitelji gdje morate imati isprofilirane točno dobne krizne udomitelje i zbog toga dodajemo u čl. 23, predlažemo da se doda novi stavak koji glasi, krizno udomiteljstvo odnosno korisnici privremenog smještaja u kriznim situacijama smještaju se organizirano u pripremljene tradicijske udomiteljske obitelji ovisno o dobi korisnika, dakle, udomiteljstvo za dojenče, dijete predškolske dobi, te dijete starije od 8 godina, adolescentne. Udomiteljska naknada isplaćuje se puni mjesec bez obzira na trajanja smještaja tijekom mjeseca i to dijete može biti u toj kriznoj udomiteljskoj obitelji jedan dan, tri dana, tjedan dana itd. Nakon toga predlažem Amandman 3 da se doda kompletno novi čl. 33 koji glasi, naknada za rad udomitelja koji obavlja srodničko udomljavanje djece. Dakle, danas smo u nekoliko puta pričali o tome da se djeca ne usvajaju, da ima jako puno djece, da je problem sa usvajanjem, ali zaboravimo da postoji jedna skupina, dakle, teško usvojive djece koju nitko neće, ali i djece koja su smještena u srodničkim obiteljima, za djecu je to najbolje, ali ako shvatite da je to dijete kada se smjesti u dom košta državu po djetetu 8.000,00 kn, a ako ide u tradicijskog udomitelja, to dijete će koštati državu 2.500,00 kn, ali ako ide u srodničku obitelj, neće dobiti ništa. Zbog toga je potrebno, jer je najbolje ukoliko sestra uzme npr. ima svoje 4-ero djece, od svog pokojnog brata i neviste 3-oje djece i uzima svojoj djeci, to je za djecu najbolje, al onda mi predlažemo da barem 50% naknade koje bi to dijete da ode u udomiteljsku obitelj koštalo državu, a kamoli koliko to troje dice ode u dom gdje u dom gdje bi svako dijeto koštalo 8.000,00 kn. Dakle, naš Amandman je u tome smislu da se srodničkim obiteljima isplati 50% naknade za dijete koje će dobiti tradicijski udomitelj i time ćemo ipak omogućiti da to dijete ostane u obitelji, u svojoj široj obitelji i to potaknuti. Takve je djece skoro 1500 u RH, nemojte zaboraviti. Nadalje, predlažem čl. 46. da izmijenimo i da se mijenja st. 1. koji će glasiti, tko zapravo je sve u timu za udomljavanje. Tim za udomiteljstvo ili stručni radnik koji obavlja poslove udomiteljstva u Centru sudjeluje u procesu potreba, izboru i pripremi udomitelja, praćenju pružanja usluga i osposobljavanju udomitelja, pružanju stručne pomoći potporu, te organizira superviziju udomiteljima itd. Mi dodajemo st. 2. i predlažemo da on glasi, članovi tima za udomiteljstvo osim socijalnog radnika i psihologa, bit će i socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator kada je riječ o djetetu s problemima u ponašanju odnosno djetetu s teškoćama u razvoju. Dakle, specijalizirano udomiteljstvo koje je definirano ovim Zakonom za djecu s problemima u ponašanju odnosno s djetetom s teškoćama u razvoju, zahtijeva potporu ojačanog stručnog tima koji će se adekvatno i pravodobno uključiti u potporu udomiteljskoj obitelji, te biti usmjereni na rano otkivanje i prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika, preveriranje problema u ponašanju, ali i na preporuke za tretman te djece i mladih u svrhu boljeg funkcioniranja udomiteljske obitelji i prevencije povratka u instituciju. Ja mislim da su ovo pravi Amandmani o kojima treba raspraviti. Žao mi je, mislim da drugi klubovi nisu išli osim sa ovim gdje idu tražiti jednaka prava za životne partnere. Ali vam ja prenosim poruke Foruma za kvalitetno udomiteljstvo koji su željeli da danas čujete njihove probleme. Dakle, probleme da uzimaju dijete koje je staro nekoliko mjeseci i da ne mogu dobiti porodiljni dopust zato što su udomitelji, ali za to dijete koje ima 8-9 mjeseci ili godinu dana je bolje da to dijete ode udomiteljsku obitelj koja je kapacitirana umjesto da ode u dječji dom, samo što ta majka treba nastaviti ukoliko to njoj nije zanimanje, udomitelj kao zanimanje, što će tek sada biti omogućeno, mora imati pravo i to je ono što zapravo ovaj Zakon bi se trebao vezati i na nekoliko drugih Zakona kojima ćemo regulirati i ojačati udomitelje. Dakle, kada smo imali onaj proračun Izmjene poreznih zakona još prije dvije godine, ministar Marić je zbilja tu bio vrlo ovaj, prihvatio je našu primjedbu i vrlo senzibiliziran kada smo omogućili da udomiteljima i udomljenoj djeci, jer nisu se mogle povećati naknade, može ići kao prijava na njegovu poreznu karticu, osim usvojene djece. Nakon toga treba pokušati situaciju da unutar pravosuđa odnosno skrbništvo bude regulirano drugačije, kako bi udomitelji mogli, a ne socijalni radnik ili pravnik biti ti koji će moći odraditi određene radnje za to dijete. Isto tako unutar tih porodiljnih naknada treba razmisliti zapravo da li bi Ministarstvo moglo učiniti taj iskorak u kontaktu sa ovim Ministarstvom koji je za to nadležan i omogućiti da usvojeno dijete, koje se usvaja znači u dojenačkoj dobi, ta majka isto ima pravo na porodiljni dopust. Dakle što udomitelji zamjeraju danas? Zamjeraju nedostatnost informiranosti građana o udomiteljstvo i razlici u odnosu na posvojenje, dakle stalno se govori o posvojenju i nema posvajanja, ali problem je u tome koliko djece je uopće spremno na posvajanje i koliko onih 1300 ljudi koji žele posvojiti dijete, su u biti spremni uzeti djevojčicu staru 13 godina iz romske obitelji koja je promijenila tri udomiteljske obitelji, koja ima još šestero braće i sestara. I sad, kad se takvom djetetu nakon više godina, oduzme roditeljska skrb njenim roditeljima, tko je od tih koji žele usvojiti, spreman uzet takvo dijete? Ja nisam sigurna koliko ih je spremno. Dakle, premalo je udomiteljskih obitelji zbog čega djeca odrastaju u institucijama, ali je unatoč tome, izbor udomiteljske obitelji ključan za dijete, jer svaka udomiteljska obitelj nije jednaka. Meni ne bi bilo jednostavno uzeti sad dijete koje je u dojenačkoj dobi staro od 0 do 2, 3 godine sa mojim obavezama, ali bi nekog klinca od 13, 14 godina bez problema mogla odgojiti uz svoju djecu. Dakle, nakon toga oni zamjeraju neravnomjernu zastupljenost udomiteljskim obitelji na području Hrvatsku, ali neravnomjerna potpora, jednaka potpora svih Centara za socijalnu skrb. Govori se o tome da je visoka dobna, dobna, nepovoljna dobna i obrazovna struktura, posebno ono što smo danas već čuli od ministrice, poseban poseban problem su udomitelji koji su to bili 20 i 30 godina, odgojili i 30-ak djece i na kraju su socijalni slučajevi jer nemaju ni dana radnog staža. Zbog kroničnog nedostatka stručnih radnika i prostora u Centrima za socijalnu skrb, udomiteljske obitelji nemaju nedostatnu stručnu pomoć. Mi u Primorsko-goranskoj županiji to imamo, imamo redovne mjesečne supervizije, imamo redovne kontakte, 24 sata telefon svaki dan u godini sa ljudima koji su Centar Izvor, znači Centar za, ustanova koja se potpuno transformirala, koja će biti potpora svim udomiteljima, ali nije to tako jednostavno i nije u svim dijelovima Hrvatske. Čak i Centar za socijalnu skrb odnosno svoju socijalnu radnicu vi ne možete dobiti preko vikenda, naravno nije organizirano i udomitelji kao što kažem nemaju mogućnost dobiti jednaku potporu u svim dijelovima Hrvatske, i to je veliki problem. Udomiteljstvo je razvijenije u malim sredinama, gdje nema dovoljno pratećih usluga, nakon toga je problem skrbništva, ono kao što sam rekla, da onaj 'ko je udomitelj ne može ponekad potpisat ni za najosnovnije stvari djetetu koje odgaja i s kojim živi 24 sata. Nasljeđivanje dugova roditelja, isto veliki problem, o tome sam već danas govorila, nakon toga treba reći da je **Strenja, Ines (MOST)** Uglavnom moja poruka je ima još jako puno problema koje je je trebalo otvoriti, Zakon se može još popraviti, s ovim amandmanima ja vas pozivam da ih podržite. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ines Strenja. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija uvažena državna tajnice, kolegice, kolege. Pa danas smo, pa evo dobar dio dana smo zaista posvetili temi koja je zaista važna, ništa manje važna nego sve ostale teme o kojima govorimo, i o kojima raspravljamo mjesecima, godinama, ili kako god hoćete. Zato me, ne mogu se ni složiti i pogađa me zapravo razmišljanja nekih, pa i naših kolega u Saboru, možda ih nismo toliko čuli ovdje danas, nisam uspjela sve čuti, ali onako i u i u neformalnim razgovorima provlači se, gledajte kao razgovaramo o nečem, o Zakonu, gdje hoćemo istospolnim parovima dozvoliti udomiteljstvo, ili evo bavimo se životnim partnerima, a toliko država ima problema. I to je jedna od zaista pogrešnih premisa, jer svaka, svako pitanje ljudskih prava, svako pitanje, pitanje koje se tiče bilo kojeg građanina u ovoj zemlji je temeljno temeljno pravo, je bitno, bitno je kao i gospodarstvo, bitno je, bitno je zaista kao i svaka druga tema o kojoj govorimo. Stoga nemojmo reći da je ovo nevažno jer ovdje se možda ne govori o proračunu ili se ne govori o nečemu što je atraktivno, al ovo je neatraktivno, ovo je izuzetno pa i životno pitanje. Životno je pitanje kako za djecu, kako za odrasle osobe, ali tako je i životno pitanje za sve one kojima je uskraćeno, uskraćeno ovo ljudsko pravo u ovom slučaju biti udomitelj. I to moramo priznati, to nije, to zaista nije tako minorno i nemojmo se skrivati iza svega ostaloga. Nažalost vratit ću se i na ovu temu koja je cijelo vrijeme zaista top tema, ali bih htjela reći slijedom onoga što ste u samom uvodnom dijelu, što je ministrica govorila kada je govorila o Konačnom prijedlogu Zakona i o tome što je prihvaćeno, što nije prihvaćeno od onog što smo predlagali u prvom, u prvoj raspravi, u prvom čitanju. Stoga je, ne možemo se složiti da je ovaj Zakon najbolje rješenje. Ne možemo se složiti da je ovaj Zakon zaista ono što će doprinijeti kvalitetnom razvoju ili razvoju kvalitetnog udomiteljstva. Ne možemo se složiti, ili ja ne mogu se složiti da će ovo rješenje biti najbolje za sve osobe, da će ono bit najbolje rješenje za osobe s invaliditetom, odrasle osobe s invaliditetom. I ne možemo tvrditi da je udomiteljstvo zaista jedna najbolja socijalna usluga pogotovo izvaninstitucionalna usluga znajući da se, nažalost i kod udomiteljskih obitelji zna događati, znaju događati i loše stvari. Uz dobru dakle i kontrolu, dobar nadzor, dobru edukaciju to se da spriječiti. nemojmo budimo iskreni i priznajmo da u nekim područjima naše zemlje nećemo moći razviti udomiteljstvo i možemo pokušavati, ali će to biti vrlo, vrlo teško. Kod nas u Dalmaciji vjerujem i nekako mi je, nekako mogu i reći pa gotovo skoro i nemoguće jer ne postoji to tradicionalno udomiteljstvo i ne znam uz kakve poticaje teško da će ono i razviti. Stoga trebamo voditi računa o tome da treba, pogotovo govorimo o ministarstvu, treba poticati, treba ulagati u sve one druge izvaninstitucionalne oblike skrbi kada se radi i o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili odraslim osobama recimo s invaliditetom. Ono što također nije bilo prihvaćeno, a to je da ovaj zakon, da ovaj zakon zapravo se podijeli na dva zakona, jedan udomiteljstvo djece, drugi udomiteljstvo odraslih jer tada bismo onda mogli možda malo drugačije govoriti, razgovarati i nažalost niste prihvatili ni tu činjenicu da za osobe s invaliditetom zaista udomiteljstvo nije najbolje rješenje. A sada ovo o čemu govorimo cijeli dan i ono što zaista je neshvatljivo zbog čega ne prihvaćate, zbog čega se bojite, što je to što vam je sporno, jer rekla bih vam slijedeće. Diskriminacija, ovo jest diskriminacija, a diskriminacija šteti zdravlju, šteti zdravlju onoga koga se diskriminira, šteti zdravlju nacije, govor mržnje šteti mentalnom zdravlju cijele nacije. Pa zbog toga govora mržnje, nepoštivanja ljudskih prava mnogi ljudi odlaze. I to je jedan od razloga i naš je zadatak učiniti i to da i zbog toga da promjenom takvih stavova, promjenom takvih zakona, omogućimo ljudima da ostanu ovdje. Slijedeće što bih govorila da od nas možda nitko, dakle prema nekim istraživanjima u svom genetskom nasljeđu ne nosi gej gen, ali homoseksualnost je biološki uvjetovana. Biti homoseksualac nije pitanje izbora, homoseksualnost nije naučena niti je stečena, stoga kad govorimo i o dobrobiti djece ne možemo da će u tom smislu loše utjecat na djecu. Al ono citirat ću profesoricu Krizmanić, međutim postoje latentne spolne orijentacije koje neki ljudi uspijevaju zatomiti ili kontrolirati osjećajući se pritom, pazite na to, pritom cijeli život frustrirano i promašeno. Zašto to govorim? I bilo bi mi, zaista mi je žao i želim na ovaj način reći ljudima da moramo promijeniti taj zakon jer je to jedan od načina na kojima ćemo priznati ljudima da mogu priznati da se ne moraju skrivati, da ne moraju govoriti da su heteroseksualci ako se osjećaju drugačije. redovima, ako u redovima HDZ-a postoje ljudi koji se zbog toga moraju skrivati, a ovim zakonom im nećete pomoći nego dapače odmoći. je, u kakvoj zajednici živi i zaista ovakvim raspravama i ovakvim stavovima bih voljela bih da pomognemo svakome tko se osjeća drugačije, tko se osjeća ne prihvaćenim da to promijenimo. A naš je zadatak ovdje donijeti takve zakone koji će poštovati ljudska prava svih i naravno, ako smo donijeli, ako ako smo priznali nešto, ako smo imamo i u našem pravnom sustavu zakone koji priznaju određene zajednice onda to priznanje ili to pravo trebamo primijeniti i u drugim zakonima i točno je ovdje će ako ostavite ovo na ovaj način, točno je imat će pravo tražiti, to je pitanje Ustava i pitanje ljudskih prava. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Mariji Alfirev na ovoj raspravi. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite, Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, evo prije svega želim reći da danas raspravljamo o prijedlogu zakona koji je po meni dobar i zakonit. Danas se puno pogotovo sa lijeve strane sabornice govorilo ovdje da se ovim Zakonom ustvari krše ljudska prava i to prava istospolnih parova. Ja mislim da se ustvari u takvim stavovima okrenula teza. Ovaj Zakon ne služi da se ne štite prava istospolnih parova, nego ovaj Zakon prije svega treba služiti pravima i interesu djeteta. Kroz Zakon o udomiteljstvu bez obzira što se ovdje ne radi samo o udomljavanju djece, nego i odraslih osoba, ali budući se većina rasprava danas ograničilo u tom smjeru, želim reći da trebamo prije svega biti svjesni da kroz ovaj Zakon prije svega štitimo interes i pravo djeteta. Interes i pravo istospolnih parova zaštićen je kroz Zakon o životnom partnerstvu. Mi sami znamo da da je također opravdano da se nečija prava razmjerno ograniče ako je to u cilju zaštite nekih drugih prava i to onih onih grupacija u društvu koja su jače ugrožena. Ako govorimo o djeci, oni su najnezaštićenija skupina u društvu i zato smatram da sukladno tome moraju imati najjaču zaštitu i da je zato ispravan stav predlagatelja u polazištu i i donošenju ovakvog Prijedloga Zakona o udomiteljstvu. Da je tome tako upozorila bih i na čl. 64. Ustava koji kaže, roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti. Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb. Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditeljima i onima za koje se ne brinu roditelji. Što želim reći? Drage kolegice i kolege, mi smo danas u poziciji da odlučujemo o pravima te djece, da pokažemo da smo zaista njihovi zakonski zastupnici, da odlučujemo o njihovom najboljem interesu, ta djeca su nesrećom ostala bez svoje biološke obitelji, institucionalizirana su, nemojmo ih gurati tamo gdje oni možda oni ne žele. Zamislite situaciju da imate dijete od 10 godina, a mi im ovim Zakonom nametnemo da ga može udomiti istospolna zajednica, a ono to ne želi, nitko ga neće pitati da li ono to želi ili ne želi, ono je došlo iz biološke obitelji gdje je imalo mamu i tatu, zato smatram da je ovakav Prijedlog Zakona dobar jer ono štiti prije svega pravo i interes djeteta, djeteta koje ne može samo o sebi odlučiti. Zato smo mi tu koji trebamo biti njegovi dobri zakonski zastupnici i zato o tome moramo razmišljati kada donosimo ovaj Zakon. Evo, toliko o ovome, a onda bi sada istakla još neke stvari o kojima je danas malo toga bilo rečeno, a u stvari su pozitivne promjene u odnosu na dosadašnji Zakon o udomiteljstvu. Ovim Zakonom daje se ustvari mogućnost i da osobe koje su nezaposlene također mogu na taj način, udomljavanjem, u stvari se se samozaposliti, da to tako kažemo i mislim da je to jedan dobar način da prije svega pomognemo mlađim ljudima koji su nezaposleni, a koji prema onome što je Zakon propisao kao uvjete, ispunjavaju uvjete da mogu biti udomitelji i na taj način riješiti svoje zaposlenje i imati isto tako zdravstveno i mirovinsko osiguranje, što do sada nije bila situacija. Ono što želim reći na kraju, da nemojmo kalkulirati nad ovakvim Zakonima, budimo svjesni prije svega da ovim Zakonom i njemu sličnim Zakonima štitimo prije svega, najranjiviju skupinu u društvu, a to su naša djeca. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Mariji Jelkovac. Imamo repliku, poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Jelkovac, evo samo jedno pitanje, ja vas molim da mi odgovorite. Slijedom ovog što ste sada izgovorili, hoćete li, jel biste vi oduzeli dijete osobi koja je u jednoj vezi dobila dijete, a tada, nakon toga zasnovala životno partnerstvo? Samo mi to recite, da li biste oduzeli dijete toj osobi jer to vam je ista stvar. Ili smatrate da to dijete zapravo se, živi u lošim uvjetima i da bi tom životnom partnerstvu oduzeti pravo na roditeljstvo, pa možda udomiti to dijete u heteroseksualnu obitelj? Hvala lijepo. Poštovane kolegice, da budem slikovita, vi ste pobrkali kruške i jabuke. Dakle, ovaj Prijedlog Zakona uopće ne govori o oduzimanju djece, govorimo o udomljavanju i ja sam u svojoj raspravi samo govorila kakve bi trebali udomitelje osigurati djeci kojima je udomiteljstvo potrebno. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Jelovac na odgovoru. Slijedeća rasprava poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev, izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, evo čitav dan pričamo o Konačnom prijedlogu Zakona o o udomiteljstvu i zaista smo puno čuli i kritika i pohvala. Moje posebno poštovanje na izlaganje onih kolega koji su udomitelji i koji su govorili iz tog iskustva. Ja mogu govoriti iz iskustva roditelja, majke troje djece sa više od 30 godina roditeljskog iskustva dati ću sebi za pravo da citiram neke odlomke nekih i knjiga i nekih ljudi koji su daleko stručniji u ovome nego ja. Vrlo rado bi pročitala i čula što o tome kažu stručnjaci, pa onda najčešće vidimo da npr. kažu, djeca uče iz roditeljskog primjera. djeca kopiraju naše ponašanje, što djeca uče iz našeg ponašanja, uče po modelu oponašanja, promatranja roditeljskih lica i prihvaćanju reakcija. Pitam se, ako govorimo o istospolnim zajednicama npr. dva muškarca, da li bi radije da oni udome jednog dječaka, jedno muško dijete, pa da on živi kao treći muškarac u toj novoj obitelji ili bi pak, dozvolila da tu bude jedna curica. I sad kad gledamo da djeci ne treba pričati, njih treba inspirirati, da su oni prave male spužvice, da djetetu se može govoriti, ali ako nisu doživjeti primjerom to što im se pokušava usaditi u glavu, primjer koji će vidjeti od vas, uzalud pričate. Znači, uzaludno je pričati dječaku koji je, ajmo npr. u jednoj istospolonoj zajednici dva muškarca, kakva je ljubav prema onom suprotnom spolu, koju to ljepotu ima? Djeca neće dugo biti djeca, oni će vrlo brzo početi istraživati, eksperimentirati u svijetu u kojem se okružuju. Znamo da djeca, prije svega, oponašaju svoje uzore, a uzor u jednoj takvoj, ajmo reći, novoj obitelji, sigurno je jedno od tih partnera. Roditelj od puno riječi, a malo primjera, malo će toga postići. Tako isto, ako u jednoj takvoj zajednici mu se priča o toj nekoj ljubavi, o tom nekom drugom spolu, da ne kažem da kad dođe u kontakt sa tim suprotnim spolom koji nije imao u toj istospolnoj zajednici, da će nestati samopouzdanja. Biti roditelj je velika odgovornost i zaista nije lako, a rekla bi da udomitelj još teže i još odgovornije. Male oči sve to promatraju i dobiti će žarku želju iz primjera. Znači, dijete koje je udomljeno u istospolonoj zajednici, po ovome, mislim da, bude li slijedilo uzor i svoje roditelje, može formirati novi istospolnu zajednicu. A svi zajedno ćemo se sigurno složiti i mislim da svi tu kao roditelji ipak bi radije da naša djeca pronađu ljubav u osobi suprotnog spola i da ta ljubav bude blagoslovljena novim životom. To govorim iz iskustva ponosne bake. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Branki Juričev-Martinčev. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Ivica Mišić, izvolite. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala djeca su uvijek osjetljivo pitanje. Kad se o tome raspravlja uvijek se postavlja pitanje, kako, a kada dođe problem, kako to riješiti. Ja čestitam udomiteljskim obiteljima koji su uzeli djecu, naravno ne, ne slažem se da bi gay ljudi koji su, imaju zasnovan nekakav brak, da prihvaćaju djecu. Međutim, to je proces, to je jedan proces koji mora proći, mi moramo prvo dići standard, naravno da nisam za ovo što drugi žele, ali mi se moramo potruditi u državi svugdje da postavimo državu na prave noge, da izdvajamo više za tu djecu i naravno čestitam tim ljudima i koji su udomili djecu i koji se stvarno staraju i brinu za njima. I to je ono osnovno i da pravimo dobre prihvatljive centre koji mogu sve pružiti toj djeci i to je ustvari prava politika, a gay brakovi, ja se s tim ne slažem i da se djeca…/Upadica: Zahvaljujem Hvala lijepo. Pa kolega Mišiću, zaista još jedanput bi izrazila svoje veliko poštovanje prema svima onima koji udomljavaju, ali kao što ste i vi sami rekli, mislim da dijete dovesti u istospolnu istospolnu zajednicu svojim primjerom pokazati ljubav prema istom spolu da u konačnici može dovesti do toga da i to dijete poželi i kasnije živi u istospolonoj zajednici, a to svima nama sigurno nije cilj. Oni koji jesu, to su odrasle osobe koje su se odlučile za takav život, ali u tom smjeru odgajati djecu, ja ne bi. Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Gospođo Juričev-Martinčev, na temelju kojih znanstvenih analiza ste vi iznesli ove svoje teze? Dakle, prvo, spolna orijentacija se ne bira, htjeli vi to prihvatiti ili ne, ljudi se takvi rode. Druga stvar, po toj vašoj tezi, pa nije udomljeno dijete u izolaciju u logoru, pa da ne izlazi iz stana, to dijete ide u vrtić, to dijete ide u školu, to dijete ide među druge ljude, igra se s drugom djecom, znači, nije to nekakav geto u stanu, pa da neće dolaziti u doticaj sa vanjskim svijetom. A druga stvar, ako mi danas imamo nekog muškarca ili ženu kojeg su homoseksualnog opredjeljenja, a odrasli su u heteroseksualnom braku, kod heteroseksualnih roditelja, kako su oni postali takvi kakvi jesu, po toj vašoj teoriji, ako imitiraju nekoga i druga stvar rekli ste da govorite na temelju vlastitoga iskustva roditelja.

Hvala lijepo. Kolega Đujić, već imam godina, tako da svo troje djece već imaju i cure i muževe i imam i unuku, hvala Bogu i tako. Ne mislim da se u getu odgajaju djeca i sigurno da mogu slijediti i neki drugi primjer, primjer, ali najčešće su uzori, pogotovo kod manje djece, roditelji. Znači, ili otac, ili majka. To zašto je netko postao homoseksualac, to su već, i istraživanja se rade po tom pitanju. Zna se dogoditi da upravo zbog nasilja u obitelji, ne znam, do određene mržnje i odbojnosti prema onom drugom spolu, pa se ponovno priklanja istome, ali nisam stručna da o tome govorim, ali o tome se pišu i doktorske disertacije. Imamo prilike svaki dan i čitati o tome. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici na odgovoru. Slijedeća replika poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija kolega Saša Đujić mi je ukrao dobar dio moje replike jer upravo u tome sam vam htjela isto postaviti pitanje. Iz kojih obitelji, dakle, koje obitelji su došli osobe ili homoseksualci, iz kojih obitelji? Stečeno, naučeno, teško. Dakle, nemojte, nemojte baratati tim tezama jer one zaista nisu točne i nemojmo biti sigurni u to kakva su naša djeca. Mnogi uvaženi ljudi zapravo i ne znaju kakva su im djeca. I ne znamo i nema garancije kako će dijete, kako će to odrasla osoba možemo se truditi ne znam koliko, ali kako će postati, al ono što znam to je da u obitelji gdje vlada govor mržnje, gdje vladaju diskriminatorni stavovi

Baričević Mašić kaže nije istraženo a bilo bi važno indirektni i indirektni čak utjecaj oko udomljavanja u homoseksualnim obiteljima socijalne izolacije, vršnjačkih odnosa itd. i ne može se upotrijebiti i rezultati nekih analiza drugih zemalja u našoj zemlji. Možda kao što se i danas iznosilo, možda još nije vrijeme kod nas za tako nešto, ali o ovom dijelu nisam ni govorila na koji način kad to dijete dođe na igralište u školi kakve može imati probleme. Hvala. nije nazočna. Završna riječ u ime predlagatelja, poštovana državna tajnica Marija Pletikosa, izvolite. Gospođe i gospodo zastupnici, zahvaljujem vam na konstruktivnoj raspravi, prijedlozima i primjedbama. Kao što smo naveli na samom početku rasprave izradi ovog zakona prišlo se jer stanje udomiteljstva u RH nije zadovoljavajuće. Zbog nedovoljnog broja udomiteljskih i njihove neravnomjerne rasprostranjenosti na području RH, zbog čega posljedično nije moguće intenzivirati proces deinstitucionalizacije djece iz ustanova socijalne skrbi kao ni proces prevencije institucionalizacije. Stoga na kraju još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali u današnjoj raspravi i predlažem Hrvatskom saboru da donese Zakon o udomiteljstvu. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici, državnoj tajnici gospođo Mariji Pletikosa na ovoj završnoj riječi. S ovime smo iscrpili sve rasprave po ovoj točki dnevnog reda, zaključujem raspravu i još jednom zahvaljujem držanoj tajnici Mariji Pletikosa i savjetnici ministrice Zvjezdani Bogdanović na obrazloženjima i na odgovorima koje su dali saborskim zastupnicima i zastupnicima. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti.